Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikute nimel annan üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele. See puudutab kontrollikoja uue liikme määramist. Ma ei hakka neid küsimusi ette lugema, neid saab olema huvitav ette lugeda peaministril, kui ta vastama tuleb. Ja loomulikult saame huviga kuulata neid "juriidiliselt on kõik korrektne" põhjendusi. Aga mida ma tahan lisada, on see, et me näeme siin banaanivabariigilikku skeemi. Endine haridus‑ ja teadusminister sisuliselt pääseb [vastutusest] seadusevastaste hangete läbiviimise eest. Ja nüüd tahetakse kontrollikotta saata inimene, kes sisuliselt on ennast ise sinna määranud, mis on selge toimingupiirangu rikkumine, ja kelle puhul väga selgelt tuleb esile ühe nõude rikkumine: see on laitmatult puhas renomee. Keit Pentus-Rosimannusel ei ole laitmatult puhas renomee. Ükskõik, kas ta on kohtus süüdi mõistetud ja karistada saanud või mitte, aga laitmatult puhast renomeed tal ei ole. Ja see on äärmiselt oluline detail kogu selle määramise juures, mis on küsitav kogu protseduuri ulatuses, algusest lõpuni. Aitäh! Liina Kersna, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan kultuurikomisjoni poolt üle kaks eelnõu. Üks eelnõu puudutab rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumist ja nõukogu uue liikme määramist ja teine eelnõu puudutab rahvusringhäälingu eksperdist liikme määramist. Aitäh! Olen Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!

Kohal on 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Tähelepanu, head kolleegid, päevakorra täpsustamine! Kuna eile jäi eelnõu 561 esimene lugemine pooleli sealmaal, kus komisjoni ettekandja vastas Riigikogu liikmete küsimustele, siis palun küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi. Me jätkame eile pooleli jäänud päevakorrapunkti arutelu. Nii, esimeseks küsijaks oli end registreerinud Priit Sibul. Palun, Priit Sibul! Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja!

Millega valitsus siis selle eelnõu mittetoetamist põhjendas? Kuidas see teie hinnangul mõistlik on, et valitsus jõudis sellisele seisukohale, et nad seda eelnõu ei toeta? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Mina ka üldiselt ei leia vähemalt nendest paberitest, mis minu käes on, otsest viidet põhiseadusvastasusele. Ilmselt on aetud tõepoolest segamini ühe teise, samuti Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõuga, mida me menetleme järgmine teisipäev. Seal mina näen küll põhiseadusvastasust.Aga mis puudutab seda, miks valitsus eelnõu ei toetanud, siis sellest ma rääkisin eile päris pikalt. Ent kordan veel kord. Põhipõhjus on selles, et olemasolev välismaalaste seadus annab samasugused võimalused viisade tühistamiseks, viisade mitteandmiseks, ajutise Eestis viibimise lõpetamiseks, pikaajalise elamisloa ja tähtajalise elamisloa mitteandmiseks ja tühistamiseks. Selleks ei ole vaja eraldi kitsast regulatsiooni, mis puudutab ainult ühte sündmust, mis

täiesti jäi arusaamatuks, milles küsimus seisnes. Kas saaks nagu tähelepanu pöörata, et kõik kuuleksid? Aitäh! Mul on siis ettepanek tehnikameestele, et keerake natukene juurde, et oleks paremini kuulda. Saalile palve, et oleme kõik vaiksed ja keskendame tähelepanu sellele arutelule. Ja Priit Sibulale palve, et rääkige kõva selge häälega. Palun, Priit Sibul, teine küsimus! Aitäh! Ma kinnitan, et ma ei mõmisenud eelmise küsimuse ajal. Aga 24. veebruaril lisaks sellele, et oli Eesti Vabariigi aastapäev, juhtus maailmas kohutav sündmus ja minu hinnangul on küll põhjust nii oma siseriiklikke regulatsioone kui ka muid asju ümber vaadata. Kas ka teie hinnangul oli see sündmus selline, millest lähtuvalt me peaksime erinevaid otsuseid ümber vaatama ja sellelesamale detailile tähelepanu pöörates teatavaid tingimusi karmistama, mis puudutavad vene elanikke, eriti neid, kes sõja osas on teistsugust meelt, kui meie ühiskonnas mõistlik on? Aitäh! Ühinen seisukohaga, et see, mis toimus 24. veebruari varahommikul, on kohutav sündmus. Täiesti olen teiega ühel meelel. Teiselt poolt on minu kui seadusandja jaoks küsimus selles, kas me peame seaduse tasandil kehtestama üldised regulatsioonid ja üldised normid, mis laienevad kõikidele ka tulevikus juhtuvatele kohutavatele või vähem kohutavatele sündmustele, nii mujal maailmas kui ka Eestis,

teiste riikide agressioonidest kolmandates riikides ja nii edasi. Tegelikult Riigikogu on reageerinud sellele sõjale Ukraina territooriumil ja on viinud muudatused näiteks karistusseadustikku, näiteks kriminaalmenetluse seadustikku ja näiteks väärteomenetluse seadustikku. Selles mõttes on meil loodud väga laiad väga laiad instrumendid ja mehhanismid, kuidas karistada neid inimesi, kes õigustavad Venemaa agressiooni Ukrainas, toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas. Nii komisjoni kui ka valitsuse ja ka minu isiklik seisukoht on see, et neid instrumente on meil juba praegu piisavalt ja üle reguleerida neid ei ole vaja. Aitäh!

oleme oma meelsust väljendanud ja kogu seadusloome on meil praegu valmis? Ja see puudutab ka välismaalastega ja viisadega seonduvat, sest justkui kõike saab teha?

teha ei ole? Aitäh selle küsimuse eest! Ma ei tea, millised sündmused võivad tulevikus ette tulla. Mina räägin sellest konkreetsest sündmusest, millele viitab see konkreetne eelnõu, ehk siis sõda Ukrainas, mida on alustanud Vene Föderatsioon.

on juba piisavalt reguleeritud nii välismaalaste seadusega kui ka teiste seadustega. Juba praegu tühistatakse elamislubasid, juba praegu ei anta elamislubasid, juba praegu tühistatakse viisasid, ei anta viisasid, saadetakse inimesed Eestist minema, lõpetatakse nende ajutine siin viibimine. Kõike seda juba tehakse olemasoleva õigusruumi raames

Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kuidagi umbmääraselt kogu aeg räägitakse, et [neid ja neid] me ei toeta. Siin on kaheksa konkreetset parandusettepanekut

mida algatajad pakuvad välismaalaste seadusesse viia, reguleerivad juhtumeid, millal ajutine viibimine Eestis lõpetatakse, millal viisa andmisest keeldutakse, millal viisa tühistatakse, millal elamisloa andmisest keeldutakse nii tähtajalise kui ka pikaajalise elamisloa puhul, millisel juhul tähtajaline või pikaajaline elamisluba tunnistatakse kehtetuks. Kõigi nende asjade puhul täiendatakse seadust veel ühe alusega, millisel juhul need toimingud riik võib teha, ja see alus on Vene Föderatsiooni agressiooni avalik toetamine. Kõik need asjad on juba kaetud samades paragrahvides, samades lõigetes juba olemas olevate punktidega, mis räägivad ohust Eesti riigile, Eesti turvalisusele, avalikule korrale ja nii edasi.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea komisjoni esindaja! Te kogu aeg räägite, et meil olemasolevad seadused võimaldavad juba karistada ja ära võtta elamislubasid ja viisasid ja puha. Aga palun öelge siis, kui palju selle agressiooni ja genotsiidi ja massimõrvade õigustamise ja kaitsmise pärast on Eestis ära võetud nii alalisi kui ka ajutisi elamislubasid siin elavatelt putinistidelt. Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Minul selline informatsioon puudub. Ma arvan, et kui teil on huvi selliste numbrite vastu, te võite esitada näiteks Siseministeeriumile kirjaliku küsimuse.

Võib-olla siis ei olnud neid juhtumeid veel palju. Aga ma usun, et igaüks meist on meediast vähemalt ühest juhtumist lugenud või kuulnud. Mina olen kuulnud mitmest juhtumist, aga täpset numbri mina ei oska teile vastata ja ma ei ole ka pädev sellele vastama. Heiki Heiki Hepner, palun! mis võimaldab teatud samme astuda. Kuid siin on üks eripära ja see ei puuduta ainult välismaalaste seadust. Nimelt, üsna tihti meie seadustes tegelikult tuuakse välja teatud olulised rõhuasetused

välismaalaste seaduse punktid, mis käsitlevad kõiki neid äravõtmisi, mitteandmisi ja nii edasi, katavad kõiki juhtumeid, kaasa arvatud seda juhtumit, millele algatajad viitavad. Ja mis puudutab täiendavat bürokraatiat, siis sõltumata sellest, mis on elamisloa andmise või tühistamise või viisa mitteandmise või mille iganes alus, mis on seaduses üles loetud, bürokraatia on üks ja sama.

Siim Kiisler, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Konkreetne eelnõu viitab väga konkreetsele alusele, et välismaalane toetab avalikult Vene Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu. Te oma vastustes kogu aeg viitate erinevatele alustele, mida kõike olemasolev seadusandlus katab. Öelge palun see üks konkreetne alus, mis katab

kui välismaalane võib kujutada ohtu Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi avalikule korrale, riigi julgeolekule, rahvusvahelistele suhetele või rahva tervisele. See katab päris palju võimalikke juhtumeid. Või näiteks tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise [üldalused], § 135. Toon teise näite, kuigi te palusite ühte ainult.

Aivar Kokk, palun! Aitäh! Komisjonis oleks võinud seletuskirjas olla ka need paragrahvid, mida te ette toote, ja siis ka kirjas see, et kõik, mis paragrahvid te ette toote. Kas ma olen õigesti aru saanud, et need on kõik kohtu otsused? Aga see eelnõu kohtu välistab, ei pea kohtusse minema. Ja kui te toote Euroopa Liidu riike, siis Ukraina on küll kandidaatriigiks nimetatud, aga ta ei ole veel Euroopa Liidu riik, eks. See on väga suur ja oluline vahe, kas mõned aastad käia heade advokaatidega kohtuuksi kulutamas või teha see otsus ilma kohtuta.

Igal juhul! Täpselt sama menetlus on kõigi nende asjade puhul. Te ei too oma seaduseelnõuga eraldi välja mingit erisugust menetlust sellisel juhul, kohapeal ilma kohtuta või, ma ei tea, kolme kohtuniku otsusega. Neid ei ole siin olemas. Te lihtsalt toote üldistele alustele ühe konkreetse kitsa aluse juurde. Minu arvates see ei ole hea õigusloome. Ma hea õigusloome. Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Ma täpsustan oma esimest küsimust. Toome konkreetse näite: välismaalane sotsiaalmeedias eraisikuna toetab avalikult Vene Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu. Te ütlesite, et on sellised alused, nagu näiteks oht rahvusvahelistele suhetele. Kas ta läheb siis selle alla või ta teie arust läheb selle sätte, selle aluse alla, et on oht avalikule korrale, kui inimene sotsiaalmeedias teatab seda avalikult? Või millise konkreetse aluse alla see läheb? Ärge palun vastake loeteluga, vaid öelge konkreetselt, millise aluse alla see läheb. Aitäh,

Kui meil on konkreetne juhtum, siis meil on seaduses märgitud konkreetsed alused ja konkreetsed institutsioonid, kes peavad seda otsustama. Nad peavad seda põhjendama, peavad kaaluma, kas see esinemine sotsiaalmeedias on seda väärt, et inimesel ajutine Eestis viibimine lõpetada või tema elamisluba tühistada. Nii seda tehakse, eks ju. Niikaua kui te räägite abstraktselt, saan ka mina rääkida abstraktselt ja tsiteerida seadust. Midagi muud ma siin teha ei saa. Aitäh, Aitäh, austatud ettekandja! Tundub, et rohkem küsimusi teile ei ole. Ja me saame minna läbirääkimiste juurde. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Henn Põlluaas, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel! Austatud eesistuja! Head kolleegid! Esimese asjana ma ütlen, et viisad, elamisload ja kodakondsus ei ole õigus, mitte kellegi õigus, ammugi mitte inimõigus, vaid see on privileeg. Privileeg, mida [võimaldatakse] nendele isikutele, kes leitakse olevat sobilikud, kohased meie riigis ja ühiskonnas ja kes ja kes näitavad ka täiesti selgelt oma lojaalsust Eesti suhtes. Euroopa on täna sõjas, sõjas, mida võib-olla viis aastat tagasi ei oleks mitte keegi osanud kartagi. Aga keset Euroopat toimub genotsiid, massimõrv, inimeste tagakiusamine, vägistamine, kogu ühiskonna ja selle struktuuri, terve riigi ja rahva hävitamine Venemaa poolt. Ja täiesti selgelt Venemaa on ka meile eksistentsiaalne oht oma selliste arusaamade ja tendentside ja agressiivse poliitika ja arusaamadega. meile ju kellelegi saladuseks, et Venemaa geopoliitiline doktriin näebki ette niinimetatud piiririikide hävitamist, nende allutamist endale – me teame seda enda minevikust ja näeme, mis toimub Venemaal –, ka kõikide nende rahvaste hävitamist. Me ei saa lubada, et meie ühiskonnas on inimesi, kes kõike seda toetavad, ja jäägitult toetavad. Alles hiljuti tegi Norstat uuringu, kus küsiti inimeste inimeste suhtumist ja nende toetust Ukrainas toimuvale agressioonisõjale. Ja selle tulemused on tegelikult äärmiselt alarmeerivad. Ligi 30% siin elavatest välispäritolu inimestest, enamikus vene inimestest, toetab Putini agressioonisõda Ukraina riigi ja rahva vastu, toetab kõike, mida Kreml teeb, toetab nende agressiivset poliitikat. Ja teine kolmandik kas ei omanud seisukohta või keeldus seda ütlemast. Olgem ausad, me ei pea omavahel seda ilustama, selle 30% võime me liita täiesti selgelt sellele esimesele. et ligi 60% inimestest. Me võime teoretiseerida. Ma tean, et kapol on ka täpsemad analüüsid, kui suur osa nendest inimestest oleks valmis relvi pöörama Eesti rahva, Eesti riigi vastu, kui Kreml otsustaks Eestit rünnata või kui Kreml otsustaks tekitada tekitada siin mingisugused rahutused ja tulla enda nii-öelda kaasmaalastele appi, nagu nende geopoliitiline doktriin ette näeb. Me teame sedagi, et ka sellel aastal ilmunud viimane kapo aastaraamat juhib just nendele ohtudele väga suurt tähelepanu. Käesolev eelnõu on tegelikult märksa laiema tausta ja põhjaga, sest see see puudutab mitte ainult seda, et võtta elamisload või viisad ära nendelt, kes toetavad kõike seda koledust, vaid me teame, et needsamad inimesed, väga paljud nendest omavad

et need inimesed, kes toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas – nende koht ei ole Eestis, meie ühiskonnas. Nad tuleb välja saata. Ja kuigi väidetavalt meil on olemas seaduslik raamistik selleks, et seda teha, me teame ju väga hästi, et seda ei ole tehtud. Meil siin enne 9. maid saadeti üks-kaks inimest välja, suuremal hulgal ei lastud sisse tulla, et mingeid rahutusi, vastasseisu organiseerida. Aga 9. maist siiamaani on ju väga palju edasi läinud. Need kuriteod on läinud üha jõhkramaks, üha ebainimlikumaks ja sellele vaatamata meil on siin terve hulk inimesi, kes kõike seda toetavad.Ja soov nendel inimestel elamisluba tühistada, nad välja saata ei ole ju mitte midagi meile ainupärast.

kodakondsus, mis on saadud naturalisatsiooni teel. Ja see on täiesti õige. Ka meie peame seda kaaluma ja mitte ainult lihtsalt sellise umbmäärase loetelu alusel, mida tänased seadused võimaldavad, vaid me peame seda tegema täiesti konkreetselt. Teisiti lihtsalt ei saa, sest ühel heal päeval oleme me ise selle probleemi ees, kus me peame tegema kõik, et enda iseseisvust kaitsta ja säilitada. Aga kui meil on olemas aktiivne viies kolonn, kes kahjuks, ma pean ütlema, vihkab seda väikest Eesti riiki, kes ei ole iialgi kellelegi kurja teinud ega ühtegi teist riiki anastanud, siis mis jääb meil üle? Me peamegi selja sirgu lööma, me peame ütlema, et see ei sobi. Niimoodi ei ole võimalik edasi minna. Kui te tahate elada Eestis, olla meie ühiskonna liikmed, olla võrdsed meie kõikidega, siis te peate järgima neid reegleid. Te peate jagama meiega ühist eetilist, moraalset vaadet ja arusaama. Teisiti see lihtsalt ei ole võimalik. Nii et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kutsub üles kõiki seda eelnõu toetama. Kui eile siin härra Lotman tutvustas Isamaa poolt seda eelnõu, ei olnud sellel hetkel siin saalis mitte ühtegi Isamaa Erakonna liiget, kaks tükki tulid hiljem küsimuste ajaks. Ma loodan, et Isamaa vähemalt sellest eelnõust ei tagane ja te ikkagi võitlete lõpuni. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Lootus sureb viimasena. Mihhail Lotman, palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud kolleegid siin ja eriti need, kes tähelepanelikult kuulavad mind oma tubades!

ausalt öeldes nördima panev. Ma teadsin, et komisjon soovitas seda eelnõu mitte toetada, [menetluse] katkestada. Aga ma lootsin kuulda mingisuguseid ratsionaalseid argumente. Argumendid olid väga kummalised ja teineteisele vasturääkivad.Esimene, millest rääkis kolleeg Odinets ka täna. Täiesti mõttetu on see eelnõu, kõik on juba praegu kaetud, kõik on suurepärases korras sääl. Ja nagu kolleeg eile ütles, ilmselt mina ei tunne Eesti seadusi Eesti seadusi ja sellepärast ma tulen sihukese nahaalse jutuga siia ette. Ega mina ei ole kindlasti jurist, ma küll vana inimesena pidevalt harin ennast selles valdkonnas, aga siiski ma kuulan juristide, ka meie konsultantide vaadet. Ja nad ütlevad, et see ei ole nii, nagu ütleb komisjoni otsus. Ei ole nii, et kõik on kaetud. Pealegi,

Kindlasti saab. Aga see ei ole see keiss. Saab öelda, et aga mina ei ole kedagi ohustanud, ma ainult ütlesin, et Venemaal on õigus Ukrainas sõdida. Keda see ohustab siin Eestis või Euroopa Liidus? Kas NATO lõi kohe kartma, et ma niimoodi ütlesin? Ja me kujutame ette, kuidas see läheb kolme astme kohtusse, siis meie hea kolleeg Toom viib selle veel Euroopa Inimõiguste Kohtusse, et vot kus Eestis on inimõiguste rikkumine ja sõnavabaduse jäme eiramine. Aga see kõik nagu praegu ei puutu asjasse. Ma tahaks siin jätkata klassikute tsiteerimisega. Klassik antud juhul on meie peaminister, kes täna siinsamas puldis alustas oma esimesele küsimusele vastamist sellega, et meie oleme sõjas. See sõda ei ole ainult seal lahinguväljadel, see sõda on energeetikas, see sõda on erinevates valdkondades, kaasa arvatud see on propaganda- ja ideoloogiline sõda. Ja kui me loeme tänaseid uudiseid, siis Venemaa

õigustatud, ukrainlased on metslased seal, nemad rikuvad inimõiguseid, sooritavad sõjakuritegusid ja nii edasi ja et Venemaa sõda on peaaegu et humanitaarne aktsioon. Nii et see ei ole mingi pseudoprobleem. Ja see puudutab seda, et kõik on juba praegu seadustega kaetud. Kolleeg Odinets ütles, et jaa, tõesti, me oleme lehest lugenud, et üks, kaks, kolm inimest on juba välja saadetud.

siis seal ei ole juttu kolmest, kümnest, kolmekümnest inimesest. Seal me näeme massiliselt selle sõja õigustamist avalikus ruumis. Ja mitte midagi ei ole ette võetud. Tegelikult need regulatsioonid, mis on, nad ei lubagi seda teha. Ja selles mõttes see konkreetne meede, mis on siin meil seaduses, on väga asjakohane. Teine vastuargument oli vastassuunas. Et see seadus on liiga lahja, peab olema universaalne. Et kui [keegi] ükskõik missugust agressiooni toetab, siis me tema vastu ka sanktsioone rakendame. See on huvitav, kes seda, kui lähtuda teie ettekandest, formuleeris ja kes toetas. Formuleeris meie endine kolleeg, tuline revolutsionäär Oudekki Loone. Ja me teame, kes on tema maailmavaate kohaselt kõige agressiivsem riik. Sugugi mitte Venemaa. Ta tahaks hea meelega hukka mõista Ameerika agressioone erinevates valdkondades ja see, kes toetab Ameerikat, läheks ka meil siis kohtu alla. meil siis kohtu alla. Ta viskas palli väljakule ja meie kompetentne kolleeg Valdo Randpere kohe andis söödu, et jah, tõepoolest peab olema universaalne. Ja siis,

me praegu peame, on Riigikogu vastu võtnud mitmes avalduses. Venemaa on agressor, kes sooritab Ukrainas genotsiidisõda. Ja see on konkreetne asi. See on väga konkreetne ja selge asi, mida me ei saa lubada toetada avalikus ruumis.

Ta ütles, et kui Riigikogu ja ühiskond arvab, et praegustest meetmetest ei piisa, siis Riigikogu peab võtma vastu lisameetmed. Ja, austatud kolleegid, praegu on see hetk. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi kolleegidel ei ole, seega läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 561 esimesel lugemisel tagasi lükata. Head kolleegid, me läheme selle ettepaneku hääletamise juurde.

kolleegid, tähelepanu! Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 561 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 1 Riigikogu liige, vastu oli 26. Ettepanek ei leidnud toetust. Seega eelnõu jääb menetlusse. Head kolleegid, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on 28. september kell 17.15. Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu 655 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali. Austatud juhataja! Head kolleegid! Räägin teile elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõust. Meenutuseks, et eelnõu algatas Vabariigi Valitsus

– ma ei häbene öelda, et see on olnud erakordselt kiire – on tingitud just sellest, et elektrihinnad on kõrged. Läheneva sügise ja talve valguses mõjutab see inimeste toimetulekut ja hakkamasaamist.

Muudetakse ka konkurentsiseadust, et Konkurentsiamet saaks lisaks nii ülesandeid kui ka järelevalvetasu võimaluse. See on kooskõlas varasemate printsiipidega, mis me oleme kehtestanud. Konkurentsiamet saab kõik võimalused kontrollida, mis komponentidest universaalteenuse hind koosneb. Nüüd menetlusest endast. 655 SE ehk mainitud eelnõu esimene lugemine oli 31. augustil ja muudatuste tähtaeg oli 5. september. Tuli viis muudatusettepanekut, kolm keskfraktsioonilt, kaks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt. Komisjon omalt poolt teavitas eelnõu menetluses väga erinevaid huvirühmi, eeskätt energiatootjaid, aga ka

ja nendele arvamustele andsid kommentaarid MKM-i energeetikaeksperdid. Kõik need arvamused ja ettepanekud on olemas eelnõu kaardil ja see on omakorda parlamendi veebilehel.

Algataja ehk MKM selgitas selle juures, et ettevõtetele universaalteenuse osutamiseks on vaja üldjuhul taotleda riigiabi luba. Selline informatsioon oli sellel hetkel.

võimalikud meetmed ka kirjalikult. Ma ei jõudnud enne pulti tulekut vaadata, kas need on tulnud, aga ma saan aru, et valitsus arutab võimalikke valikuid homme ja lähinädalatel. Ja pärast seda kogunevad jälle energeetikaministrid, et sellega tegeleda.

See tähendab seda, et universaalteenust saavad kasutada kõik kodutarbijad sõltumata sellest, kelle kaudu elektrienergia kodutarbijani jõuab. See on oluline nüanss, sest

Ma usun, et selline sõnastus on küllaltki arusaadav, see aitab nii korteriühistuid kui ka juhul, kui [teenust] saadakse haldusettevõtjalt või olgu see kas või aiandusühistu või mis iganes olukord. See lahendab selle probleemi.

pakkuda soodsamat hinda selle läbi, et nad lepivad kokku ka leppetrahvid lepingust lahkumisel, siis on neil võimalik uusi võimsusi ja võib‑olla pikemat aega soodsamat hinda pakkuda. See regulatsioon on kehtinud üsna lühikest aega. Ettevõtjad ise vähemalt senise mitteametliku tagasisidena hindavad, et see kahju ei ole väga suur. Aga nende palve oli, et oleks siiski ette määratud tähtaeg, kui kaua selline pakettide ulatuslikum vahetus käib. See

elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral selle aasta lõpuni kohustus ja pärast seda õigus sõlmida tarbijaga, kellega on kehtiv elektrileping ja kellele müüdud elektrienergia hind on kõrgem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada seitse päeva ette. Ja tarbijal loomulikult on õigus mitte nõustuda selle pakkumisega ja lükata see tagasi.

ja korteriühistutes teavad, et kui nende pakett on ebasoodsam, siis nad selle pakkumise ka saavad. See ei jää õhku. Selles osas oli komisjonis konsensus. Ma arvan, et see on mõistlik lahendus.

nemad leidsid selle mõistliku olevat ja tegid selle paranduse. Just sellepärast, et arvestades kogu seda menetlustempot ja seda, et ükskõik kui kiiresti asju menetletakse, peab kõikidel osalistel olema aega oma otsuste tegemiseks. See ei oleks seadusandja poolt väga lugupidav presidendi suhtes, kui me ütleksime, et täpselt sellisel kujul, sellise ajaaknaga saab president otsuse teha. Nii et muutsime selle ära. on veel] menetluslikud otsused. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 14. septembril ja teine lugemine lõpetada. Ja kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. septembril. Kõik otsused olid konsensuslikud.

MKM tõi selle kohta viited ja tegelikult nii ka on, et Euroopa CO2‑ga kauplemise süsteemi aluseid reguleeriv direktiiv seda ei luba. Vähemalt praegu on seis selline. Ma ei oska öelda, võib-olla Euroopast tuleb teisi mõtteid juba lähiaegadel, aga hetkel seda teha ei saaks. Jah, üks erand on süsinikulekke ohuga sektorites, kus selliseid asju saaks teha, aga elektri tootmine ei kuulu selle hulka. et tegelikult oleks seda võimalik lahendada ainult niimoodi, et tarbijatele kompenseeritakse seda otse, mitte ei ole võimalik välja võtta CO2ja maksta seda eraldi tootjatele

sellessesamasse universaalteenuse arhitektuuri. Algataja kinnitas, et see ei ole selle arhitektuuri mõte, me ei saa börsiettevõtet sellisel viisil sinna lisada. Neid ettepanekuid me ei toetanud. Kokkuvõtteks ma ütleksin ettekande lõppu, et tempo on muidugi olnud üsna metsik. Debatte on olnud palju ja tänan kõiki osapooli, kes on sellesse panustanud. Nagu vist ühe ajakirjandusväljaande juhtkiri ütles, et arvestades selle eelnõu suurt mõju ja aega, mis saaks minna valesti. Ma Ma nii irooniline ei ole. Ma arvan, et tegemist on vajaliku regulatsiooniga ja see annab meelerahu paljudele inimestele, kes võib-olla ei ole erinevatel põhjustel saanud enda pakette fikseerida, mistõttu nad peavad täna muretsema selle pärast, et toimetulek on ohus. Ja rõhutan kindlasti, et Konkurentsiamet, mitte poliitikud, määravad universaalteenuse hinna. See on hästi oluline, et kellelgi ei tekiks tunnet, et poliitikud seda kuidagi määravad oma soojade sõnadega.

Võib-olla teie komisjoni liikmete jaoks, enamuse jaoks sellest piisab, aga lähme natukene konkreetsemaks.1. novembril tuleb elektriarve 400 eurot.

Tooge praktiline näide. Ja kuidas te ennast reklaaminud suurettevõtjate erakonnana aitate ettevõtjaid? Keskerakond tegi ka ettepanekuid, kuidas töökohti hoida, ettevõtteid abistada, mille peale te muidugi vilistasite. Aga rääkige need kaks asja lahti meile.

Ja kui siin seda arvutust tegema hakata, siis võiks jääda mulje, et selle määravad poliitikud. Seda vahemikku on eri poliitikud kirjeldanud, aga võtame seda kui indikatsiooni, mitte kui kindlat fakti. Viimati oli vist eile

vähemalt meil on komisjonis, komisjoni ettekandjana saan ma seda öelda, selline informatsioon või selline teadmine, et otsitakse erinevaid lahendusi, mida Eesti saab pakkuda, olles Euroopa reeglitega kooskõlas. Riho Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea majanduskomisjoni esimees! Ma ise majanduskomisjoni liikmena olen selle probleemiga ju kursis, eks ole. Ma tean, et universaalteenuse, kuidas öelda, sisseviimine on üks meede, mis võib lahendada mingi teatud probleemi. Aga rahvas tahab teada kindlasti palju laiemalt neid küsimusi, millest me ju ka oleme majanduskomisjonis rääkinud erinevatel tasanditel. Ja mõni asi on mul endal ka natukene niimoodi õhus. Universaalteenus on planeeritud aastani 2026, aga meil on põlevkivijaamade sulgemine ju ette nähtud 2030. Kui vaadata nüüd, Tarmo Soomere, kes on antud ala väga hea spetsialist, ütleb, et meil on talvisel perioodil kuni kolm nädalat, kui me praktiliselt oleme ilma

ja muudkui sõidavad. Ma arvan, et tuleviku jaoks nüüd lähinädalatel ka Eesti seest tuleb üks raport, mis on võib-olla oluline. See ei anna ka kõiki vastuseid, aga annab ühe vastuse. Ja see on see, mis me teeme tuumaenergeetika võimsustega. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas see või järgmine nädal peaks tuumaenergeetika vaheraport tulema. See võib olla üks võimalus. Kui see ei ole üks võimalus, siis tuleb leida teised võimalused. Ma arvan, et me saame hakkama. Ja [mis puutub] universaalteenusesse, siis kui te viitate, et see on neli aastat, siis minu prognoos oleks – võib-olla ma olen liiga optimistlik, aga ma ei taha liiga optimistlik olla, te tuletate pärast seda meelde –, mina ütleksin, et energeetikakriis tõenäoliselt enne, kui soodsamad võimalused turule tulevad,

keskerakondlastele tahaks meelde tuletada presidendi sõnu, et riigieelarve ei ole mutiauk egaperpetuum mobile. Minu arust väga tubli, hea eelnõu, väga tubli, et Eesti riik teeb võimete kohaselt kõik selleks, et Eesti inimesi aidata praeguses energiakriisis.Aga mul on selline küsimus, natukene jätkuks sellele, mis sa juba vastasid, et tulevad mingid plaanid.

ma julgeksin öelda, vist ei olnud seda juttu. Vähemalt praegu on küll üleüldine taju [teine], ehkki on antud soovitusi ja ka sinu mainitud Juhan Parts on andnud soovituse ehitada, täita kogu maa tihedalt Auveredega.

ühendusi, me ei ole sellel turul lõpuni üksi, üht-teist sõltub ka meie naabritest, ühendustest, nende seisukorrast, kuhu nemad oma energeetikaga jõuavad. See mõjutab meie hinda. Ja mõjutab ka tegelikult see, kuidas me neid valikuid siin arendame tulevikus.Nii Nii et jah, ma arvan, et põlevkivi on üks võimalus, kui on tegelikult kriis ja hädaolukord. Ja täna see nii on. Ma arvan, et neid remonte tõenäoliselt saab ka paremini ette planeerida, vähemalt mul on selline ettekujutus. Ja ka ka energeetika osalised ise on öelnud, et ei pea olema nii, et kõige keerulisemal hetkel kõik on remondis. Aga sellele remondile vastukaaluks ma ütlen, et ka Euroopas on juba

et jäetakse midagi tarbimata mingil hetkel. Selle 4000[-eurose] hinna puhul on juba viidatud, et oleks veidi tarbimata jäänud, oleks see hind oluliselt madalam olnud. Nii et jah, pikka juttu kokku võttes: selle eelnõuga seoses ei arutatud uute Auverede rajamist või uute põlevkivikatelde ehitamist. Aga veel kord, energeetikaarutelu kestab pidevalt ja milline see portfell olema saab, eks seda aeg näitab. Mina praegu ootan tegelikult eeskätt seda, mis Euroopast tuleb, kuidas see mõjutab energeetikaturgu laiemalt, mis need valikud saavad olema.

Te ütlesite, et kui tulla samamoodi universaalteenusega ka ettevõtjatele appi, siis on vaja riigiabi luba. Riigieelarve kontrolli erikomisjonis me arutasime seda teemat ja mina

universaalteenuse eraisikutele kuskil alles oktoobri alguses. Kui me tahaksime rakendada seda ettevõtjatele samamoodi, siis kui me seda siia eelnõu juurde ei lisa, siis see saab sellisel kujul uue eelnõuga rakenduda kuskil detsembris, kui elektrihinnad on võrreldes käesoleva aastaga ikkagi oluliselt kõrgemad. Mis on see sõnum ettevõtjatele ja kas te eksisite? Aitäh, hea kolleeg! Kui ma väljendasin ennast ebaselgelt, siis aitäh, et te mind parandasite.

Aitäh! Tundub, et kolleeg Tõnis Mölderil vaheaega vist ei ole vaja võtta. Läheme küsimustega edasi. Taavi Aas, palun! Aitäh juhatajale! Hea ettekandja! Ma saan aru, et kolleeg Karilaidi küsimusele sa pididki vastama hästi ümmarguselt, sellepärast et tõesti mitte keegi hetkel veel ei tea, mis saab olema universaalteenuse hind. Seetõttu täpselt vastata küsimusele, kuidas see peresid aitab, ei ole kuidagi võimalik. Ma tulen sulle appi ja ma küsin küsimuse, millele sa saad väga täpselt vastata. Kui palju teeb see eelnõu odavamaks ettevõtjate

Ära valmista seda pettumust meie kuulajatele-vaatajatele. Ma võin sinu kaitseks öelda, et küllap sa oled aru saanud, aga tegid nalja. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja!

Aitäh! Ma loodan, et me ei sisene musta auku. Aga kui me sinna oleme sisenenud, siis signaali sealt enam välja ei tule. Nii et me ei saa teada, mis seal juhtus. Aga kui tõsisemalt, siis see eelnõu ju sisuliselt sisuliselt võtab erinevate tootmisseadmete, Eesti Energia tootmisseadmete toodetava elektrienergia ja Konkurentsiamet kontrollib selle sisendi hinda: mis iganes kulud pluss mõistlik

elektriturul, elektribörsil vajab ülevaatamist, sellepärast et Venemaa energiasõda või sõja osa, seesama energeetikasõda on nende hindade volatiilsust oluliselt tõstnud, need käivad üles-alla. Võimalik, et seal on ka manipulatsioone, võimalik, et mitte. Võib-olla turg lihtsalt kõigub teatud hetkedel selle arhitektuuri tõttu. Aga igal juhul see tuleb üle vaadata, sest täna see

EKRE esindajana olen ma seda ikkagi lauale toonud ja küsinud, mis plaanid valitsusel ja ministril sellega on. Ettepanek on olnud, et me peaks kas uuendama või ehitama uue põlevkivienergiaploki selleks ajaks, kuni me oleme suutelised üle minema uuele ja puhtale energiale. Ja tulevikus saab panna selle reservi, kui me sinnamaani jõuame, et kõik nii hästi on. Aga ma küsin sinu kui koalitsiooni esindaja käest. Kas sa võid avada meile mõned mõtted, kuhupoole või milliste mõtete poole me oleme tüürimas ettevõtjatele tehtavate võimalike meetmetega, mida arutatakse? Aitäh!

Samas ma arvan, et teine osa sellest on ka nende juurpõhjuste ja selle turu arhitektuuriga tegelemine. Nii et ma ütleksin, et probleemist on aru saanud kõik riigid. Ja mõnes riigis tõenäoliselt on need mured suuremad kui meil. Ma arvan, et lähinädalad toovad selles selgust, aga see hoiak on olemas, et tuleb kogu see kõikumine üle vaadata. Mida ettevõtluse poole pealt veel öelda? Ettevõtluse poolel on ikkagi fikseeritud pakettide osakaal märksa suurem, mis on hea uudis. Halb uudis on see, et kui mõni ettevõtja ei suuda oma krediidivõimekuses või müüja ei suuda oma krediidivõimekuses lubatut välja kanda, siis siis ta tegelikult ütleb paketid üles. See on pigem halb olukord turul. Aga teisest küljest jälle on suuremad ettevõtjad, nii era- kui ka riigile kuuluvad, kes tegelikult püüavad turul uusi pakkumisi teha ja neid teevad. See hind on muidugi kõrge

Aga ma tulen teise küsimuse juurde. Tegelikult minister Järvan on mitu korda öelnud: universaalteenus ei ole midagi muud kui see, et Eesti Energia toodab ja müüb elektrit kasumlikult. See on ministri tsitaat. Ja kui me vaatame korra Eesti Energia numbrilisi näitajaid, siis 2021. aasta ärikasum oli 111 miljonit eurot, 2022. aasta esimese kvartali kasum oli 72 miljonit eurot, teise kvartali kasum oli 45 miljonit eurot. eurot. Teise kvartali ärikasum võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga oli 557,9% 557,9%! Aga minu küsimus on see. Juhul kui universaalteenus ikkagi toodab jätkuvalt Eesti Energiale kasumit, siis kui suur on see kasumimarginaal, mida teie valitsuse tasemel või ka majanduskomisjoni tasemel olete arvutanud? Kui suurt kasumit peaks

Esiteks, selles esimeses väites te ütlesite, et me klaarisime vea ära ja et koalitsioonis puudub tahe

silti küljes. Mina teie asemel mõistaks seda, et kui müüdav kaup on kallim, siis need numbrid suurenevad. See on paratamatus. Aga Eesti Energia puhul erinevalt teistest ettevõtetest läheb kasum maksumaksja kassasse erinevate asjade tegemiseks. Kindlasti tehakse vajalikke asju. Kõik sõltub eelarvest loomulikult. Ja kui te küsite, kui suur Eesti Energia tulusus peaks olema, siis universaalteenuse puhul oli juba juttu – ütlesin ka selle välja,

Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! No kui siin juba kõlas küsimus, kuidas ettevõtted peavad hakkama saama, siis ma küsin selle küsimuse. Oma särk on ju ihule nagu lähem, meile kõigile siin saalis viibijatele. Kuidas Riigikogu Kantselei saab nende kõrgendatud hindadega hakkama ja kas ta saaks ka mingit toetust? Ei taha küll kurja kuulutada, aga võib-olla me peame olema talvisel perioodil

tema ettevõte? Aitäh! Hea ettekandja! Te tõite välja, et ettevõtete toetamiseks meetmete väljatöötamisega juba tegeldakse ning loodetavasti kuuleme neist juba peagi. Aga üks ettevõtlik kodanik pöördus minu poole küsimusega, milles teie ehk aitate selgust tuua. Kuidas on käesoleva seaduse rakendamisega juhul, kui eraisiku koju on registreeritud ka tema ettevõte? Aitäh, hea küsija! Me käsitlesime seda pigem piiripealse juhuna ja

kes ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijale selleks vajaliku elektrienergia ulatuses ning kellele osutatakse [selle seaduse

Ja veel kord: eks siis seda saab hiljem sortida ja kui on mingeid kahtlusi või küsimusi, siis saab müüja selle küsimuse tõstatada, kui järsku kellegi korteri juurde ilmub suur välibassein, eks ju. Tõenäoliselt see päris nii ei lähe. Pigem suhtume positiivselt. Aitäh,

Kus on hinnaregulatsiooni loogika, kui universaalteenusega reguleeritakse meil ju tegelikult elektri tootmist. Aga probleem või küsimus on, seletaks selle võib-olla ära, et kõik vahendavad ettevõtted võivad keevitada oma kasumimarginaali hinnale juurde. Kuidas me sellest välja tuleme? Aitäh, hea Riho! Jah, aga üldiselt süsteem on ikkagi selline, et Eesti Energiale pannakse kohustus universaalteenust osutada, nagu ma olen kirjeldanud, viisil, et tootmissisendid vaadatakse üle, nende hinnastamine vaadatakse üle, mõistlik tasuvus, millest me rääkisime, 7–9%, pluss keskkonnatasud. Sellest kujuneb universaalteenuse hind. Tarbijad saavad alati oma müüjat vahetada, kui sinna pannakse juurde selline hind, lisatakse marginaal, mis ei ole neile vastuvõetav. Tänapäeval see käib väga lihtsalt. Taas kord tuleb tunnustada, et siin kolleeg Taavi Aas, kes aeg-ajalt teeb nägu, nagu ta tukuks eelnõu arutamise ajal

Hea tahte korral ei ole tegelikult mingi probleem seda raha kasutada ka CO2-komponendi meetme väljatöötamiseks ja nende lahenduste leidmiseks. Tegelikult on asi tahtes. Aitäh!

see mehhanism, mida teie pakute välja, ei ole täna Euroopa reeglitega kooskõlas. Ei saa välistada, et ta seda kunagi tulevikus on. Aga vähemalt praegu see nii ei ole. Seda esiteks. Ja nagu ma oma ettekandes ka ütlesin, kasutada seda

põhiline võlu või väärtus on selle aitamise kiiruses, mitte niipalju täpsuses, eks ju. Kui tulevikus sihtida täpsemalt ja teha erinevaid toetusi, mis aitaks just abivajajaid, siis see saaks olla järgmine samm. Aga see, mida me siin teeme, on kiire mis annab meelerahu neile, kellel ei ole head fikspaketti. Ma niimoodi võtaks selle kokku.

Jah, kui keegi ebamõistlik otsustab universaalteenust osutada, aga ei osuta seda piisavalt sileda toru põhimõttel, siis tõenäoliselt tema kliendid kolivad mujale. Aga seda ju keegi ometi turul ei taha. Ei taha meie seadusandjana turgu ringi jagada ja ma arvan, et ettevõtjad tegelikult ei taha ka seda turgu sellisel viisil ringi teha. Vähemalt täna meil tervemõistuslikult selline eeldus on ja ei lükanud seda ükski arutelus osalenud ekspert ümber. Martin Helme, palun! Aitäh! No mina olen ka vaielnud ametnikega Euroopa direktiivide üle. Euroopa direktiividega muidugi on see lõbus lugu, et me kõik saame neid lugeda. me isegi saame kõik aru, selleks ei pea olema väga suur spetsialist. See konkreetne CO2direktiiv, millest me räägime, on Euroopa direktiiv 2003/87, mille artikli 10 punkt 3 ütleb väga selgelt, et liikmesriigid saavad otsustada ise, mis nad selle rahaga teevad. Eesti saab seda raha eelarve mõistes väga korraliku ülelaekumisega.

lugupeetud eesistuja! Hea majanduskomisjoni esimees, hea Kristen! Mul on selline küsimus. Ma juba enne ütlesin, et minu meelest on see suurepärane eelnõu, ei jõua ära oodata, millal ta jõustub, seaduseks saab. koos minuga ka väga paljud inimesed väljaspool seda saali ja võib-olla isegi siin saalis [oodatakse], millal saaks üle minna universaalteenusele. Seda enam, et minu praegune elektritarnija võttis vaevaks saata mulle mingi kümme päeva tagasi kirja, kus ta väikeste tähtedega muu hulgas mainis, et nad kavatsevad tõsta oma marginaali kolmekordseks. Nad nii päris ei kirjutanud, nad kirjutasid numbreid sinna, aga ma vaatasin, et võrreldes praegusega tõstavad kolmekordseks. Mul ei ole küll mingit head põhjendust, miks peaks nende juurde jääma. Nii et ma kavatsen Eesti Energiasse üle minna, universaalteenusele ennast kirja panna. Ja minu küsimus sulle on ainult: millal ma saan seda teha?

selline tunne on, aga ma ei tea, kas see tunne on õige – täna toetab teise lugemise lõpetamist ja homme kolmanda [lõpetamist] ja Vabariigi President ja tema meeskond leiavad selle seaduse kvaliteediproovile vastava olevat

Martin Helme, palun! saavad aidata mitte ainult kodumajapidamisi, vaid saavad aidata ka ettevõtteid. Aga meie ei saa. Ma muidugi siinjuures tahaksin saada üht lihtsat [vastust] lihtsale küsimusele. Lihtsat vastust! Kui mingi Euroopa Liidu direktiiv ütleb meile, et me ajame Eesti inimesed nälga ja külma ja Eesti ettevõtted pankrotti, kas me siis tegelikult ka kavatseme täita seda direktiivi või ütleme, et ei-ei-ei, me ikka ei aja Eesti inimesi nälga ja külma ja Eesti ettevõtteid pankrotti

minu meelest ei ole päris õige luua niisugust muljet, et kuskil on mingi kassa, mida ei saa puutuda, aga kui selle saaks lahti, küll me siis aitaks inimesi. Eks selle kassa nimi ikka riigieelarve on.

elektrilepinguid üles ütlema. Kas ei peaks riik kuidagi rohkem sekkuma ja hoidma kätt pulsil, et selliseid juhtumeid ei oleks, et energiamüüjad lihtsalt enda huvides ei kasutaks neid lepinguid selliselt ära?

Lõppkokkuvõttes on selle lahenduse eeliseks teatav universaalsus ja võib-olla ka kiire toime, meelerahu andmine. Kas iga lahendus on parim? Ütleme nii, et poliitika ja seadused ei ole tihtipeale universaalsed mutrivõtmed, et nad kõigi mured lahendaksid, aga vähemalt osal

Aga see probleem minu hinnangul tuleb sellestsamast, mida Euroopa ja kogu maailm mõistab selle energiasõja käigus: on müüdud teatud hinnaga ette toodet, mille nii-öelda krediidi ulatust ei aimatud ette. Ettevõtjad minu meelest pigem teevad seda häda sunnil. See on minu arvamus täna.

Ja nüüd on tegelikult hindade kõikumine läinud nii tohutuks, et lihtsalt ettevõtete krediidivõimekus ei kannata seda välja. Mujal Euroopas ja teisteski riikides käsitletakse seda täiesti eraldi probleemina täna, et sellest energeetikasõjast või energia[hindade] kõikumisest ei saaks uut majandus‑ ja krediidiriski ettevõtjatele, kes hakkavad kukkuma. Eesti puhul ma ei taha midagi sünget ennustada ja Riigikogu saali lagi ei ole tume, aga ma ütleksin, et tõenäoliselt krediidivajadus

ettekande ja küsimustele vastamise eest! Rohkem küsimusi ei ole. Läheme läbirääkimiste juurde. Martin Helme, palun! Vabandust! Kas Kalvi Kõval oli küsimus? Sõnavõtt kohalt? Selge. Martin Helme, palun! Palun, kaheksa minutit! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Mina küll ei ole selle eelnõuga rahul. Ma ei ole selle eelnõuga väga mitmel põhjusel rahul. Esiteks tuleb üle korrata üks väga selge asi. 200-eurone megavati eest elekter ei ole odav elekter. Ka 180-eurone megavati eest elekter ei ole odav elekter. Odav elekter oli meil paar aastat tagasi, kui me maksime peaaegu kümme korda vähem. Natuke üle 20 euro olid sooduslepingud. Kallis elekter paar aastat tagasi oli 40-eurone.Nüüd tullakse meie ette seaduseelnõuga, kus kiivalt varjatakse, mis see hind lõpuks on. noh, nagu sellist kantseliiti kasutades, indikatsioon on selline, et ta jääb sinna 180 euro kanti, võib-olla natuke rohkem, võib-olla natuke vähem.

Miks ta ei saa teha? See, missugune on sisendhind Narva elektrijaamades – kas see muutub tänase päevaga või kas see muutub homse päevaga? Mitte midagi ei muutu. Need numbrid on kõik olemas. Seda võiks meile ikka väga rahulikult öelda, missuguse numbrini nad me tegime selle eelnõu kohta mitu väga mõistlikku ettepanekut. Esimene, väga oluline, aga sellest räägitakse liiga vähe: me tegime ettepaneku laiendada universaalteenust mitte lähtudes sellest, kas need on kodumajapidamised või väikeettevõtted, vaid lähtudes tarbimise suurusest. Seda lubavad Euroopa direktiivid vabalt, mingit küsimustki ei ole. Saab teha tarbimise suuruse põhiselt, mitte selle põhiselt, kas on füüsiline isik või juriidiline isik. Euroopa direktiivide mõistes peaaegu kõik Eesti ettevõtjad on väikeettevõtjad. Nii et seda odavat, seda nii-öelda universaalteenuse elektrit saaks müüa väikeettevõtjatele igal juhul Eestis. Kohe saame teada, kas seda meie ettepanekut toetatakse või mitte. Mul on millegipärast tunne, et ei toetata, sest komisjonis hääletati see teine meie ettepanek, millest siin juba oli küsimuste-vastuste voorus päris palju juttu, on see, et elektri hinnast oleks vaja CO2hinna komponent välja võtta. Ma olen nõus sellega, mida Kristen Michal ütles ja mida ka majandusministeeriumi inimesed ütlevad: et selleks on erinevaid viise võimalik leida. Neid viise on võimalik leida! Kui teile meie sõnastus ei meeldinud, siis tulnud lagedale oma sõnastusega. Neid viise, kuidas saada CO2komponendi hind elektri hinnast välja, on võimalik leida. Teised riigid on Kui endal nupp ei noki, siis küsige sakslastelt – niikuinii me küsime kõiki asju sakslastelt, enne kui teeme. See jutt, et direktiiv ei luba ja ei saa teha – kellele te seda räägite? Tahtmises on küsimus, mitte saamises. Tahtmises! Me kõik saame aru, miks ei taheta. Sest CO2‑kvoodi müük on tohutu tulu riigieelarvele. Meil peaaegu kahekordistub aasta lõpuks tegelik CO2‑kvoodi tulu võrreldes sellega, mis me siin eelmisel aastal vastu võetud eelarves tuluna kirja panime.

Eesti on kõige rängemas majanduskriisis alates tervest iseseisvuse ajast üldse. Meie ütleme, et meie ei tea midagi, las Konkurentsiamet teeb. Nalja teete või? Mille eest meie siis palka võtame? Konkurentsiametil tuleb kahe jalaga seljas sõuda praegu, et nad teeksid sellise hinna, mis on õige, mis on päris. Me ju kõik teame, et elektrimüüja oskab sinna sisse tassida selliseid kuluosasid, et see 200 eurot megavati kohta tundub veel ikka odav. Loomulikult poliitikud peavad sekkuma sellesse protsessi! See on sama loll jutt nagu see, kui Martin Herem räägib, et ärge sekkuge riigikaitsesse.Nüüd lihtsad numbrid, millest inimesed võiksid aru saada. 2020. aastal müüs Eesti Energia elektrit keskmise hinnaga – kokku aasta keskmine – 3,4 senti kilovati eest ehk 33,6 eurot megavati eest ja oli veel 20 miljoni euroga kasumis. Ja seal on veel CO2‑kvoodi hind sees. Kui me võtame CO2kvoodi hinna välja, siis on ta isegi vähem, ja ikka veel Eesti Energia on kasumis.Ja veel lihtsamad numbrid. Eesti Energia tootmisvõimsused peaaegu katavad ära kogu Eesti tiputarbimise. Eesti tiputarbimine on 1500 või isegi nõksa vähem kui 1500 megavatti – viimaste aastate tiputarbimine. Eesti Energia põlevkivi soojuselektrijaamade võimsus on 1400 [megavatti], tegelikult rohkemgi, aga neil on kogu aeg remondid. Nii et ei ole vaja meile mingit lambajuttu rääkida.Kõige rohkem mind vihastab see lambajutt, kui räägitakse, et sõda on teinud elektri kalliks. Kallid inimesed! Kas Venemaa okupeeris ära meie põlevkivikaevandused, et meil ei ole enam oma maavara võimalik võimalik maast välja võtta? Või on selle maavara hind maailmaturul kuidagi hüpanud kuhugi? Ei ole ju! Ei ole! Ei ole ka Narva elektrijaamade töötajate palgad [üles] hüpanud, isegi ei ole inflatsiooniga koos kõndinud. Ei ole ka teinud Eesti Energia selliseid investeeringuid. Viimane korralik suurem investeering, mis tehti, oli siis, kui mina andsin neile korralduse uus õlijaam teha. Parim investeering, mis Eestis viimastel aastatel on energeetikas tehtud!Kust see sisendhinna tõus tuleb? Jaa, täpselt sealt: CO2hinna tõus. Aga sellepärast me räägimegi, et CO2hinna komponent on vaja elektri [hinnast] välja võtta.Mul on niisugune tunne, inimesed: meie Riigikogu saadikud ja meie valitsuse liikmed ja kogu meie ministeeriumide kamp lihtsalt ei taju, kui katastroofiline olukord Eestis on, milline paanika ja ahastus on inimeste hinges. Te lihtsalt ei saa vist üldse sellest aru. Me liigume mingisuguse ühiskondliku kollapsi suunas, kui me kohe midagi ette ei võta. 200-eurone elektri hind ei ole see, mida tuleb meile pakkuma tulla. Kui me teeme selle hinna nii, nagu vaja on, siis kaob iseenesest ära vajadus mingite toetusmeetmetega skeemitada. Seda pole vaja.Riigieelarvesse laekub sel aastal raha]: käibemaksu kasv, CO2kvoodi müügi kasv, Eesti Energia dividendide kasv ja kõik need muud asjad, ressursitasu kasv. Selle tagajärjel riigieelarve kosub suurusjärgus 1–1,2 miljardit. See on umbes sama suurusjärk, kui meil oleks tõstetud sotsiaalmaks 40% peale või käibemaks 35% peale. Sellises suurusjärgus kooritakse Eesti majandusest raha kokku riigieelarvesse. Ja siis meile räägitakse, pea õlal niutsudes, et ega riigieelarvest ei saa lõputult toetusi maksta, me siin niigi 200 miljonit maksame ära. See on ju inimeste mõnitamine. Mina küll seda eelnõu toetada ei saa, kui meie parandused sisse ei lähe. Aitäh! Aitäh! Taavi Aas, palun!

olen siin komisjoni esimehega nõus, et tegelikult komisjonis oli arutelu väga põhjalik. Kolme koosoleku jooksul seda eelnõu arutati, seda eelnõu parandati. See tegelikult näitab seda, et eelnõu ise, mis meieni jõudis, oli sellises küpsusastmes, et tahtis päris korralikku remonti.Jah, teatud ulatuses see kindlasti Eesti inimesi aitab. Aga eelnõu probleemid. Ettevõtted on täiesti välja jäänud. Me tegime parandusettepaneku, et mikro‑ ja väikeettevõtjaid arvestataks. See ei ole paraku komisjonis toetust leidnud. Muide, see aitaks ka selle probleemi lahendada, mille siin üks kolleeg üles tõstis: et mis saab juhul, kui ettevõte on koduaadressile registreeritud. Kui mikro‑ ja väikeettevõtted oleksid sees, siis ei tekiks siin mingit juriidilist probleemi ja ei tekiks tulevikus mingeid vaidlusi. Ja ma ennustan, et neid vaidlusi võib päris palju tulla.Kindlasti teine asi on see, et CO2-vabad tootmisvõimsused on hinnaarvestusest väljas. See aitaks kindlasti keskmist hinda alla tuua. Ma arvan, et siin ei ole vabanduseks see, et see on börsiettevõte. Eesti Energial on seal enamusosalus.

Tegelikult uus põlevkivijaam on tegemisel. Küll väga väikses osas annab ta energiat või elektrit, aga see on tegemisel ja see on seesama õlitehas, keemiatehas. Muide, tuletan meelde, et selle tehase vastu on Reformierakond väga võidelnud. Nii et ma arvan, et täna on teil põhjust natuke piinlikkust tunda, et selle vastu kunagi võideldud sai. Pigem oleks pidanud toetama.Kokkuvõtvalt, eriti ettevõtjate koha pealt. Mis on viimaste päevade uudised? Mida räägib valitsus? Mida täna rääkis siit puldist hea komisjoni esimees ja mida on rääkinud ka Kaja Kallas ise? Keegi ei looda enam valitsusele – valitsus ise ei looda, komisjoni esimees ei looda, isegi Kaja Kallas ise ei looda. Kõik pöörduvad Ursula von der Leyeni poole, et Euroopast tuleb lahendus. Ursula, tule appi, me ise ei saa! Mis mõttes? Saame küll, isegi täiesti seaduslikult! Aitäh! Kalvi Kõva, sõnavõtt kohapealt, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Meie fraktsiooni esimees Indrek Saar pidas siin esimese lugemise ajal väga põhjaliku kõne selle eelnõu headest ja väga headest külgedest.

Ma olen nõus, et väikeettevõtted satuvad samuti väga suure surve alla elektri hinna tõusu või selle nii kõrge elektri hinna tõttu tänavu talvel. Nii nagu komisjoni esimeeski mainis, valitsus

lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ma mäletan väga hästi, kui aasta tagasi tõusis suvel korraks elektri hind 100 euroni megavatt-tunni eest. Kõik olid šokeeritud. 10 senti kilovatt! See tundus täiesti absurdne ja enneolematu, see hind tundus kõrge. Praeguseks oleme tunda saanud ja maksnud hinda peaaegu 5 eurot kilovatt-tunni eest ja ma ei suuda teinekord ära imestada, kuidas me selleni üldse oleme jõudnud, et me arutame seda nagu uut normaalsust või asja, millega me peame lihtsalt harjuma, kohanema, ja kus me ei saagi midagi teha. Eelmisel kevadel, kui kõrgetele energiahindadele oli lisandunud ka sõda Ukrainas, oli selge, et mida päev edasi, seda kõrgemale tõusevad hinnad ning selle olukorraga ei tohi lihtsalt kaasa lohiseda, leppida leppida ja üritada seda lahendada nii, et ühtegi olemasolevat süsteemi ei muuda või ühtegi hinnatõusu põhjustavat komponenti ei puutu. Seetõttu EKRE tegi juba kevadel väga põhjapanevaid ettepanekuid olukorra muutmiseks. Jah, me keegi ei saa muuta asjaolu, et Putin peab sõda Euroopas, Ukrainas. Üks selle sõja oluline jõuõlg asub Moskvas – just see osa, mis puudutab energeetikat. Aga ütlemata rumal on see tee, mille praegune valitsus ja tegelikult kogu Euroopa Komisjon on valinud. Energia hinnad ja paradigma energeetikas olid muide muutunud juba enne, kui algas sõda Ukrainas. selle nimi on ideoloogiline rohepööre, ilusad utoopiad ja maailma päästmise retoorika, millega Ursula von der Leyen Euroopas võimule tuli ja mida ta kohe täiskiirusel hakkas ellu viima. See pidi olema taastuvenergeetika võidukäik, mille eesmärk oli täielikult tasalülitada, surnuks maksustada ja hävitada senine tehnoloogia ja teha ruumi uuele ärile. Lihtsalt remargina: kui me räägime taastuvenergeetikast, siis paraku see ei ole taastuv. seda ei saa nimetada ka energeetikaks, sest selles uues, väidetavalt neitsilikult puhtas, õilsas tehnoloogias kasutatakse taastumatuid loodusvarasid, mida kaevandatakse mastaapselt ja suures koguses emakese Maa põuest, kasutades seejuures lapstööjõudu, orjatööjõudu maailma vaestes riikides. Võetakse maha vihmametsi, et kätte saada ühte kindlat puuliiki, mille kiudu kasutatakse tuulikute labade Ning [tehnika] utiliseerimise komponent on sellest arvestusest üldse välja jäetud. Seda ei saa nimetada ka energeetikaks, sest suvaliselt puhuv tuul ja põhjalaiuskraadide päikesevalgus ei taga meile stabiilset energiavoogu, mistõttu see ei ole 21. sajandi ja elektritsivilisatsiooni mõistes üldse energeetikaks nimetatav. Tõesti ei ole. Lisaks kõigele on äärmiselt rumal rääkida säästmisest ideoloogia helge tuleviku nimel. Meie vanavanemad ja vanemad on meeletult rabanud selle nimel, et me võiksime elada soojuses, valguses ja heaolus. Ka fossiilsete kütuste kasutamise tehnoloogiad on muutunud tarkade inimeste koostöös ülimalt keskkonnasäästlikuks ning meil pole mingit vajadust keskkonna säästmise sildi all tsivilisatsiooni ja tehnoloogia saavutusi hävitada ja minna tagasi pimedasse keskaega, kus kehv hügieen ning külm ja nälg olid inimeste igapäevaelu pärisosa, muu hulgas ka lühikese eluea ja suure suremuse põhjustajad. Ja mis puutub roheideoloogide kliimakatastroofi juttu, siis kui see tulebki, siis pigem tuleb see rohepöördeks vajalike haruldaste maavarade mastaapse kaevandamise tõttu, mitte seniste töötavate ja kontrollitud tehnoloogiate edasikasutamise minna tagasi kevadesse ja otsapidi ka selle eelnõu juurde, siis EKRE ettepanekud on kogu aeg olnud väga konkreetsed ja põhimõtteliselt elu muutvat lahendust pakkuvad. Eesti saaks pakkuda oma tarbijatele, nii kodutarbijatele kui ka kõigile ettevõtetele, Eesti Energia elektrit hinnaga 4 senti kilovatt. Ja seal sees on tootmiskulud, võrgutasud ja 100% kasumit. Tegelikult on see hind veelgi väiksem, 3–3,5 senti. Aga olgu. Ma palun lisaaega. Anname Eesti Energiale pisut likviidsust lahkesti juurde. Ja kui nüüd selle universaalteenuse hinna kujundamisel Eesti Energia kirjutab kuluridadele sisenditeks midagi muud, siis vabandust, see on kriminaalne. Kui Konkurentsiamet ei vaata sinna pimedasse tuppa sisse ja laseb sellel juhtuda, siis on see kuritegu Eesti elanike ja ettevõtjate vastu.Me ei pea kaasa minema Euroopa Komisjoni välja pakutud absurdsete kokkuhoiumeetmetega, CO2‑kvoodi läbi õhu müümisega. Me ei pea sundima oma inimesi kodudes ja töökohtadel külmetama. Me ei pea lapsi koolides ja lasteaedades kampsunitesse ja villastesse sokkidesse toppima. Me ei pea oma külmkappe välja lülitama ja toitu rõdul kajakatega jagama. Meil on unikaalne võimalus see kriis ise oma ettevõtjate ja inimeste jaoks ära lahendada. See on poliitiline otsus.Riigijuhi ülesanne ei ole mingi ideoloogia võidukäigu nimel piinata oma rahvast. Riigijuhtide ülesanne on teenida oma rahvast, tegutsedes igapäevaselt rahva heaolu, õnnetunde ja riigi majanduskasvu nimel. Meie ei ole kohustatud päästma Saksa majandust, mis oli vastutustundetult üles ehitatud Vene energiale. Ja me ei pea päästma Ursula von der Leyeni utoopilistest ettevõtmistest johtuvalt majanduslikku ja energeetilisse kuristikku sööstvat Euroopat. Aitäh! Anname Eesti Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Kasutan seda klassikalist [ütlemist], et ega ma ei oleks tulnud siia pulti, kui ei oleks olnud midagi tarka öelda. Tarka on ikka alati öelda.Alustame kõigepealt sellest, et see, milles valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et tehakse ära elektrituru reform ja tehakse eratarbijale universaalteenus, on tegelikult kiiduväärt. Ma arvan, et see, et seda teed on mindud, on kindlasti hea näide sellest, et eelmine valitsuskoalitsioon tuli raskel ajal, sellel hetkel, kui inimeste küttearved, elektriarved, gaasiarved olid ikkagi läinud kolm-neli korda kallimaks, tuldi inimestele appi, aidati. Ja ma arvan, et sellest eelmisest talvest võeti õppust, nii et tullakse välja sellise teenusega, mis on inimesele lähem, mis on bürokraatiavabam. Ja see on tegelikult õige.Nüüd läheme kriitilise osa juurde. Elektriturureformiks seda eelnõu ega kogu seda tegevust nimetada kindlasti ei saa. See on lihtsalt ühe paketi väljatöötamine, mis on mõeldud ainult väike‑ ja kodutarbijale. Ettevõtjad, nii nagu ma olen aru saanud, jäävad pika ninaga, poliitilist tahet valitsuskoalitsioonis ettevõtjaid aidata ei ole, mis on tegelikult ääretult kurb.Teine kurb.Teine probleem, mida ma siin näen, on see, kus maal see hind fikseeritakse universaalteenuse puhul. Siin on öeldud küll, et see on Konkurentsiameti teema, Konkurentsiamet paneb selle paika, aga siin tuleb arvestada mitut erinevat aspekti. Kõigepealt tuleb minna selle juurde, et tõesti, kui see hind jääb sinna kusagile 220 euro juurde megavatt-tunni kohta – minister Järvan on siin täna või eile öelnud, et see jääb alla 200 euro megavatt-tunni kohta –, siis tegelikult, olgem ausad, see hind fikseeritakse ikkagi väga kõrgel tasemel. Ja nii nagu minister Järvan ka ise ütles ja rõhutas, see hind fikseeritakse tasemel, kus Eesti Energia saab jätkuvalt selle pealt kõrget kasumit.Miks ma seda tahan eraldi siin rõhutada, on just nimelt see. Ma toon teile lihtsa näite. Eesti Energia kasuminumbrid: 2021. aastal 111 miljonit eurot, käesoleva aasta esimeses kvartalis 72 miljonit eurot, käesoleva aasta teises kvartalis 45 miljonit eurot. Ja see on puhaskasum. Ning arvestage sellega, et see kasum on teenitud olukorras, kus hind börsil ei olnud keskeltläbi fikseerituna kusagil seal 200 pluss kandis. Ehk need kasuminumbrid jäävad Eesti Energial enam-vähem samasse suurusjärku.Ja mis kõige kurioossem:

Saksamaalt või Kesk-Euroopast, selle maksab kinni meie oma Eesti inimene, meie oma Eesti ettevõtja. Ja kui räägitakse seda, et see teenus on kuidagi universaalteenusena inimesi aitav või toetav, siis pigem ma ütleksin selle kohta nii, et see on inimeste taskust vähem rööviv. See on suur probleem.Nüüd, tulles ettevõtjate juurde tagasi. Jaa, ma arvan, et see, et Eestimaa inimesi aidatakse, on hea. Loodame, et sellest on abi, aga vaatame kõigepealt, millisena fikseerib Konkurentsiamet selle hinna. Ettevõtjad jäävad pika ninaga. Valitsus on öelnud väga selgelt, et ettevõtjatele tullakse appi, aga tullakse appi alles siis, kui kütteperiood on läbi ehk peale Riigikogu valimisi. Ma arvan, et need ettevõtjad, kes jõuavad selle abi selleks ajaks ära oodata, on tegelikult väga head ettevõtjad. Järelikult neil on puhvrit varasalve kogutud ikka kordades rohkem kui keskeltläbi keskmisel ettevõtjal. Me näeme tegelikult täna seda, et väga paljud ettevõtjad panevad oma uksed kinni. Nad ütlevad konkreetselt oma töötajatele, et ei tasu enam homsest tööle tulla, sest selliste elektrihindadega ei ole lihtsalt võimalik töötajatele palku maksta ja toimida kasumlikult. See on kindlasti sõnum siit valitsusele,

hääletuses seda toetatakse. Sest veel kord, kui me seda täna siia sisse ei pane ja tuleme näiteks eraldi eelnõuga sellega välja, siis puhttehniliselt, arvestades seda, et parlament menetleb eelnõucircakuu-poolteist

Ja viimane teema, mida ma tahaksin puudutada, mis võib-olla ei ole konkreetselt selle eelnõuga seotud, aga siiski haakub teemaga, on see, et jah, valitsus tuleb appi inimestele, kes kasutavad gaasi, valitsus tuleb inimestele appi, leevendamaks toasooja hinda, valitsus tuleb appi, aitamaks inimesi kõrgete elektriarvete puhul – ma küll ütlen veel kord, et on võimalusi teha seda olulisel määral rohkem aga valitsus ei aita inimesi, kes kasutavad ahjukütet, puid. See jutt, mida valitsus räägib, et ei tea, mis seal mustal turul toimub, tädi Maali on ostnud sularaha eest onu Kaidolt küttepuid ... No kuulge, kui te tahate inimesi aidata, siis läbi kohaliku omavalitsuse on seda võimalik teha. Küttepuude hinnad on läinud kaks-kolm korda kallimaks. Miks te karistate neid inimesi, kes ikka ja jätkuvalt kasutavad küttepuid selleks, et saada toasooja, ja soosite neid inimesi, kes on ostnud endale kalleid nii-öelda küttevahendeid? Ma arvan, et see on ebavõrdne kohtlemine ja seda kindlasti ei tohiks soosida. Veel kord, ma arvan, et tuleb tulla appi selles raskes hetkes ka nendele inimestele, kes kasutavad toasooja saamiseks küttepuid. küttepuid. Nii et siin ma ootan valitsuselt kiiret sammu ja ma tegelikult tean, et ka Isamaa Erakonnast head kolleegid on seda nii-öelda vaimujõudu endas näidanud. Aga kahjuks vaid kuni sinnamaani, kuni saadi valitsuskoalitsioonis need allkirjad alla. Peale seda see initsiatiiv kadus. Nii et ma veel kord koputan teie südametunnistusele. Ma loodan, et te tulete selle initsiatiiviga ikkagi uuesti siia suurde saali, sest see on oluline sõnum, mida tegelikult Eestimaa inimesed ootavad. Lühidalt kokku võttes veel kord: ma arvan, et see eelnõu on pool rehkendust, aitab ära hoida meil need väga kõrged elektrihinnad, aga see ei kompenseeri kindlasti senist elektri hinna tõusu. Ja ma veel kord rõhutan: see universaalteenus on Eesti Energiale kasumlik ja Eesti Energia ei anna Eesti inimestele mitte midagi niisama, vaid ikka Eesti inimeste taskust võetakse see riigi kasum. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

Alustame sellest, mis on tehtud ja mis on tegemata. Täna peaks tegema aplausi Juhan Partsile, et meil on Auvere.

Teine pool on see, mis on ka täna siin nii mõnegi ettekandja suust läbi jooksnud: et paljud asjad on viimase 10–12 aasta jooksul tegemata jäänud. Me ei ole ehitanud ühtegi tuuleparki. Mitte ühtegi! Ja ma julgen kõva ja selge häälega öelda, et tegelikult on selle taga olnud

Äkki kadusid kõik need probleemid ära. Iseenesest? Ei taha uskuda. Siis me kuuleme iga päev Eleringilt, et Eestis on varustuskindlust küll ja küll. Usk naabrite abil hoida endale energiat on tore. Aga kui on kriis, siis nagu me koroona ajal nägime, kui maske taheti, ei tulnud neid naabritelt midagi enne, kui enda vajadused olid rahuldatud. Sama on ka energiaga. Räägime täna kõrgetest energiahindadest tegelikult ma olen nõus nende eelkõnelejatega, kes ütlevad, et elektri hind ei ole täna küll seotud otseselt sõjaga, vaid meie naabritega ja meie enda kas tehtud või tegemata otsustega. See, et Läti ja Leedu on oma elektritootmise pannud ühte korvi ja gaasi peale, on üks tõsine põhjus, miks meie regioonis elektri hind on nii kõrge, nagu ta on. Teine põhjus on see, et Eleringil on ka kohustus garanteerida seda, et kui homme Vene poole pealt elekter välja lülitatakse, välja lülitatakse, siis võrk kokku ei kuku. Ehitati kolmas kaabel, kõrgepingekaabel Eesti ja Läti vahele. Täpselt kahe päeva pärast hakkas Eestis elektri hind tõusma. Ühelt poolt õige otsus.

Martin ütleb, et meil üks asekantsler ütles, et me toodame elektrit piisavalt, ka tipukoormuse toodame ära. Paberi peal tõesti on see nii. Kui samal päeval on tuult, kui samal päeval on päikest ja mitte ühtegi põlevkiviahju remondis ei ole, siis praktiliselt on see võimalik. Aga elu on näidanud seda, et kui väljas on 20 kraadi külma, siis päike paistab heal juhul kaks tundi, aga tuult ei ole üldse. Ja päike sel päeval ei anna elektrit. Kellel on päikesepatareid, teavad väga hästi, et kolm kuud on sellist nutust aega, ei tule seda elektrit sellisena, nagu tahaks.

ei olnud meie eesmärk selline, nagu ta täna on. See on kompromiss tänases koalitsioonis. Jah, meie eesmärk oli, et CO2siin elektri hinnas ei oleks. Läbirääkimiste tulemusel selgus, et kui CO2-kvooti Euroopas tehti, siis arvati, et see hind on suurusjärgus kuni 25 eurot.

tuleb täna uudiseid, et Eesti Energia juhid lastakse märtsis, kui leping [lõpeb], lahti ja kõiges on süüdi Eesti Energia, siis ma pean tunnistama, et Eesti Energia ei ole selle hinna tõusus ju absoluutselt süüdi. Ei ole Eesti Energia selles süüdi, et Elering ei lasknud Tootsi tuuleparki ehitama hakata ja käis kaks aastat kohut. Ei ole süüdi Eesti Energia selles, et Elering ehitas kolmanda kaabli ja kõrgem hind jooksis Lätti ja Leetu ja seoses sellega Eesti hind tõusis palju rohkem kui Soomes. Soome kaabel ei lase nii palju voolu läbi, et jätkuks kõigile kolmele Baltimaale. Aga sealtpoolt ei juhtu mitte midagi. Süüdimatult ütles eelmine nädal üks Eleringi juhtidest, et mitte midagi ei juhtu, kui

See eelnõu päästab hetkel paljusid Eesti kodusid, just neid kodusid, kes on aastaid olnud börsil. ei päästa minu kodu, sest mina olen kõik need aastad olnud fikseeritud hinnaga. Ma usun, et see universaal[teenuse] hind ei suuda nii madalale minna, kui mul veel aasta jagu elektri hind on. Aga täna me peame kõik tegema selleks, et oma kodusid ja samas ka oma ettevõtjaid päästa. Kui sa kodus saad veel mõne ukse kinni panna ja kütta ühte või kahte tuba, siis ettevõtetes, tööstuses teatud tootmise juures ei ole võimalik kraane kinni keerata. Näiteks toiduainetööstuses on ühel hetkel vaja gaasi, ühel hetkel elektrit. Ja see eelnõu on see, et parem pool muna kui tühi koor. Mul on Mul on hea meel, et seda menetleti kiiresti. Ja uskuge Isamaasse, sest Isamaa on 12 aastat andnud lubadusi ja oma lubadused alati täitnud. Ka see elektrituruseadus.

Kolm minutit lisaaega. Tere õhtust, head kolleegid! Energiavarustuskindlus füüsilises ja rahalises mõttes on üks põhilisi elanike ootusi riigile ning demokraatia eeltingimus. Kõik see on üldteada. Kõik see on hästi teada ka Putinile, kes esiteks sõjaks valmistudes tekitas tugeva sõltuvuse odavast Vene gaasist ja elektrist ning lõpuks hinnaga manipuleerides tõmbas eurooplaste taskust sõjakassa raha täis. Eesti ja teised Euroopa riigid peavad lühiajalises plaanis toime tulema kõrgete hindadega ning pikas vaates investeerima enda isevarustamise võimekusse, et vabaneda sõltuvusest nende riikide toormest ja energiast, mille arusaamad naabrite iseseisvusest on demokraatlikest lääneriikidest erinevad.Energia ja toorme hindade tõus ning inflatsioon on sõja majanduslik kaja. Eestis ei ole mõtet süüdistada üksteist ega Nord Pooli elektribörsi hinnatõusus. Me ei ole sõda valla päästnud, aga me peame selle mõjudega kohanema. Valitsuse, Riigikogu ja ühiskonna ees laiemalt seisab vajadus uues olukorras toime tulla ning selleks tuleb leida nii kiireid lühiajalisi kui ka pikaajalisi strateegilisi lahendusi.Esimene ja kõige kiirem samm on elektri kui universaalteenuse juurutamine kodutarbijatele. Euroopa [Liidus] reguleerivad kodutarbijate [makstavat] hinda pea pooled liikmesriigid ja igaüks on selleks välja töötanud erinevad meetmed. Eesti meetmed ei ole kindlasti ainuvõimalikud. Praegune meetod on seotud põlevkivienergia tootmisega ja selle hinna kujunemisega. Teisiti näiteks oleks riigil võimalik osta elektrit turult vähempakkumiste teel ja müüa seda kodutarbijatele määratud hinnaga. Ma ise oleksin eelistanud kindlasti viimast varianti. Niimoodi suunaksime riigi toetuse nii kodutarbijatele kui ka taastuvenergia tootjatele, väldiksime süsinikuheidet ning selle eest tasumist.Keskpikas perspektiivis, lähima kolme kuni viie aasta jooksul on oodata mitme tuulepargi valmimist. Kõrge elektri hinna tingimustes seisab meeles, et kõige parem energia on kokkuhoitud energia ja paremuselt järgmine isetoodetud energia. Järgmisel kolmel kuni viiel aastal peab riik toetama hoogsalt hoonete soojustamist ja investeerima elektrivõrku, et kõik soovijad saaksid liituda mikrotootjate pakettidega, makstes mõistlikku liitumistasu. Ja on teada, et riik selles suunas aktiivselt tegutseb. Esimesed toetusprogrammid on välja töötatud, 8 miljonit eurot on Elektrilevile eraldatud. eraldatud. Tõsi, see ei juhtu kiiresti, aga kolme kuni viie aasta jooksul on edasiminek kindlasti märkimisväärne.Me armastame vabadust, ka vabadust osta Soome õlut ja müüa Eesti kilu, vaba turumajandust, kaupade ja teenuste vaba liikumist. Vabal turul tekib hind ostja ja müüja kokkuleppel ja igasuguse hinna toob alla nõudluse vähendamine või pakkumise suurendamine. Ka elektri hinna toob pisut alla nõudluse vähendamine, aga hinna toob põhimõtteliselt alla pakkumise oluline lisandumine. Ja kui me tahame jälle nautida elektri hinda 40 eurot megavatt-tunni eest, siis tuleb oluliselt pakkumist suurendada, nii et Venemaa poolt äravõetud või meie poolt

Ma ei saa nõustuda minister Kristjan Järvani öelduga riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et elektri universaalteenuse pakett on sellepärast nii hea, et vähendab Eesti Energia kasumit. Tõsiselt või? Eesti elektritarbijatele ei tee muret mitte Eesti Energia kasum, vaid elektri hind nende arvetel. Piirhinna kehtestamine, mis on olemuslikult universaalteenuse majanduslik sisu, ei too turule juurde ühtegi Universaalteenuse pakett on nagu žgutt, mis võimaldab ellu jääda, kuid üksnes lühiajaliselt. Pikaajalisi investeeringuid ja kokkuhoiumeetmeid igasugune hinna piiramine hoiab tagasi. Kui piirhind jääb pikalt paika, läheb olukord ikkagi lõpuks hapuks. Pikas perspektiivis tuleb välja arendada meretuuleparke, salvestusvõimalusi ja ühendusi. Ainuüksi Liivi lahel on nii palju tuult, et see suudaks toota kogu Eestis vajaliku elektrienergia, luua käivet suurusjärgus miljard eurot aastas, kui hind oleks näiteks 100 eurot megavatt-tunni eest. Veelgi enam, meretuuleparkide kasutuselevõtt põletab elektri hinda kahest otsast: ühest otsast turule hulgaliselt elektrit pakkudes tooks seal hinna alla ja võimaldaks ettevõtetel tõsta konkurentsivõimet, teisest otsast toetaks kohalike omavalitsuste ja riigi eelarvet kümnete miljonite eurodega. Salvestustehnoloogiad võimaldavad siluda elektri hinna kõikumisi. Universaalteenuse pakett praegusel hetkel on õige asi õigel hetkel, aga tõesti ainult loetud hetkedeks. Head kolleegid, Reformierakonna nimel palun toetada selle eelnõu teise lugemise lõpetamist ja samuti toetada eelnõu homsel kolmandal lugemisel. Aitäh!

Hea kolleeg Martin Helme ütles, et me ostame põrsast kotis. Me ei osta põrsast kotis, seadusandja määrab mehhanismi, mille alusel Konkurentsiamet teeb oma tööd. See ettekujutus, et poliitikud asuvad hinda määrama – see on ikkagi üsna libe tee. Ma ei tea, kas seda isegi enam vasakpoolsuseks saab nimetada, aga see on ikka väga libe tee, kui me kehtestame

kuri valitsus istuks seda kassat hoides kapi taga ega tahaks inimesi aidata. Endise rahandusministrina ta peaks muidugi väga hästi teadma, et kõik, mis tuleb, kulutatakse ära ja osa jääb puudugi.

põhineb Eleringi hinnangul või ülevaatel. Pigem on see paberlik, reaalsuses kõik võimsused tipukoormusel sellisel juhul ei tööta. Aga veel kord, see on pigem selline retoorika argument kas ühte‑ või teistpidi. Kolleeg Aas ütles muidugi seda, et keegi enam valitsuse peale ei looda. Ma lihtsalt nii palju kolleeg Aasa parandan, et siin kõnedes ja tekstides viidatakse Euroopa Komisjonile just seetõttu, et Euroopa Komisjon otsib üle terve Euroopa vastuseid ja pakub omapoolseid rakendusmehhanisme ja lahendusi, kuidas seda energiaturgudel tarbijateni jõudvat hinnasõda või energiasõda valutumalt lahendada. Nagu kolleeg Annely Akkermann mainis, üks meie ülesanne on lahendada see mure täna tarbijatele, eraisikutele, võimalusel ka ettevõtjatele. Ja sealt edasi tegelikult paralleelselt peavad käima kõik needsamad tegevused, mis toovad soodsamaid‑moodsamaid energeetikavõimsusi. Sest veel veel kord: universaalteenuse hind, mis tuleb nendest jaamadest ka Konkurentsiameti kontrollituna, tõenäoliselt kahe, nelja või viie aasta pärast jääb selgelt alla sellele, mida uued tootmisvõimsused pakuvad. See tähendab seda, et tarbija hakkab turult saama odavamaid võimalusi. Nii et lõppkokkuvõttes need sammud on tehtud, need on [tehtud] erinevate valitsuste ajal. Eks igaüks oskab ennast kiita teisi laita. Aga kokkuvõttes on tänane eelnõu just selle jaoks, et inimesed saaksid meelerahu, saaksid ühe võimaluse energia hinna määramiseks ja tuleksid sellest kriisist tervemana läbi. Kõik muud lahendused, ka pikemad lahendused on kas töös või loodetavasti jõuavad meie lauale üsna varsti. Aitäh! Heiki Hepner, palun!

Tõepoolest, see eelnõu, mida me siin praegu arutame, on elektrienergia, võib rahulikult nimetada, kriisi lahendamise esimene samm. Universaalteenuse me tõesti

Kõigepealt, tõesti, olen väga nõus kolleeg Michali jutuga, et Konkurentsiamet sõltumatu institutsioonina peaks ikkagi olema see, kes hinna kehtestab. Ja ma väga loodan, et nad vaatavad sellesse

investeeringuid. Nii et selles kontekstis on mõistlik tasuvus igati asjakohane. Aga nüüd natukene laiemalt. Jah, Isamaa on ka olnud seda meelt, et tegelikult CO2tonni hind, mis on läinud vahepeal väga kõrgeks ja nüüd on kriipsukese allapoole tulnud, peaks

Teine, mida me vaieldamatult peame tegema – ma rääkisin, et tegemist on esimese sammuga, teine samm selgelt on ettevõtjate aitamine. Universaalteenus mikro‑ ja väikeettevõtjatele tuleks kohe pärast selle eelnõu heakskiitmist

Ning kolmas suurem plokk, millest samuti ei saa mööda vaadata, on elektribörs. Me räägime küll universaalteenusest, mis [tähendab], et me oleme ennast lahti sidunud sellest volatiilsest, kõikuvast ja kohati täiesti ebamõistlikust hinnast. See tõesti on jõudnud ka 4000 [euroni] ja kogu see loogika

tuleb lahti võtta ja niimoodi kokku panna, et see tunduks mõistlik mitte ainult ühele-kahele inimesele riigis, vaid ikkagi enamusele. Kes tahab, peab selle toimimisest ikkagi aru

läheb sisse ja keegi aru ei saa, mismoodi see sealt välja tuleb. Sellist musta auku börsi kontekstis tuleb vältida. Ma soovin jõudu kõigile, kes sellega praegu tegelevad, sealhulgas Konkurentsiametile.

Nüüd siis koalitsioonis olles ütleksin siiski veel kord: täna on meil kolmas korraline istungipäev ja me oleme jõudnud selle eelnõuga teisele lugemisele. Sellist menetlemist loomulikult on asjakohane oodata nihukeste

üle mõistuse kõrge. Tõepoolest, olen ka seda meelt, et ka see komponent tuleks võtta lauale ja vaadata, kuidas me saaksime aidata neid inimesi, kes kasutavad küttepuitu. Aga siin peaks Tõnis Mölder ikka sügavalt peeglisse vaatama, punastama tõdema: "Kes tegi? Ise tegin." Tema oli see keskkonnaminister, kes vähendas riigimetsa raie mahtu. Tõesti, keskkonnaministri portfell on olnud Keskerakonna käes ja ja ei saa mööda vaadata sellest, et 50 000 hektarit metsamaad pandi majanduse [mõttes] kinni, vähendati kevadsuviseid raieid. Euroopa Liidus on Eesti ainukene riik, kes nii radikaalseid samme astub, ja seda tõesti sõjatingimustes, võiks ütelda. Meie lähinaabrid lätlased ja soomlased on saanud aru, et

võtame selle eelnõu vastu, tegeleme ettevõtjatega, tegeleme CO2[hinna] alandamisega ja tegeleme ka börsi arusaadavamaks muutmisega. Aitäh! Aitäh! Tõnis Mölder, kas repliik? Aitäh, hea istungi juhataja! Tõesti, eelkõneleja mainis mind oma kõnes ja oli hea võimalus siia tulla ja saada veel kord mõnda asja täpsustada. Alustuseks tahan öelda eelkõnelejale seda, et see on tühi ootus või lootus, et tullakse ettevõtjatele appi. Reformierakond on öelnud, et nemad ei taha ettevõtjaid aidata, nemad ei soovi sellesse teemasse panustada. Ja kui Isamaaliit jääb lootma, et valitsuskoalitsioonis leitakse sellel teemal üksmeel, siis tegelikult seda soovi ei ole. Poliitiline tahe puudub.Teine teema, mis puudutab just nimelt küttepuid, veel kord: seda kompenseerimist tuleb alustada täna, nüüd ja kohe. Homme on juba hilja, homme käib kütteperiood juba täie [hooga]. Inimesed on selleks talviseks perioodiks küttepuud ära ostnud. See ostmine on tehtud nüüd, seda ostmist ei tehta järgmise aasta kevadel. Järgmise aasta kevadel hakatakse varuma juba ülejärgmise aasta talve küttepuid. Nii et siin tuleb omavalitsustele kiirelt appi

hoolib nii enda erakonna liikmetest kui ka Eestimaa inimestest, siis täna on see võimalus seda näidata. Aitäh! Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Austatud eesistuja! Head kolleegid! Ma kuulan siin seda koalitsiooni hosiannat, kuidas nemad on tulnud päästma Eesti rahvast, kuidas nemad lahendavad probleemi. Kas te ise ka saate aru, kuivõrd totralt ja valelikult ja võltsilt see kõik kõlab? Sest see ongi totter, valelik ja võlts. Mulle tuli meelde nõukogude aeg, kui poeletid olid tühjad, inimestel ei olnud süüa. Mäletan, kuidas Õismäe ühes kaupluses – ABC‑d või mis need seal olid oli 20 meetri pikkune lihalett ja seal olid ainult sea nahatükid niimoodi laotatud suure vahega. Inimestel ei olnud midagi osta, süüa ei olnud.Täna on olukord hoopis teistsugune. Ükskõik kuhu poodi te lähete, kaupa on külluses. Üks isuäratavam asi teise otsa. Aga inimestel on sama probleem: ei saa osta. Raha ei ole. ole. Valitsus on oma rohepöördega, Euroopa Liit oma rohepöörasusega keeranud majanduse pea peale ja tuksi ja energia hinnad lakke. Eestis aga on inflatsioon kolm korda suurem kui mujal Euroopas.Teie tulete ja ütlete, pudistate midagi inimestele, et me lahendame probleemi. andke andeks, see on täpselt samasugune probleemi lahendamine, kui timukas paneb hukatavale köie kaela ja siis ütleb: "Oi-oi, kulla mees, ma vaatan, et see taburet sul jalge all on natukene liiga kõrge."

Aga appi ju tegelikult ei tule, sest te ei tegele probleemiga. Te tegelete tagajärgedega. Tuleb tegeleda probleemiga, elektri hind alla tuua, ja sellega kaob probleem. Ei ole vaja enam mingisuguseid kahtlasi toetusskeeme ja sellega saavad toetatud nii meie inimesed kui meie ettevõtlus. Hinnatõus peatub, inflatsioon peatub, me saame minna tagasi normaalsusesse. Aga selleks puudub igasugune tahe. Te teete mingisugust tsirkust ja lollust siin, selle asemel et tegeleda probleemiga. Ma usun, et teil peaks olema ikkagi nii palju neid häid halle ajurakke, et saada aru, et kõik see, mida te siin teete, on täiesti mõttetu. Sellega te ainult suurendate inflatsiooni, suurendate probleeme, jättes samal ajal kõrvale kõik igasugused muud asjad, mis vajavad lahendamist: lisaks elektrile gaasi hind, küttepuude hind. Suurem osa meie majapidamistest kütab küttepuudega. See ei huvita teid. Las istuvad pimedas ja külmas ja näljas. Lihapoodi ju enam inimestel asja ei ole. Ja las meie ettevõtted minna pankrotti, neid me ei toeta. Las aga inimesi koondatakse, las inimesed jäävad töötuks. Ma ei tea, kas siis on teil hea või? Kas tõesti siis on teil hea? Meie kõikide ülesanne, kõikide erakondade, kõikide Riigikogu liikmete ülesanne ja kohustus on seista oma rahva eest, mitte mingisuguste pööraste, idiootlike ideoloogiate eest, mis on meid sellesse olukorda viinud. Sellepärast et tänases energiahinnas ei ole mitte üht grammi mingisugust majandusloogikat ega turusituatsioonist tingitud olukorda. See on kunstlik,

täielik mõtlematus tuleviku suhtes, perspektiivide suhtes. Ja see ei ole mitte alles täna tekkinud, see on ju pikka aega siis püütakse seda kõike veelgi hullemaks ajada, kui öeldakse, et me peame kõik sada protsenti minema varsti taastuvenergiale üle. No küll on tore! Aga mis sa siis teed, kui tuult ei ole? Mis sa siis teed, kui päike ei paista? Ma käin kalal muuseas väga tihti Lahepere lahel ja sealt on näha need Paldiski tuulikud. Isegi kui tuul on 5–10 meetrit sekundis, need pahatihti lihtsalt seisavad või ainult üks nendest mitmekümnest pöörleb. Ja siis ma olen vaadanud seda börsihinda ja mõelnud, et huvitav küll, kas see on kuidagi korrelatsioonis. Kui hind on kõrge, siis nagu väga ei taheta seda elektrit jahvatada. See ongi ju neile kasulik.EKRE on pakkunud häid ideid, häid mõtteid ja väga lihtsaid lahendeid, kuidas energia hinda alla viia, kuidas me sellest kriisist välja tuleksime, kuidas me saaksime aidata oma inimesi, oma pakkunud] juba sellest ajast saadik, kui sõda ei olnud. Kui ei olnud Putini sõda, kes teie sõnul on süüdi meie kõrgetes energiahindades. Septembris-oktoobris-novembris-detsembris eelmine aasta – kas oli see sõda? Ja nii nagu Martin oma kõneski ütles: kas Putin on ära vallutanud meie põlevkivimaardlad või elektrijaamad või hoiab vägisi kinni nendest tuulegeneraatorite propelleritest või milles asi on?Me oleme tegelikult täiesti sõltumatud energia [seisukohalt] ja me peaksime seda sõltumatust eriti tänases olukorras maksimaalselt

kas tootjale, ettevõtjatele, inimestele – ükskõik millisel viisil me selle optimaalse, kõige parema viisi leiame. Me saame selle asja ära lahendada.Ma tõesti ei saa aru. Seda kõike on teile puust ja punaselt ette tehtud korduvalt nagu kolmanda klassi lapsele, ja ometi räägi justkui seinaga. on tegelikult poliitika ja nagu öeldakse, poliitikas juhuseid ei ole. Kõiki asju, ilmselt eriti energia[lahendusi], viiakse ellu, täidetakse, tehakse kellegi huvides. Meie peaksime seisma Eesti rahva ja Eesti huvide eest. Aga kelle eest teie seisate? Ma tõesti ei tea. Aitäh! Siin on Aitäh! Tuleme selle eelnõu juurde tagasi. Tõsi, selle eelnõu menetlemine on käinud päris kiires korras ja ma usun, et keegi ei vaidlusta seda, et et tegelikult inimesi on vaja aidata ja ettevõtteid samamoodi. Selles osas, ma arvan, oleme me kõik ühel pool. Küsimus on nüüd selles, kuidas me seda teeme ja mis meetmetega me teeme.Täna Täna on siin juba kõlanud ka see jutt, et miks me täna tegelikult ei tea seda hinda, millest jutt käib. See spekulatsioon on käinud juba mõnda aega, et megavati hind saab olema 160–190 eurot.

Aga nüüd ma tahan tulla selle juurde, et me vahel imestame, miks me ühte või teise olukorda satume. Ja siis me otsime süüdlast, ei suuda meenutada, miks see nii läinud on. Näiteks kümme aastat tagasi oli üks või teine poliitiline jõud, tegi rumalaid otsuseid, aga ei tea, miks nii oli. oli. Ma tuletan meelde teile, head vaatajad ja kõik siin saalis istujad, et see ei olnud väga palju aega tagasi, kui me arutasime siin Eesti seisukohti Euroopa Liidule. Osa Osa siin saalis olijatest toetas väga seda mõtet, et 2030 võiksid minna ja lähevadki puiduhakkel katlamajad, mis on enam-vähem sellise suurusega, mis kütavad Rapla-sugustes linnades või Paides, ka maksustamise alla, lisamaksu alla.

Ja ma võin üsna kindel olla, et osa nendest toetajatest teevad 2030 suured silmad ja imestavad, kuidas nüüd nii läinud on: meie oma kodumaine tooraine, meie oma puidust, meie oma raiejäätmetest ja ehituspuidust tehtud hake läheb lisamaksu alla!? Kes olid need inimesed, kes olid need tohmanid kümme aastat tagasi, kes selle otsuse tegid? Nad istuvad täna siin saalis. See on väga oluline aspekt, et katsume mõelda ka paar sammu ette. Ärme elame ainult tänases päevas ja vaatame, kuidas on kasulik

ja korteriühistutele küttekulusid, kes on hakanud kütma küttepuu ja pelletiga. Aastaid tagasi oli suur kampaania, kui me kõik rääkisime, et läheme puhtale gaasile, läheme kütteõlidelt üle keskkonnasõbralikumatele materjalidele, nagu puit, puiduhake, pellet. Nii, väga õige! Ja täna me karistame kõiki neid, kes tollel ajal selle sammu tegid, kes läksid üle gaasi pealt, erinevatelt kütteõlidelt puidu peale: kas hakkepuidu peale, pelleti peale, puukütte peale. Ja täna on jäetud need inimesed, needsamad kütjad tegelikult täiesti lageda taeva alla. Kes kütavad gaasiga, kes kütavad elektriga, neid me aitame. Väga tore! Ongi vaja aidata. Aga neid inimesi, kes tollel ajal selle lükke tegid, et vähem saastada ja olla keskkonnasõbralikumad, me karistame täna. Ja ma ei näe kuskilt seda lahendust, vähemalt minule pole kõrvu jäänud,

miks me ei tee otsust, et me hakkame korrastama või looma uut, parimal võimalikul tehnoloogial rajanevat põlevkivienergiaplokki. Ja ei maksa mulle öelda, et ma olen kuidagi keskkonnavaenlane. Ei ole! Te mäletate väga hästi seda ... Palun lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! ... kui meil olid siin tipphinnad ja Rootsis pandi tööle põhimõtteliselt fossiilkütusel töötavad vanad generaatorid, selleks et rahuldada energia[vajadust].Minu Minu arust on viimane aeg juba ammu möödas, aga täna tuleks otsused vastu võtta ja anda korraldus: jah, me rajame Eestisse parimal võimalikul kaasaegsel tehnoloogial baseeruva põlevkivienergiaploki,

Miks me seda ei tee? Ma ei saa sellest aru. Oma majapidamises, oma peredes me mõtleme mitu sammu ette. Miks me ostame ära puud mitu aastat ette, et meil oleks kuivad puud olemas? Miks me varume? Miks me [ette] mõtleme? Riigis ei ole ju midagi teistmoodi, see on peremudeli suurem mudel sisuliselt.

Sellest tulenevalt ma soovin meile kõigile, et me mõtleksime rohkem läbi need otsused, mida me teeme. [Me ei tohiks] kinni olla mingisuguses euroopalikus parasjagu

see ei ole ju jätkusuutlik lahendus. Kogu aeg räägitakse, et Euroopa on sõjas. Siis tuleb teha otsuseid. Tuleb teha otsuseid, et sellest läbi tulla. Ja kui sellest on läbi tuldud, nii et ettevõtlus ja inimesed on võimalikult vähe kannatanud – päris ilma selleta me ilmselt ei saa, nii et ei ole kannatusi

mitte olla kinni ainult ühes päevas või soovis olla Euroopas kuskil läbirääkimistel heas nimekirjas, et jumala eest, mitte ei peaks rääkima midagi sellist, mis hetke peavooluga kusagil Euroopa Komisjoni istungil vastuvoolu ujub. Rohkem julgust, ise otsustamist ja enda rahva eest seismist! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Ei hakka mina siin mingeid säästunippe

sapiens'istHomo soveticus'eks, inimeseks, kes tarbib, kes on harjunud, et kõik need asjad on iseenesest. Juba lapsedki on meil kasvatatud [teadmises], et raha tuleb tegelikult ju seina seest, selle nimel ei ole vaja suurt rabeleda. Kuidasmoodi me oleme valmis selleks energiahindade tõusuks ja kriisiks? Ma isiklikult arvan, et riigi ja rahvana me elame selle üle, me oleme hullematki üle elanud. Eesti rahvas on nii vintske küll, et isegi läbimõtlemata ja rumalad otsused üle elada. Midagi pole teha, valimiste eel on neil jälle kõik see nagu meelest ära läinud ja sestap me saamegi tänada ennast, et me oleme

kes on näiteks saanud hakkama tänu sellele, et on pannud üles päikesepaneelid ja saanud endale niinimetatud miinusarve. Aga päike ei paista kogu aeg. Head töökaaslased! Tegelikult see energiahindade ralli on tabanud ka meie maja. Ei taha olla selle kurva sõnumi tooja, aga kui ma küsisin [selle kohta] komisjonipoolse ettekandja käest, siis ütles ta rõõmsalt, et siis lähme kaugtööle. See aga ei tähenda seda, et me saaksime maja konserveerida.

Selle maja teenistujad, kes on meie igapäevased au, mõistus ja südametunnistus, kes teavad, kuidas asjad on ammustest aegadest olnud ja et ei ole mõtet ikkagi peaga vastu seina joosta, kui uks ehk lahendused on täiesti reaalselt olemas – nende teadmistega inimesed on olude sunnil

Olgem ausad, me ei jõua ju kõiki neid materjale triiki läbi närida. Kui keegi ütleb, et selle lahenduseks võiks olla see, et meil [igaühel] on mingi nõunik – unustage ära, kui me isegi maja tõmbame siin võib-olla veerand kütte peale. Jah, võib-olla ma olen natuke kitsarinnaline, aga ma ei näe praegusel hetkel asju kaugelt. Arvestage sellega, et need inimesed, kes meie kõrval on ja meid igapäevaselt teenindavad, et meie seadusloome oleks filigraanne ja me ei paistaks nii rumalad, kui meile peeglist vaadates [tundub], vaid ikka natukene asjalikumad – me peaksime ka nende inimeste tööd ja panust väärtustama. Päriselt! Energiakriis on ka meie töökohta jõudnud. Aga ma loodan, et muudatusettepanekud, mis tehakse, on arukad ja asjalikumad, sisukamad ja rohkem põhjendatud kui võib-olla see minu jutt. Mina olen kõigest ainult suunamudija, ma võib-olla viitan nendele probleemidele, mida teised märgata ei taha. Aitäh! Mart Helme, palun! Mudin kolm minutit juurde? Noh, ma ei tea. Aga aitäh pulti lubamise eest! Eile pidasin kõne ja täna mõtlesin, et mis ma ikka mis ma ikka uut kõnet pean, ehkki öeldakse, et topelt ei kärise. Aga ma ei saa lihtsalt aru, kulla sõbrad. Ma lihtsalt ei saa aru! Ma ei saa aru sellest allaheitlikkusest, kuidagimoodi saame ikka hakkama ja no küll me need arved ikka ära maksame. Teate mis, minu emal oli suurepärane ütlus nõukogude ajal, võime muidugi parafraseerida ja tuua selle kaasaega: "Lase eurol minna, ruumi kümnel tulla." Minu isa ütles, kui raha ei olnud: "Ei, kokku hoidma me ei hakka, raha tuleb juurde teenida." Kui meil elektrit ei ole, siis tuleb seda juurde teha. Tuleb juurde teha! Meil on see võimalus olemas.Ma poole kõrvaga kuulsin, sest mul oli tähtsamaid tegevusi – poliitik on juba selline loom, et tal on lisaks selle saali tegemistele ka muid tähtsaid tegemisi poliitika vallas. Ja mul oli tähtsamaid tegemisi kui kuulata peaministri ära kulunud agressiivset ja rumalat juttu. Aga midagi ma kuulsin, süstides ühest kabinetist teise ja vahepeal fraktsioonis olles. Ja ma mõtlesin, et kulla laps, kulla laps, võtta kätte 1980. aastate lõpu Eesti ajalehed ja loe, mida seal kirjutas sinu isa, mida seal kirjutasid Eesti teadlased, mida seal kirjutasid ühiskonnategelased ja poliitikud sellest, et Eestil on olemas suurepärane ressurss, et majanduslikult toime tulla, et meil on iseseisva energeetika tohutud võimsused ja võimalused. See kõik on unustatud.Nüüd me oigame teha mingit rohepööret ja ma ei tea veel mida. Putin oleks justkui meie põlevkivi ära võtnud. Ei ole võtnud, tal on teisel pool Narva jõge seda endal ka külluses. Meie elektrijaamad võivad toota nii palju elektrienergiat, et võime seda müüa lätlastele, leedulastele, soomlastele ja võib-olla veel kellelegi.

Vabandust, see on loll jutt! Aga ta ei võta seda suhu tagasi. Nii ei saa!Elektrienergiat on vaja juurde toota ja meil on selleks võimalused olemas. Ja see soigumine meie ökoloogilisest jalajäljest no minge rääkige seda tädi Maalidele jaanuarikuus. Metsavana, just eile lugesin, lubab väga lumist ja külma talve. Minge rääkige kõikidele nendele inimestele, et sina pead külmetama, kallikene, sest sinu ökoloogiline jalajälg on nii suur, et sul ei ole õigust soojas toas elada. Piinlik on kuulata, et siin saalis kaagutatakse sellele kaasa.Meid ei ole valitud siia selleks, et me inimestele ütleksime, et teie peate hakkama halvasti elama, sest meie ei saa oma tööga hakkama. Meid on valitud siia selleks, et me lahendaksime probleeme, et inimesed ei hakkaks halvasti elama. Kui me sellega hakkama ei saa, siis ma tean, et siin on südametunnistusega inimesi, kes on juba otsustanud, et nad ei kandideeri enam siia. Aga need, kes ei saa oma tööga hakkama ja kes ei võitle selle eest, et inimesed ei peaks külmetama, näljas olema, kartma ärge kandideerige! Ärge kandideerige rohkem siia, kui te hakkama ei saa! Siis ei tule teie hulgast ka selliseid peaministreid ja muid jobusid, kes oma tööga hakkama ei saa. Vaat niimoodi on lugu!Väga lugu!Väga emotsionaalne olen muidugi. Muidugi olen! Aga lihtsalt vihale ajab. "Tõmbame koomale, saame hakkama. Külmkapi lülitan välja, Kas nüüd on lisaaega vaja? Ei, ma ei taha midagi rohkemat öelda. Kõik saavad isegi aru. Sõbrad, see on lihtsalt ebamoraalne, millega te siin tegelete. Aitäh!

Ma olen täiesti kindel, et ühelgi teisel Euroopa riigil ei ole sellist peaministrit, nagu on Eestil. Tema on üsna unikaalne.Üks mu rootsi sõber armastab ikka öelda – ma vabandan väljenduse eest, aga ma tsiteerin teda täpselt: viimane idioot ei ole veel sündinud. See tuli mulle tänaseid sõnavõtte kuulates korduvalt vahel mulle tundub lisaks sellele, et kõik need rohefundamentalistid ajavad juttu, nagu neil oleks põhikool millegipärast kunagi pooleli jäänud, aga selle eest on väga selge ideoloogiline suund.

Aga ma räägin enda kogemusest. Ma tellisin ühe aluse puitbriketti nädal tagasi. Ja selle briketihunniku eest ma maksin 275 eurot pluss transport. Sellel alusel on 48 pakki puitbriketti. Mul maakodus kulub keskmiselt – ma ei ole seal ju talvel, kui on karmid ilmad, ma kuskil septembri teisest poolest kuni märtsini

Kuus teeb see keskeltläbi 180 eurot. See on juhul, kui on leebe talv. Kui on karm talv, on see hind kahekordne. Talve jooksul kulub umbes 1200 eurot. Ja seda on keskmise palgaga inimesele palju. See on ainult üks kuluartikkel. Sinna lisandub maainimestel autokütus, mis on kallis, aga ilma milleta ei saa. Sinna lisandub elekter. Ja kujutage nüüd ette maal pereettevõtjat, kellel on näiteks väike kanala, mis tahab kogu aeg saada soojendust. Või sul on väikene piimafarm ja see piim, mis lüpstud, tuleb maha jahutada. Öelge mulle, kuidas need inimesed hakkama saavad. Millise imetrikiga? Kas tõstame munade hinda või piimaliitri hinda kokkuostjale või? See ei toimi. Ja nüüd ongi nii, et kõiki neid valitsuse otsuseid me vaatame imestunult ja küsime, kas tõesti on see haridus‑ või majandusbaas raamatust "Economics for Dummies" ehk siis "Majandus tohmanitele". Päris õudne hakkab. Päris õudne hakkab. Valitsuskoalitsioon patsutab siin teineteisele verbaalselt õlale: oi, me oleme nüüd väga ägeda asjaga hakkama saanud, me aitame inimesi! Teate, see meenutab

Ei tööta! Meie valitsus oleks pidanud kogunema juba suvel. Tegelikult oleks pidanud kriisikoosolekuid pidama juba eelmisel aastal. Meile räägitakse mingit udujuttu sellest, et me oleme sõjas. Me ei ole mingis sõjas, me ei ole selles sõjas. See unikaalne peaminister ... Nüüd ma küsiksin aega juurde. Kolm minutit lisaaega. Palun! Kolm minutit rääkis ühele Saksa väljaandele, et ukrainlased maksavad oma verega, meie maksame inflatsiooniga. No mis jutt see on?! Varu kannatust! Me ei ole mingis sõjas. Me oleme juhmuses, meile valetatakse, et me oleme sõjas, aga meie eest vaikitakse selle kriisi tegelikust põhjusest. Ehk siis sellest rohefundamentalismist, mingist täiesti jaburast ideoloogiast, millele me kõik kaasa koogame. Ja seesama saal hääletas [elektri]turuseaduse muutmise erakorralisel istungil.Head kaaslased! Mõelge, mida selline kaasakoogamine endaga kaasa toob! See on tee hävingusse. Ma saan aru, et see on ideoloogia, see kuskilt tuleb, mingist Brüsselist, ja meil on mingid direktiivid ja mingid suunad. Tervet mõistust tuleb kasutada, oma talupojamõistust! Me oma perekonna rahaasjades ei ole nii lollakad, nagu me siin saalis oleme. Päris piinlik on. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Kolm minutit lisaaega. Head kolleegid! Täna on huvitav päev selles mõttes, et siin lendavad sellised sõnad päev otsa, mida tavaliselt ei kuule. Aga ka põhjusega, sellepärast et need tulevad südamest. Tuletan meelde, mis [ma ütlesin] infotunnis: Kihnu Virve, kui ma küsisin ta käest, mis

Katsun nüüd ajalimiidiga hakkama saada. Lugupeetud Riigikogu liige! Kirjutan, sest olen veel noor, toimekas ja asjalik Eesti kodanik. Mul on kolm last, keda kasvatan ja majandan iseseisvalt. Kõik kolm käivad tänase päeva seisuga koolis, millega omandavad põhiharidust, kuna on veel alaealised. Kiri seisnebki selles, et kui mina, lapsevanem, soovin, et mu lastest kasvaks normaalne inimene, kellel peale lihtsalt hinnete oleks ka kahe kõrva vahel midagi ja jalas normaalsed püksid, siis pean mina emana omama kahte töökohta, et siin riigis oma lapsi kasvatada. Te olete selle riigi nii nässu keeranud, et ma pean igat senti vahtima nagu punnis silmadega kala. Kas ostan muna või ostan piima või sööme täna nuudleid? Halloo! Miks te ei saaks rääkida sellest, et oi, näete, suurperelised ei oska elada või arvestada või ei tunne numbreid? Asi on selles, et kõik on nii kalliks läinud, nii kalliks, et küsin mina, mitu töökohta üks lapsevanem omama peaks, et ta lapsed üles kasvatada jõuaks. Koolitarbed, riided, jalanõud, huviringid, ekskursioonid, õppetarbed, taskuraha, kõneaeg, hooldusvahendid, muud tarbed, katus pea kohal, mis samuti maksab, pluss söök-jook. Ning ausalt, vaadates uudiseid ma lihtsalt pean kuulama seda jama ja jura, mida te hekseldate päevast päeva ja hommikust õhtuni, kuidas kellelegi ära panna või pealt üles öelda. Mida te parandate sellega? Kas RMK uus töötaja saab 11 000 eurot palka või kodututele rajatakse kemmerg kuskile orgu? Mida asja?! küsin mina. Kuhu edasi?! Valige meid! Valige meid! Mis loosung, mis kampaania, mis lubadused? Enne valimisi hakkavad plaanid ja suured illusioonid, kus te isegi ei suuda endale aru anda, mida te lubate. Pange nüüd jalad maa peale, tulge siia Eestimaale ja vaadake, mis ümberringi toimub! Arvate, et elate oma nina kõrgusel seal Toompeal vaid, aga meie, tavalised inimesed, elame päevast päeva teadmatuses, mis järgmiseks te seal välja plaanite. Olgem ausad, et pole vaja rajada sadat erakonda, kui mitte ühestki pole mitte mingit kasu, sest kõik teie energia kulub vaid üksteisele näpuga näitamisele. Teile sobiks sinna Riigikokku pigem paha lapse tool, kus mõtteid koguda ja tulla tagasi selgema peaga. Riigikokku on teid valitud põhjusega, et annaksite eeskuju ja looksite paremat Eestit, aga hetkeseisuga näen, et loomisest on asi väga kaugel. Pigem nagu kaevaks labidaga auku. Küll energia, küll kütus, küll toit, küll see ja teine. Kas siit riigist peabki ära kolima, et saaksite oma kuningriigi teha? Aga see on ka meie kodumaa ja meie esivanemate muld. Mõelgem ja vaadakem, kuhu see kõik läheb nii edasi. Mina isiklikult ei oska oma esimese klassi lapsele selgitada uudistes olevatest tarkadest inimestest, kes solvavad ja tegelevad veidrate asjadega. Ma ei oska talle öelda, mis see tähendama peaks, sest need onud ja tädid juhivad täna meie riiki. Kuhu edasi? Mis edasi? Mis saab inimestest? Mis lastest? Mis haridusest? Süda hakkab juba täna lööke vahele jätma, sest see, mis siin toimub, on alla igasugust arvestust. Lugupidamisega kolme lapse ema, Eesti kodakondsus, Eesti maksumaksja, Eesti inimene, töötaja 2022. aastal. Maksan kinni kõik valitsuse jama. Aitäh! Siim Pohlak, palun!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! See eelnõu pole isegi pool rehkendust. Esiteks, universaalteenus saab olema inimeste jaoks kallis, saaks oluliselt odavamalt. Ja teiseks on meie ettevõtjad jäetud täiesti vihma kätte. Kaja Kallas rääkis infotunnis ka, pidevalt kordas: energiasõda, energiasõda. Aga miskipärast on tema valitsus otsustanud energiasõjas just nimelt Eesti ettevõtted esimesena õhku lasta. lasta. Iga päev paneb Eestis mõni väikeettevõte juba praegu, sügise hakul uksi kinni. Iga päev otsustatakse mõne kohviku, mõne väiketootmise sulgemine, sellepärast et nende elektrihindadega ei ole võimalik enam äri teha. EKRE on teinud siia eelnõusse muudatusettepaneku, millega saaksid ka väikeettevõtjad liituda universaalteenusega. Ma saan aru küll, et koalitsiooni uhkus ei luba seda toetada. Ikka opositsioonversuskoalitsioon – ei, me ei tule opositsiooni ettepaneku taha. Aga siin ei ole praegu see koht, kus mängida neid mänge, et opositsiooni ettepanek ei sobi. Siin on küsimus sellest, mis saab eeloleval talvel Eesti majandusest, kui me ei toeta oma ettevõtjaid. Ja kui valitsus ei toeta ettevõtjaid selles energiakriisis, siis mina ütlen, et see on ümberjagamine. Valitsus tegeleb ümberjagamisega. Suretatakse välja rahvuslik kapital, väikesed ja keskmised ettevõtjad, ja turu võtavad üle suurkorporatsioonid. See on ümberjagamine, kui me oma ettevõtjaid abistama ei hakka ja suretatakse välja meie rahvuslik kapital. Veel kord, lugupeetud koalitsioonisaadikud – saalis teid peaaegu polegi –, kui te kabinettides vaatate, tulge ja toetage EKRE ettepanekut, et saaks ka väikeettevõtjad ühineda universaalteenusega. See pole see koht, kus praegu poliitmänge mängida. Eesti ettevõtted vajavad abi. Aitäh! Toomas Jürgenstein, palun! Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid!

Seal üks naiivne provintslane, ta on teadlikult naiivne provintslane, imestab, kuidas Pariisis asjad käivad. Ja ma võtan praegu niisuguse imestava provintslase staatuse ja püüan samamoodi vaadata, kuidas Tallinnas Toompeal asjad käivad.Ja mõneti mind mõni asi pani imestama. Urmas Reitelmann nimetas eelmisi sõnavõtte idiootlikeks. Mina küll nii ei arva. Mart Helme sõnavõtt oli kantud siirast murest. Jaa, loomulikult, see oli niisugune inimestele mõtlev tõsine sõnavõtt. Ja Urmas Reitelmann nimetas saali juhmideks üldistavalt. Aga Jaak Valgega eile oli väga huvitav dialoog, kuidas seda otsedemokraatiat ikkagi paremini Eestis rakendada. Üldse ei ole nõus, imestava provintslase vaade.Ja rohepööre. Kõige odavam elekter tuleb meil just nimelt taastuvatest energiaallikatest. Loomulikult, meil ei ole omal võimsusi, et talvel enda vajadusi rahuldada. Loomulikult me peame vaatama, kust kohast elekter meile tuleb, aga just nimelt odav elekter on roheline elekter.Nüüd ka järjekorrast. Provintslase jaoks on tänane järjekord jumalast õige. Kõige enne tuleb mõelda inimestele, meie oma inimestele. Elektriarved. Mul oli täpselt samamoodi. Möödunud aasta

küll natuke liiga vähe, aga valitsus pani käe õlale. Esimene koht, kus tuleb käsi õlale panna, on just nimelt kodutarbija. Valitsus näitab, et me oleme teiega. Jaa, kohe tema järel tulevad ettevõtjad, aga esimesed on kodud, need, kus me kõik elame. See annab teatud kindlustunde.Sellest vaatenurgast vaadatuna on see järjekord täiesti õige. Kõigepealt kodud. Ja ma olen kuulnud valitsuselt kindlat sõnumit, et järgmisena tulevad väike‑ ja keskmised ettevõtjad. Loomulikult ei jäeta neid hätta. Niisiis, provintslane imestab ja samas kiidab. Aitäh! Aitäh!

Esimese muudatusettepaneku autor on Eesti Keskerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh! Väga paljud räägivad täna ettevõtetest ja töökohtade hoidmisest. Samas muidugi peab täheldama, et eelmine ettekandja ei saa aru, et need, kellel on kodud, käivad ka tööl, aga kui tööd ei ole, siis ei saa ka arveid maksta. Aga anname siis abikäe, anname võimaluse toetada meie ettepanekut. Palun panna see ettepanek hääletusele. Selge. Teeme kõigepealt saalikutsungi.Rahu,

Panen hääletusele muudatusette... Ahaa, ma kõigepealt ütlen, kes ei ole jälginud, et me oleme eelnõu 655 teise lugemise juures, muudatusettepanekute juures. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille esitajaks on Eesti Keskerakonna fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Seda ettepanekut toetab 33 saadikut, vastu on 46, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud

Kuna selle ettepanekuga toetataks kõiki väiketarbijaid, nii eraisikuid kui ka ettevõtlust, siis palun panna see muudatusettepanek hääletusele EKRE fraktsiooni poolt. Vist ei ole meil vaja teha kutsungit, eks? Selge.Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 2, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 33 saadikut, vastu 48, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.11. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 4, esitajaks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Kuna see muudatusettepanek võtab sellest lõpphinnast CO2kulu nii inimestel kui ka teistel väiketarbijatel, ettevõtjatel maha, siis palun ka seda muudatusettepanekut hääletada. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille esitajaks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 32 saadikut, vastu oli 48, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 5, esitajaks Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on arvestanud sisuliselt [koos] muudatusettepanekuga nr 6. Muudatusettepanek nr 6, esitajaks on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitajaks samuti majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitajaks majanduskomisjon ja majanduskomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 9, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 10, esitajaks Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh! Keskerakonna poolt palun seda hääletada ja toetada. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 10, mille esitajaks on Keskerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Ettepaneku poolt on 33 saadikut, vastu 48, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 11. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 13. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 14. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 14. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Ja 15. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 655 teine lugemine lõpetada. Ühtegi konkureerivat ettepanekut ei ole, nii et eelnõu teine lugemine on lõpetatud. Tuleb meile päevakorda homme kolmandale kolmanda päevakorrapunktini: Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu 597. Tegemist on esimese lugemisega. Palun ettekandjaks siseminister Lauri Läänemetsa.

Seadusemuudatuste eesmärk on laiendada abiellumisavalduse ja abielulahutusavalduse esitamise viise. Kehtiva seaduse kohaselt saab nii abiellumisavaldust kui ka abielulahutusavaldust esitada vaid perekonnaseisuasutuses kohapeal, aga selle eelnõuga me võimaldame esitada avaldust ka turvalises veebikeskkonnas. Seega eelnõuga nüüdisajastatakse abielu‑ ja lahutusmenetlust, et võtta kasutusele e‑riigile omane elektrooniline asjaajamine. Inimesed saavad

Eelnõus sätestatud võimalus esitada turvalises veebikeskkonnas elektrooniline abiellumisavaldus ja abielulahutusavaldus on vajalik eeltingimus selleks, kui soovitakse abielu ja lahutuse kui elusündmustega seotud teenused liita ühtseks ja inimese jaoks mugavaks sündmusteenuseks. Kuna inimene võib nii abielludes kui ka lahutades muuta perekonnanime, peab ta vana nimega dokumentide asemele taotlema ka uue perekonnanimega dokumendid. Sündmusteenus seoks nii abiellumisavalduse või abielulahutusavalduse esitamise kui ka uute dokumentide taotlemise teenuse inimese jaoks terviklikuks e‑teenuseks. E‑teenus luuakse vaid abiellumisavalduse ja abielulahutusavalduse esitamiseks. Seega jääb selle e‑teenuse loomise järel alles kohustus minna abielu sõlmimise päeval ja abielu lahutamise päeval isiklikult perekonnaseisuasutusse kohapeale. See tähendab, et jääb alles kehtivas seaduses sätestatud kaheetapiline menetlus: esmalt esitatakse avaldus ja seejärel sõlmitakse või lahutatakse abielu. Elektrooniline asjaajamine on võimalik vaid menetluse esimeses etapis ehk ainult avalduse esitamisel. Oluline on rõhutada, et digiallkirjaga kinnitatud abiellumisavaldust ja abielulahutusavaldust saab esitada vaid turvalises veebikeskkonnas, aga mitte näiteks e‑kirjaga. See kitsendus on vajalik, tagamaks, et abiellujad ja abielulahutajad esitaksid avalduses kõik vajalikud andmed ning saaksid kohe ka kõik otsustamiseks vajalikud selgitused. Abiellumisavalduse ja abielulahutusavalduse saab turvalise veebikeskkonna kaudu esitada ka notarile. Turvalises veebikeskkonnas esitatud abiellumisavaldus ja abielulahutusavaldus jõuavad perekonnaseisuasutusse ja notari töölauale rahvastikuregistri menetlustarkvara abil. Esimesena on plaanis hakata looma abiellumisavalduse esitamise e‑teenust. Seega sätestatakse, et abiellumisavalduse esitamisega seotud sätted jõustuvad 2022. aasta 30. detsembril. Kuna kahte e‑teenust ei ole võimalik aja ja töömahu tõttu luua samal ajal, jõustuvad abielu lahutamise avalduse esitamise e‑teenusega seotud normid eelnõu järgi umbes kaks aastat hiljem. Selleks, et tagada e‑teenus võimalikult kiiresti, on mõistlik alustada nende abiellumisavalduste ja abielulahutusavaldustega, kus poolte andmed on juba rahvastikuregistris olemas ning lisadokumente inimesed esitama ei pea. Sellised on näiteks Eestis püsivalt elavate Eesti kodanike või välismaalaste abiellumisavaldused, eeldusel muidugi, et inimeste andmed on rahvastikuregistris olemas, samuti abielulahutusavaldused, kui abikaasad elavad Eestis ja kohaldub Eesti õigus. Sellega seoses antakse valdkonna eest vastutavale ministrile volitus kehtestada digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise täpsed tingimused, mis juhul saab e-teenust mingis etapis kasutada. Eelnõuga ei muudeta abielu‑ ja lahutustoimingute riigilõivu suurust. Avalduse esitamine on vaid üks osa toimingust ja ei mõjuta toiminguga kaasnevaid kulusid. Ehk siis lühidalt kokku võttes on selle seadusemuudatuse mõte selles, et kui soovitakse abielluda või lahutada, siis ei ole enam vaja võtta kätte paberavaldust, minna vastavasse asutusse ja seal see [avaldus] füüsiliselt üle anda, vaid seda on võimalik vastavas turvalises keskkonnas Kõik ülejäänud toimingud jäävad samaks, muutub ainult avalduste üleandmise viis. Minu poolt aitäh. Jaa. Nüüd saab küsimusi küsida. Kõigepealt Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma komisjonis küsisin, et kuidas on, kas üheaegselt või mingi aja jooksul, aga ma sain vastuse, et see teine, lahutamise moment, et see tuleb füüsiliselt teha. Ma räägiksin sellistest juhtumitest, mida me oleme ka meediumi vahendusel lugenud, et meie rõõmsameelsed Eesti tüdrukud on läinud Türki, abiellunud ja jäänud ilma kõikidest isikut tõendavatest dokumentidest. Kui tuleb nüüd kahe osapoole lahutusavaldus, milles võib-olla see rõõmsameelne tütarlaps ütleb, et tingimusteta lahutus ehk ta ei soovi mitte mingit asja, kuidas me seda käsitleme, kui nad viibivad nad viibivad Türgis ja nad ei tahagi enam siia Eestisse tulla, kuigi abielu on sõlmitud kunagi omal ajal siin Eestis? Me märkame võib-olla siin mingil määral lähisuhtevägivalda, aga kuidas kaitsta [inimesi] sellises olukorras? Ma olen ka sellistest juhtumitest kuulnud. Need on kurvad juhtumid ja kahju, et sellised aset leiavad. Kahjuks see seadusemuudatus neid küsimusi ei puuduta. Ta puudutab ainult seda toimingut, et kui me täna võtame avalduse füüsiliselt kätte, kõnnime ühest majast teise ja anname selle üle, siis me seda [enam] füüsiliselt tegema ei pea, vaid saame seda teha portaalis. Kõik ülejäänud toimingud – tuleb fikseerida, et on tegemist naise ja mehega, kes abielluvad, ja et nad tahavad seda teha –, kõik sellised asjad jäävad samaks, need ei muutu. Ka lahutuse puhul ei muudeta ühtegi ühtegi muud asja kui see, et eelnevalt ettesaadetavat avaldust on võimalik [saata] elektrooniliselt. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Abielu on kahtlemata ilus ja pühalik toiming, aga paraku me teame, et kõik ilus ja püha suudetakse ära rikkuda. Meil on

olemas ja tunnevad teineteist ja mis iganes. Aga nüüd, kui keegi kusagilt, ma ei tea, Botswanast või Ghanast või Pakistanist teeb selle avalduse, meil pole õrna aimugi, kas selle taga on äri või selle taga on tõeline armastus. Kuidas selle uue menetlusvormi juures, digitaalse vormi juures ikkagi selliseid fiktiivseid abielusid saab vältida? Aitäh!

et tegemist on nende inimestega, kes need avaldused on esitanud, ja see on nende tahe. See kõik jääb alles ja ei ole võimalik seda kuidagi väärkasutada. Aitäh! Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Austet minister! Kahetsusega pean praegu tõdema, et teenus puudutab ainult Eesti residente. Eesti residentidel ei ole kuigi suur vaev minna avaldust esitama. Samamoodi ei ole Eesti residendil kuigi suur vaev minna valimisjaoskonda, see on väga lihtne toiming. Aga miks te selle eelnõuga või selle ideega diskrimineerite?

abiellumisavaldust. Millest johtuvalt siis ainult Eesti residendid? E‑teenus peaks olema universaalselt kättesaadav ju üle ilma. Aitäh! Jaa, ka nii võib läheneda sellele asjale.

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mõni aeg tagasi saime teada, et Sotsiaalministeerium kasutab oma IT‑süsteemides niinimetatud Lotte porgandimasinat ehk nende IT‑süsteemide kvaliteet on täpselt selline nagu meie multifilmikangelase Siin on ka [öeldud, et] turvaline veebikeskkond. Sotsiaalministeeriumist tuli sõnum, et nendel kulub kolm aastat mingite muudatuste tegemiseks. Ega nüüd selle süsteemi puhul ei lähe kolme aastat või viit aastat või kuidas? Olete te hinnanud oma valdkonna IT‑võimekust? Aitäh!

Üks on see, et kui see avaldus esitatakse, üks inimene esitab, siis teine inimene saab ka selle avalduse, ehk keegi kellegi selja taga ei saa midagi esitada, vaid mõlemad peavad selle toimingu tegema. Kui tõesti on keegi kellegi ID‑kaardi võtnud ja selline juhtum aset leiab, siis välistab selle lõpuks see toiming, mis tehakse füüsiliselt kohapeal vastava inimese juures, nii nagu tänagi. Tegelikult võib ükstapuha

Neil inimestel on kohustus veenduda, et see on selle inimese tahe, kontrollida seal kohapeal, et see inimene, kes seda teeb, kes tema ees seisab ja kes selle avalduse on kirjutanud, ongi seesama inimene ja see on tema tahe. Nii et põhimõtteliselt seesama kontrollimehhanism seal jääb ja seda ei ole soovi kellelgi ära muuta, sest seda toimingut elektrooniliseks teha ei saa. Selles mõttes, et muidu ei ole võimalik kõiki turvalisuse reegleid tagada. Me ei saa panna

kõrva enne siin ühes vastuses see, et see on umbes samamoodi nagu pangatoimingu tegemine. No ei saa olla! Naisevõtmine või meheleminemine, need on ikka niivõrd erakorralised ja erinevad juhtumid mingi igapäevase pangatoiminguga võrreldes, neid ei ole kohane kõrvutada. Ma tahtsingi seda märkust teha.Ma saan aru, et eestlased kujutavad ette, et nad peavad olema maailma kõige elektroonilisem ja kõige eesrindlikum IT‑riik, mida me kahtlemata ei ole, ja seetõttu muudame kogu elu nagu mingiks Facebookis skrollimiseks. Ei ole hea mõte, ei ole hea mõte. Ma ei toeta seda eelnõu, ütlen ära ja ütlen ka, mispärast: see on ebainimlik. See on ebainimlik. elust. Aitäh! Mina ei mõelnud ka seda nii, nagu võib-olla kostis või saalis kõlas. Selles mõttes on teil õige tähelepanek, et toiming ise, abiellumine või lahutus, on väga oluline.

seda vajadust, siis ma arvan, et see ei ole mugavusteenus. Ma mõtlen regionaalpoliitiliselt. Näiteks, kui me vaatame, et inimesed elavad Eesti maapiirkondades. Me saame võtta ära ühelt perelt, eriti tänases raskes olukorras, vajaduse

siis ma arvan, et see on tema jaoks väga oluline muudatus, teda võib see aidata. See ei pruugi olla ainult mugavusteenus, see vajadus on ikka tulnud reaalsest elust. Üllar Üllar Saaremäe, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Suhteliselt selge süsteem: vältimaks kohaleminekut, tuleb saata avaldus kas abiellumiseks, rõhuga esimesel silbil, abiellumiseks, jah, või lahutamiseks. Aga kui ühel hetkel noorpaar otsustab siiski seda sammu mitte astuda, kas nad peaksid sellisel juhul tühistama selle taotluse või lihtsalt mitte kohale minema? Kui need Kui need otsused muudetakse vastupidiseks, kuidas see süsteem siis edasi liigub? Aitäh! Väga õige küsimus. Mõlemad töötavad. Kui tühistad tulevikus selle taotluse, siis enam see soov jõus ei ole. Teine töötab ka: kui sa kohapeale ei lähe, siis abielu pole võimalik sõlmida ega lahutust pole võimalik sõlmida. Mart Helme, palun! Mart Kultuur on niisugune asi, mis põhineb rituaalidel ja traditsioonidel. Üks osa nendest rituaalidest ja traditsioonidest on seotud perekonnaga: laste sünd, laste ristimine, laste sünni registreerimine, abielu, pulmad, pulmakleidid, ‑ülikonnad. See kõik on kultuurirituaalide osa. Me näeme praegu, kuidas Euroopas tahetakse kõik need rituaalid muuta mingisuguseks tehniliseks toiminguks. See on tsivilisatsiooni õõnestamine. See on kultuuri lamestamine. See on orienteerumine kõige madalamale ühisnimetajale, selle asemel et panna inimesed püüdlema kõrgema ühisnimetaja poole, traditsioonide järgimise poole, pidulikkuse poole. Ma ei saa toetada niisugust eelnõu. Ma juhin teie tähelepanu, et see eelnõu on just nimelt ühiskonna lamestamise ja rituaalide lammutamise eelnõu. Ma täitsa mõistan. On erinevaid vaateid ühiskonnale ja selle arengutele ja nii on võimalik seda asja vaadata. Aga selle eelnõu

on meesterahva meelevalla all, tema ID‑kaardi, dokumendid on mees enda kätte võtnud ja teeb ise naise eest selle avalduse ära. See teie vastus tegelikult ei lahenda seda probleemi, sest ilmselgelt kaks korda inimest tema tahte vastaselt ja mõjutatuna,

siis ma arvan, et tuleks küll vastavate organite poole pöörduda. Sellist asja teha ei tohi. Abielu oma olemuselt ju tähendab väga-väga suurt elumuutust ja see peab olema inimese vaba tahe ja tulema südamest. Aga mina olen veendunud, samamoodi nagu paljud teised, et

see garantii, mis sellised juhtumid ära hoidma peaks. See on siiamaani see olnud, see on see koht ka täna, mitte avalduse esitamine kahjuks, ja tegelikult peaks olema nii ka tulevikus. Ma arvan, et see toimib tulevikus täpselt samamoodi ja sama kindlalt edasi, kui praegu on toiminud. Kui on

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Austatud ettekandja! See idee realiseerub juba selle aasta lõpul, ma saan aru. Päris imetabane Eesti kohta, kus peretoetuste väljamaksmise puhul meie unikaalne peaminister ohib ja ütleb, et läheb ikka veel vähemalt kolm aastat aega. Teil on see progejupp juba valmis kirjutatud. Kuidas juhtus, et see nii lihtsalt ja nii kiiresti sünnib?Ja küsimuse teine pool: ma ma loodan, et see on ainult eestikeelne, et Eesti riik suhtleb oma residentidega riigikeeles. Aitäh! Mis puudutab peretoetusi, siis nagu mina olen aru saanud, on tegemist seadusandlikult ühe kõige keerulisema küsimuse lahendamisega Eestis. Seadusandlikult, juriidiliselt, selles, kuidas seda kirja panna ja läbi mõelda, et see toimiks, on seal väga palju erinevaid nüansse,

Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Suur tänu ministrile! Nüüd ma palun kaasettekandeks siia õiguskomisjoni liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti.

Õiguskomisjon arutas antud eelnõu 6. juunil 2022. Eelnõu esitles eelneva valitsuskabineti kaitseminister Kalle Laanet, kes oli tol hetkel siseministri ülesannetes. Kalle Laanet lausus, et eelnõu peamine eesmärk on lihtsustada perekonnaseisutoiminguid ning kaasajastada abielu‑ ja lahutusmenetlust, võimaldades esitada abielu‑ ja lahutusavaldusi elektrooniliselt, turvalises veebikeskkonnas.Kuna Kuna tegemist on pigem tehnilist laadi küsimusega, siis väga pikka arutelu ei olnud, kusjuures mitmed küsimused olid sarnased nende küsimustega, mis siin saalis hetk tagasi Põhiline murekoht võib-olla oligi just [seotud] välismaalastega, et kuidas see mõjutab toiminguid. Näiteks Anti Poolamets küsis, kuidas saab hoida ära fiktiivabielude ohtu, kui ka muu riigi kodanikud saaksid lisadokumentide olemasolu korral sõlmida abielusid elektrooniliselt, näiteks e‑residendid. Siseministeeriumi ametnik Enel Pungas vastas, et et abielu sõlmimiseks on eraldi tingimusena vaja teada inimese rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisu ja e‑residentidel seda ei ole. Ehk tehniliselt on nii, et isegi kui e‑residendid saavad sinna keskkonda sisse, siis kui kontrolli käigus ilmneb,

et mis puudutab välismaalasi, siis kas nemad saavad elektrooniliselt esitada. Siinkohal tuli ministeeriumi nõunikult vastus, et välismaalased peavad siiski kõik kohal käima, kuna küsitakse originaaldokumente, mida ei väljastata digitaalselt. Ehk digitaalselt välismaalased seda toimingut teha ei saa. Tarmo Kruusimäe soovis teada saada, kuidas vähendada sellist ohtu, kui näiteks valesti kirjutatud nime tõttu on tuvastatud valesti. Sellele vastati, et rahvastikuregistris on kõik isikud dokumenteeritud ja nimedes ei saa mingit kahtlust tekkida. Tuleb samuti aru saada, et kui inimesed tulevad ametlikule registreerimisele siis kohapeal ei saa tekkida mingit viga ei nimede ega isikute tõendamisel. Anastassia Kovalenko-Kõlvart küsis, et kui praegu minnakse üle digitaalsele süsteemile, siis kas oleks võimalik juba ennetavalt luua

ja tahetaksegi luua digitaalne planeerimissüsteem järgmise aasta jooksul. Siis saab kalendrist näha ja endale kinnitada vaba aeg vastavas kohalikus omavalitsuses.

ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Antud otsus oli konsensuslik. Mul jäi märkimata, et muudatusettepanekute tähtaja puhul oli poolt 6 ja vastu 3 liiget. Aitäh! Aitäh! Ma rohkem küsimusi või üldse küsimusi ei näe. Saame minna läbirääkimiste juurde. Kert Kingo, palun!

Selle eelnõu seletuskirjas on öeldud, et eelnõu eesmärk on muuta inimestele mõeldud teenused sündmusepõhiseks, et inimesed saaksid teha olulisi ja elumuutvaid otsuseid, mida abielu sõlmimine ja lahutamine kindlasti on, rahulikult neile sobival ajal, mis ei olene asutuste lahtiolekuaegadest. Ainuüksi juba siin on vastuolu. Kui me räägime olulistest ja elumuutvatest otsustest, siis need ei tohiks olla hiireklõpsu kaugusel. Täpselt samamoodi on selle sündmusepõhisusega. Ma saan aru ja ma mäletan oma ministriaegadest, et IT‑seltskonna inimesed olid väga vaimustunud sellest, kui võimalikult paljud asjad saaksid ainult interneti‑ või arvutipõhiseks. Aga olgem realistid: meil on päris inimesed ja päris elu. See versioon abiellumise tahte väljendamiseks on isegi hullem kui abiellumine Las Vegases, kus pooletunnise tutvumise järel

aga nad on seal olemas, hoiavad käest kinni, nendega räägitakse ja nad saavad otse ja vahetult oma arvamust avaldada. Aga see, et on hiireklõpsu kaugusel, teeme kõik asjad ära lihtsalt, ei ole enam normaalne ühiskond. Me juba muuseumis käime virtuaalselt, kohale ei lähe, koolis käime veebipõhiselt ja omandame nii haridust, kõik on veebipõhine. Samamoodi ei ole enam näost näkku suhtlustki praktiliselt, selle asemel on sotsiaalmeedia, WhatsApp, erinevad lahendused. Päris elu peab edasi minema. Ma saan aru, et on huvitav väljakutse hakata igasugu programme tegema, aga

Märkimisväärne on see, et sellist lahendust ollakse võimelised tegema kolme ja poole kuuga. Samal ajal, perehüvitiste seaduse kohta, mis on juba kevadest saadik siin Riigikogus menetluses olnud, olnud, väidetakse, et ei ole võimalik nii kiiresti teha ja enne 2025. aastat ei ole võimalik IT‑lahendusi teha. Selle taga kõik seisabki.

Millegipärast ainult perehüvitiste seaduse puhul, millest on väga suur abi lasterikastele peredele ja üldse lastega peredele, ei ole peaministri sõnul seda võimalik teha, läheb kaks aastat, ei ole võimekust.

arvestamine on läbi räägitud. Kõik. Või siis vastus: selgitatud. Lahendust ei ole. Kõik jääb niisama: läbi räägitud, selgitatud. Eraldi juhin tähelepanu Eesti Kirikute Nõukogu märkusele. Loen selle ette: "Arvestades erinevate usuliste ühenduste poolt abiellujate suhtes kehtestatud spetsiifilisi eeldusi ja nõudeid järgneb tavaolukorras abiellumisavalduse esitamisele abielluda soovijate kohtumine abielu sõlmiva vaimulikuga, kus täpsustatakse vestluse käigus paljusid asjaolusid, mida seadusega kehtestatud abiellumisavaldus ei sisalda. Õiguslikuks aluseks sellele teiselaadsele menetlusele on perekonnaseaduse § 6, mille kohaselt "abielu sõlmimise kinnitamiseks õigustatud vaimulikul on õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele." [---] uued õiguslikud ja infotehnoloogilised lahendused peavad jätkuvalt tagama kirikute ja koguduste ning abielu sõlmimise õigust omavate vaimulike õiguse korraldada abielu sõlmimist vastavalt kirikus või koguduste liidus kehtivatele õpetuslikele alustele ja õiguskorrale ning abielluda soovijatel ei tohiks pelgalt avaldust esitades tekkida automaatselt mingit õigustatud ootust, et nende abielu vaimuliku poolt kindlasti sõlmitakse." Selle kohta on ministeerium, seaduseelnõu algataja, öelnud, et nemad on nõus kaasama Eesti Kirikute Nõukogu

et abiellumisavalduses väljendavad abiellujad soovi sõlmida omavahel abielu ning nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid. Minul tekib küsimus, kuidas nende asjaolude tegelikkusele vastavust kontrollitakse. Ühesõnaga, kogu see eelnõu on poolik, see on ebainimlik. Meie erakond ei saa sellist eelnõu toetada.

ametikaaslased, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 597 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 12, vastu 41 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 597 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 21. september kell 16. Oleme kolmanda päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud. Läheme neljanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 esimene lugemine.

Nimelt, selle eelnõuga luuakse asendusteenistusele ka reservteenistus. Me tahame selle eelnõuga reformida ka terviseseisundi hindamise korraldust ja kolmanda suurema plokina täpsustada väljaspool kaitseväeteenistust kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamise õigust. Juhin Riigikogu tähelepanu sellele, et käesoleva ajani on asendusteenistujatel puudunud reservteenistus. See tähendas ja tähendab seda, et peale asendusteenistuse läbimist arvatakse isik reservi ja sellega tema panus kohustuslikku riigikaitsesse lõpeb. Kui me loome reservasendusteenistuse, siis tekib võimalus, et asendusteenistuse läbinud inimesed hakkavad sarnaselt reservteenistujatega osalema õppekogunemistel ja neil saab olema ka võimalus täita riigikaitselisi ülesandeid mobilisatsiooni korral. Oluline on märkida, et reservasendusteenistuses laienevad inimesele samasugused õigused ja kohustused nagu riigikaitses osalemisel,

Oluline on siin, ma arvan, juhtida teie tähelepanu ka sellele, et reservasendusteenistust viib läbi ja koordineerib sama asutus, kes ka asendusteenistust korraldab. Kõigile teadaolevalt korraldavad seda peamiselt Päästeamet ja haiglad, aga ka teised sotsiaalasutused. Teise plokina, nagu mainisin, on arstlike komisjonide temaatika. Arstlike komisjonide reform on meil ette pandud selleks, et tõhustada tulevaste ajateenijate tervisekontrolli ja muuta selle läbimine senisest oluliselt mugavamaks. Me paneme ette, et kutsealused ei peaks enam tervise infosüsteemi andmete avamiseks andma eraldi nõusolekut ja tooma ka perearstilt tõendit, sest kogu vajalik eelinfo on arstile ju kättesaadav. Reaalset tervisekontrolli, mida ka praegu teadaolevalt tehakse, tehtaks edaspidi ainult juhul, kui andmetest ei ilmne asjaolusid, mis välistavad kaitseväeteenistusse asumise. Kolmas plokk, millest natukene lähemalt räägin, on see, et Kaitseväe vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamine peab olema senisest paremini ja täpsemini reguleeritud. Meil on ettepanek, et Kaitseväe vormiriietust ja eraldusmärke ei saaks kanda ajal, kui inimesele ei ole selleks seadusega õigust antud.

Kaitseväe vormi. Tegelikult ei olnud nad kuidagi õppusega seotud ja tekkis kahtlus, millised on nende tegelikud soovid ja eesmärgid seal õppuse alal Kaitseväe vormiriietuses olles. need on need kolm peamist muudatust, mis me selle seaduseelnõuga soovime sisse viia.

kutsealuste puhul. Ma rohkem ei peatukski nende kolme peamise muudatuse tutvustamisel. Olen kindlasti valmis vastama küsimustele ja paistab, et neid ka on. Aitäh!

ei nimetanud olulisi asjaolusid, mis ka lähevad muutmisele, ja neid asjaolusid ei nimetatud ka riigikaitsekomisjonile, kui teie alluvad [eelnõu] tutvustasid. Need on väga olulised.

ühes suunas: meil tööandja eluruume sellisel kujul ei ole, kui on vajadus, siis pigem kompenseeritakse inimesele eluruumiga seotud kulutused. Juhin tähelepanu, et näiteks ka Riigikogu liikmetel on eluruumi

süvitsi läbi vaadata ja küllap on leitud parim võimalik lahendus. See ei [muuda] seda, et auväärt parlamendil on loomulikult alati võimalus ju oma muudatusettepanekuid teha. Seda õigust ei saa mina ega keegi teine parlamendiliikmetelt ära võtta.

me suudame anda eelhinnangu, kas inimene on ajateenistusse sobilik või mitte, ja kogu see protsess muutub kordades kiiremaks. Ma arvan, et need on kolm argumenti, miks see muudatus on ülivajalik. Omal ajal

täiendavalt mõne arsti arvamust, siis see arst on võimalik kaasata. See on see loogika. Üldine loogika on selles, et need arstid on KRA arstid ehk Kaitseressursside Ameti arstid. Veel kord: eriarstide kaasamine ja terviseuuringute tegemine toimub ainult vastavalt vajadusele.

kontrolle. Nagu ma ütlesin ka oma kõnes, see reaalne tervisekontroll jääb teoreetiliselt ikkagi alles, aga see tehakse ainult juhul, kui olemasolevate terviseandmete põhjal ei ilmne asjaolusid, mis välistaks kaitseväeteenistusse asumise.

Aga kui te süvenete nendesse küsimustesse, nagu te lubasite, siis mul on palve, et te vaataksite ka seda ja annaksite hinnangu, kas see on hea tava, et selliseid olulisi muudatusi ei esitleta komisjonile. Teiseks, kuidas see meie praeguse veteranipoliitikaga kokku läheb? Võib-olla võiks kaaluda sisulisi muudatusi, sest neid mehi on kahjuks Eesti jaoks liiga palju.

Komisjoni esimees on ka siin, palun komisjoni esimehel see protokoll mulle saata, et ma saaksin selle üle vaadata. Kui vähegi võimalik, siis esimese ja teise lugemise vahel tulen ka ise komisjoni. Jaa, Rene Kokk, palun! Aitäh! Mul on ka, hea minister, ettepanek. Võib-olla võtate aega ja katsute rääkida veel mõne reservis oleva kaitseväelasega, saamaks laiemat pilti ka teiselt poolt. Üks asi on see, et mulle tundub, kui vaadata seda, kuidas ka eluruumide kasutamine pärast tegevteenistuse lõppu

et me pigem eelistame inimestele elukohaga seotud kulude kompenseerimist, kui see vajadus on, mitte nii, et meil oleks olemas tööandja eluruumid. Ma rääkisin ühe väga kõrge kaitseväelasega. Tema tõi näite, et see tööandja eluruumi kasutamine ei olnud väga efektiivne ka tema enda puhul, sellepärast et praktiline aktiivne kasutus igapäevaselt, kuna see tööandja eluruum oli teises linnas, oli väga näiteid ole kindlasti erinevaid, neid on igasuguseid, aga põhimõtteline arusaam, miks tööandja eluruumi on vaja, peab ikkagi olema kõigile ühtselt ja ühtemoodi arusaadav.

et me neid liigselt ei piiraks? Teine pool on see, et meil on mitu erafirmat, kes valmistavad kas Kaitseväe vormiriietust või selle edasiarendatud või modernsemaid versioone. Näiteks Profline on üks neist. Mis nendest saab? Kuidas Kuidas nemad neid lubasid edaspidi saavad ja kuidas see asi nendega hakkab toimuma? Aitäh! Need olid teemad, mille kohta ka mina küsisin majas, kui me arutasime seda, kuidas me seda kontrolli hakkame tegema ja mida see tegelikult tähendab. Aga loomulikult tuleb arvestada seda, et põhimõtteliselt ikkagi, kui me räägime kaitseväelase vormiriietusest, eks, siis kaitseväelase vormiriietus on miski, mida kaitseväelane kannab ametiülesannete täitmisel. Ma arvan, et meil kõigil ühiskonnas, eriti kriisiolukordades – eriti kriisiolukordades –, peab olema väga selge arusaamine, kes seda riigi ülesannet täidab

Ma arvan, et tuleb. Aga meie ülesanne on anda inimestele kindlus, et seda vormiriietust, mis on välja antud kaitseväelasele, kasutataks eesmärgipäraselt.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma jätkan sealt, kus ma enne pooleli jäin. Ma sain teie vastusest aru, et arstlikel komisjonidel hakkab olema nii-öelda kinnistatud koosseis.

Aitäh! Et saaksime selgelt aru: komisjoni kui sellist enam ei jää. Kui on vaja kellelegi teha eraldi arstlik tervisekontroll, siis kutsutakse komisjon kokku.

õiguse andmise ja laiendamise tõttu. Need on usaldusel baseeruvad andmed ja iga laiendamine tekitab kindlasti ka inimestes küsimusi. Te küll väitsite, et [neid andmeid vaatab] ainult arst. Me teame, et ka sotsiaalkomisjoni poole on erinevaid pöördumisi olnud, alates kindlustusseltsidest ja kellest veel. Aga kui ühel hetkel kindlustusselts võtab tööle arsti? Ma saan aru, et Kaitseväge ei saa võrrelda kindlustusseltsiga. Aga küsimus, mida ma tegelikult küsida tahan – ma tõin lihtsalt selle analoogi, et see, et ainult arst, ei ole alati nagu põhjendus, kuigi Kaitseväe korral võib see olla põhjendus –, minu küsimus on see, et kui inimene on sulgenud oma terviseandmed, mis on tema õigus, mis siis saab. Olen sulgenud oma isikuandmed, see arst ei näe neid. Mis edasi toimub?

võib olla probleemiks inimese ajateenistusse tulemisel, aga võib-olla see probleem on kõrvaldatav vestluse abil, et me suudame selle tõkke kõrvaldada. Sama reegel kehtib ka nende puhul, kes on oma andmed kinni pannud. Sellisel juhul inimene peab arvestama, et kui ta on kutsealusena registris, ta kutsutakse ajateenistusse ja ei ole võimalik tema tervisekontrolli teostada, sellepärast et ta on terviseandmed kinni pannud, siis kutsutakse ta arstlikku komisjoni kohale või moodustatakse arstlik komisjon, ta kutsutakse kohale ja palutakse andmetega käituda nii nagu täna ehk ta peab need andmed avama ja siis viiakse läbi tervisekontroll. Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Mulle miskipärast tundub, et see paranoia vormi kandmise suhtes on ülepingutatud. Kogu ilmavõrk on täis võimalusi osta erinevate riikide vorme, kas nende modifikatsioone või armeest ülejäänud kaupa. Pigem on siin võib-olla hirm selle ees, et kaitseliitlased lähevad vormis korra aastas Grenaderile, ja see ei meeldi teatud ametnikele.Äkki

aga ilma nendeta siiski võiks? Kas meil on mõtet näiteks selline parandusettepanek teha, eriti [mõeldes] kolonel Kunnase viitele sellest, et väga paljud ettevõtted ikkagi õmblevad neid vorme ja samas see töötab ka Kaitseväe propageerijana?

siis te tegelikult olete samas seisukorras: suvaline inimene annab teile käsklusi, mida teie võtate riigi antud käskluse

õppuse piirkonnas või mõne operatsiooni piirkonnas või kuskil sellises kohas, kus meil tekib kahtlusi, et inimene ei ole see, kellena ta ennast esitab. Veel kord: ma olen enam kui veendunud, et kui keegi vanalinnas kõnnib laigulise vormiga, siis politsei ei lähe teda kohe trahvima. Selles puuduks igasugune loogika, selles puuduks igasugune proportsionaalsus. Aga veel kord: me peame olema kindlad, et meie enda tegevus, meie enda õppused ja sellised kohad, kus me soovime, et oleks selge eraldatus, kellel on volitused ja kellel ei ole, oleks seadusega kaetud, vastasel korral juhtub see, mis Kevadtormil juhtus.

Aga meil on ju ka erinevad üritused, sealhulgas mälestusüritused, kus käiakse vormis. Meil on reservohvitserid, Kaitseliidu liikmed, kes ei ole Kaitseliidus tööl.

ei ole? Juhul kui te viitasite, et terviseandmed hakkavad laekuma Tervise Arengu Instituudile. Aitäh! Te vist kuulsite natukene ekslikult. Mina Tervise Arengu Instituuti kindlasti ei maininud. Me rääkisime sellest, et Kaitseressursside Ameti

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea kaitseminister! Vabariigi Valitsus esitas käesoleva eelnõu 16. mail.

kaitseväeteenistuse osakonna juhataja ja Kaitseressursside Ameti peadirektori kohusetäitja Anu Rannaveski, õigusloomevaldkonna juht Guido Pääsuke ja ministeeriumi praktikant Gertrud Ojavee.Tegu

Kuna meil ajateenistus ei ole ju mingi asi iseeneses või eesmärk omaette, vaid sellele järgneb teenistus reservis, sõjaaja ametikoht, siis on ju väga loogiline, et samasugust süsteemi vajab ka asendusteenistus. Seni asendusteenistusel sellist süsteemi ei olnud, asendusteenistus piirduski ajateenistusega võrdse asendusteenistusega ja pärast seda enam midagi ei toimunud. Esimene plokk siin ongi selleks, et see küsimus lahendada. See küsimus on ka enam-vähem edukalt lahendatud. Me võime siin ju vaielda, kas "esmane asendusteenistus" on hea termin või vajaksime mingit paremat terminit, aga see on juba detailide küsimus. Järgmine plokk on vormiriietuse küsimused. Siin me küsisime need küsimused tegelikult juba ära. Võtmeküsimus ongi kaitseliitlased, et mis siis nendega teha. Kas see peaks olema kuidagi eraldi Kaitseliidu seaduses märgitud, et leida mingi lahendus ja ei tuleks nii-öelda väljaspool otseseid teenistusülesandeid sellist totaalset vormi keelamist? See küsimus vajaks

ka tuleksid, et neil ei oleks võimalusi sealt kuidagi kõrvale jääda või kõrvale viilida. See on peaeesmärk. Samas, teine eesmärk on see, et need noormehed,

Mida ma ise olen näinud siin probleemina, on see, et näiteks Soome suudab teenistusse kutsuda umbes 75% meessoost

ma loodan, et siit tuleb teatud edasiminekut. Terve plokk

Seetõttu on selles vaadeldud normis antud ka kaalutlusõigus, mille kohaselt ajateenistuskoha ülem vabastab sellise väljaõpetamata ajateenija ajateenistusest. Samas ei ole see kaalutlusõiguseks olev norm otsesõnu seotud ajateenija väljaõppetasemega.

auastme vanus, ma ei saanud varem kolonelleitnandiks saada. Tegelikult erandeid tehti ka alati, näiteks kaptenist majorini ei teeninud ma nelja aastat, vaid Kaitseväe juhataja kindral Kert tegi mulle erandi ja ma sain majori auastme varem. Erandid on alati olnud võimalikud. Aga eelnõus tullakse välja sellega, et see põhimõtteliselt üldse kaotada, et ei olegi mingeid auastme vanuseid enam.

senine tekst või sõnastus on asendatud millegi hoopis muuga. Senine paragrahv nõuab kaitseväelase kirjalikku nõusolekut, juhul kui ta määratakse madalamale ametikohale. See teatud viisil kaitseb kaitseväelase huvisid ülemate võimaliku suva või omavoli eest. Kui on madalamale ametikohale määramine, siis peaks olema selleks mingi kindel põhjus, näiteks negatiivne atestatsioon, seda ei saaks teha lihtsalt niisama. See kaob ära. Asemele on tulnud hoopis uus punkt, et teisele ametikohale, samaväärsele ametikohale nimetamise korral võib kaitseväelase põhipalka vähendada kuni 10%. Sellist asja seal enne ei olnud. Siis tuleb ka selline klausel, et seda ei võiks uuesti teha enne kui viie aasta pärast.

hukkunud kaitseväelase perekonnaga või vigastatud kaitseväelasega. Kui enam ei ole eluruumi ennast, kui ei ole § 111, siis ei saa ka ju kolmeks aastaks kedagi kusagile kauemaks jätta.

31. mai istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensusega teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev seaduseelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu käesoleva aasta 13. juuni istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Komisjoni ettekandjaks määrati mind. Kuna eelnõu ja selle seletuskiri on mahukas, siis tuginedes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 99 lõikele 1, otsustas riigikaitsekomisjon konsensusega teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 11. juuli kell

Seetõttu otsustas riigikaitsekomisjon oma käesoleva aasta 6. juuli erakorralisel istungil muuta oma 31. mai otsust, asendades eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtpäeva, käesoleva aasta

Hea Leo! Sinu kogemust ja ekspertiise on alati hea kuulda ja näha ning ma usaldan neid täiel määral. Kas sa oskad lühidalt välja tuua mingisugused sellised kõige positiivsemad momendid selles eelnõus? Samamoodi, kuigi sa juba rääkisid paljudest asjadest, ka sellised negatiivsed aspektid, millele peaks tõsiselt tähelepanu pöörama. Aitäh! Siin on mitu selgelt positiivset aspekti, mida ma ka ette lugesin. Mõningad on olulised ja suured küsimused. Esimene ongi reservasendusteenistuse loomine ja erakorralise reservasendusteenistuse loomine. Ehk asendusteenistus ei lõpe lihtsalt ära pärast seda, kui inimene on selle sooritanud, vaid inimene jätkab samamoodi, ma ütleks niiviisi, reservteenistust asendusteenistuses, nii nagu

tervisliku sobivuse hindamise ümbervaatamine. Siin on selge, et olemasolevas süsteemis, ma tõin välja, on teatud fundamentaalsed

juurdepääsu tervise infosüsteemile. Ta ei pea kõike seda tööd nagu nullist tegema. Kui see süsteem on olemas ja Sotsiaalministeerium on näinud palju vaeva, et seda üleval pidada, siis on ju loogiline, et me seda kasutaks. Siin on ju ülekaalukas avalik huvi olemas.

– arstlik komisjon sellisena lakkab olemast – ega tema tervislikku seisundit enam eraldi kontrollida, sest on ju selge, et ta ei ole kaitseväeteenistuseks kõlblik. Ma lugesin üles ka need probleemsed kohad. Kas kaitseväelaste sotsiaalseid tagatisi ja õigusi oleks vaja sedavõrd piirata? Komisjonis me ei arutanud seda küsimust, aga minu isiklik seisukoht on see, et me ei peaks seda tegema. Muidugi ma teen ka vastavad muudatusettepanekud.

Hea Heiki! See tähendaks praktikas seda, et mõne jaoks muutub see vahe väga lühikeseks, teise jaoks väga pikaks. Hea Meelis Oidsalu,

seda konkurssi ei läbinud. Kui härra Oidsalu ütles, et ta teadis juba ette, et ta on võitja, siis me mõlemad mööname, et see ei olnud päris aus mäng. Ma võin ka teise näite siin tuua, kui sa juba niiviisi küsisid. Ma kandideerisin neli korda erinevatel aegadel, 2015–2018, nii kaitsepoliitika kui ka kaitseplaneerimise asekantsleriks. Üks teine kord

ma oleksin võinud olla kas või kolmekordne Kotkaristi kavaler, see poleks mind aidanud. Lihtsalt sellist nepotismi on mõnevõrra palju ja seda peaks vähendama. Ma selgelt näen, et see

Vastus on selline, et see põhjustaks selle, et mõned üleneksid väga kiiresti ja teised üleneksid väga aeglaselt.

tagatiste vähendamisega, kuna me siiski eeldame, et need mehed ja naised, kes on tegevteenistuses, on valmis vabariigi eest surema.

võimalik olla? Aitäh, austatud ettekandja! Mul riivas kõrva, kui te ütlesite, et terviseandmetele ligipääs on sellepärast, et on ülekaalukas avalik huvi. Kuidas see saab võimalik olla? Aga väga lihtsalt.

kuna meil on noormeestel kohustuslik ajateenistus. Ajateenistus ei ole asi iseeneses, vaid selle eesmärk on anda inimesele sõjaaja ametikoht, millega ta teenib edasi reservis. Need inimesed, kes ei tule ajateenistusse, ei saa kunagi

kellel on tõsised terviseprobleemid, aga kes igal juhul tahaksid teenida. Näiteks on neil tõsine südameprobleem. Selliseid juhtumeid meil õnneks ei ole väga palju olnud, aga neid on, kui inimene tuleb teenima, tal on õnnestunud oma tõsist südameprobleemi varjata, ja ajateenistuses sõna otseses mõttes jääb tema süda seisma. Siin ongi see ülekaalukas avalik huvi, et jah, me riivame

Siin on teatud kompromiss individualismi ja kollektivismi vahel, mille me oleme sunnitud tegema. Loomulikult, kui teil on teine seisukoht kui mul, siis ma sügavalt austan seda, aga ma lihtsalt püüan põhjendada, miks see seisukoht mul mul selline on. Seepärast ma palusin ka Hannol juba vastata, sest ma teadsin, et mulle see küsimus nagunii esitatakse ja siis ma ei peaks nagu üksi sellele vastama. Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Ma kuulasin teie põhjendusi. Päris nii see nüüd ei ole. Kui see andmebaas loodi, siis mitte sellepärast, et seda saaks kasutada just sellisel eesmärgil.

Kuidas me siis kindlaks teeme, kes peavad seda tegema ja kes ei pea? Kuidas me seda adekvaatselt hindame? See on tõsine küsimus. Kui teil on mingi parem lahendus, siis ma hea meelega kuulaks seda.Aga kui me oleme selle andmebaasi sellisena loonud, näinud suurt vaeva,

kui ma pean riiki teenima, olema teenistuses ükskõik kas kaadrisõjaväelase või reservväelasena, siis mul on sellised kohustused, mis

Riigikaitse on paratamatult kollektiivne tegevus ja siin üks võitleja või vähene hulk võitlejaid väga palju midagi ära ei tee. Selleks riik loobki nagu võimsa süsteemi ja kui meil on sellised võimsad infotehnoloogilised süsteemid, siis me me peaksime neid kasutama. Loomulikult, seda ei saa kuritarvitada ja seda ka Hanno juba hästi põhjendas, et nüüd ei ole mingil suurel komisjonil, kuna seda komisjoni ei ole enam olemas,

ka ikkagi registriandmete kasutamise kohta ja olen selles suhtes väga skeptiline. Täna me avame selle Pandora laeka

Või kui näiteks kohalikku omavalitsusse võetakse lastekaitsetöötaja, võib-olla peaks tema terviseandmeid ka vaatama, kas tal kõik korras on? Ma tahan öelda, et me avame sellega nagu ukse ja meil tuleb tuleb aastate jooksul uksele koputajaid küll ja veel ja siis tekib küsimus, kui hästi me isikuandmeid kaitseme. Mis te ütlete, kas päästjate töölevõtmisel võiks ka

siis politseinikud ja päästjad võiksid minu hinnangul sinna kategooriasse kuuluda. Seda ei saa päris käsitleda nii-öelda Pandora laekana. Ma ei arva ka seda, et

Ma avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Heiki Hepneri. Suur tänu, hea esimees! Head kolleegid! Tegemist on tõsise eelnõuga ja mitte ainult sellepärast, et meie julgeolekusituatsioon siin regioonis on praegu tõsine, vaid ka ilma selleta on tegemist väga tõsise ja sisuka eelnõuga. Ma siiski mõned rõhuasetused tooks välja ja võib-olla annaks ka mõned nihukesed hoiakud Isamaa fraktsiooni poolt kaasa.

ütleme, maksimaalselt efektiivselt, nii et see privaatsuse piirang oleks minimaalne. See on puhtalt ressursitõhus kasutamine ka praegu, mis siia eelnõusse on sisse kirjutatud. Me tõesti ei peaks tegema oma infosüsteeme selliselt, nii nagu Sotsiaalministeeriumist on öeldud, et meie infosüsteemid on kui Lotte porgandimasinad, mida ei saa mitte millekski kasutada. Tõesti, mõtleme, et neid ei kuritarvitataks, aga mõtleme ka selle peale, et nad teeniksid Eesti rahvast nii, et me kulutaksime oma piiratud ressursse minimaalselt. Me teame, et meil meditsiinis ei aja ühestki kohast raha üle.

Reservteenistuse loomine asendusteenistusele, mis seni puudus – väga-väga oluline ja väga vajalik. Jälle mitte ainult sellepärast – praegu on hea tuua kõiki näiteid Ukraina sõja

motivatsiooni teenida Eesti riiki üsna karmil ametikohal. Need on need kohad. Tegemist on väga olulise eelnõuga ja loodetavasti me leiame siin ikkagi konsensuse, nii nagu riigikaitse puhul see seni on olnud. teile! Aitäh teile! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 623 esimese lugemise lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 28. september kell 17.15. Neljanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume viienda päevakorrapunkti juurde:

Austatud Riigikogu esimees Jüri Ratas! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, lühendina KOKS, on omavalitsuste toimimise alusseadus, mille põhjal toimub kõigi Eesti valdade ja linnade tegevuse korraldamine. Pole kahtlust, et selline seadus peab olema ka ajakohane. Riigikogus juba 1993. aastal vastuvõetud KOKS‑i on erinevatel aegadel ja üksikute küsimuste lahendamiseks kokku

eriti pärast 2017. aasta haldusreformi on kostnud mõnelt valdkonnainimeselt kriitikat, et KOKS on väidetavalt vananenud ja sinna eri aegadel tehtud üksikmuudatused olevat toonud kaasa teatava terminoloogilise ebaühtluse, normide omavahelise vastuolulisuse ja lünklikkuse. Mõned seaduse tõlgendamise ja kohaldamise probleemid kerkisid haldusreformi käigus ka uutel ühinenud omavalitsustel oma tegevuse käivitamisel. Seetõttu otsustaski Rahandusministeerium läbi viia KOKS‑i põhjaliku revisjoni, mille käigus vaadati säte sätte haaval läbi kogu kehtiv seadus. Selleks, et võimalike põhimõttelisemate ja sisuliste muudatuste tegemist kaaluda ja erinevate lahenduskäikude vahel valida, kutsuti 2019. aastal riigihalduse ministrile nõu andmiseks Rahandusministeeriumi poolt kokku laiapõhjaline eksperdikomisjon, mida juhtis riigihalduse minister ja kuhu kuulusid valdkonna pikaaegsed akadeemilised eksperdid, riigi erinevate institutsioonide ning mitmete omavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajad.Eksperdikomisjon arutas enam kui kahe aasta jooksul oma koosolekutel põhjalikult läbi kõik KOKS‑i osad ning andis oma soovitused, millest lähtuvalt Rahandusministeeriumi ametnikud koostasid käesoleva eelnõu. Lisaks telliti mitmeid täiendavaid eksperdiarvamusi ja KOKS‑i kui seaduse teksti selge keele ekspertiis Eesti Keele Instituudilt.Eelnõu ettevalmistamise protsess on olnud päris pikk ja selle käigus on toimunud ulatuslik valdkonnaekspertide ja sihtrühmade kaasamine ning põhjalikud arutelud. Kõik asjakohased materjalid on avalikud, nad on leitavad Rahandusministeeriumi kodulehelt. Me oleme püüdnud olla kogu selles protsessis tõepoolest igati avatud ja kaasavad.Eelnõu väljatöötamise protsessi üheks etapiks oli seaduse väljatöötamise kavatsus, mis käis avalikul kooskõlastusringil 2020. aastal ning mille käigus erinevad ministeeriumid, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning maakondlikud omavalitsusliidud esitasid hulga tagasisidet ja ettepanekuid eelnõu edasiseks koostamiseks. Seaduseelnõu kooskõlastusring toimus novembrist 2021 kuni selle aasta aprillini. Eelnõu kiideti Riigikogule esitamiseks heaks valitsuse 12. mai istungil ning anti Riigikogu menetlusse üle 16. mail.Kas tehti täiesti uus tervikseadus? Kas muudatustega kujundatakse ümber kohalike omavalitsuste tegevuse olemuslikke aluseid ja täidetavaid ülesandeid? Ei, sest seda ei olnud vaja. Üldjoontes võib KOKS‑i revisjoni tulemusena tõdeda, et see seadus on ka tänasel päeval täiesti toimiv ja selles väga suuri põhimõttelisi muudatusi ei olnud enamiku ekspertide arvates vaja teha. Valdav enamus siin seaduse muutmise eelnõus pakutud mahuliselt päris paljudest muudatustest ongi rohkem normitehnilised parandused, parendused ja keelelised lihtsustamised või ühtlustamised.

seaduses revisjoni tulemusena väga palju senisega võrreldes ei muutugi, kuna selleks pole olnud enamiku osaliste hinnangul vajadust või pole leitud mingis küsimuses uut, senisest paremat kokkulepet, annab laiapõhjaliste arutelude läbimine seadusele ikkagi valdkonna osaliste silmis värske, uuendatud mandaadi. Ka see on üks

Kavandatud muudatustega ei kujundata ümber kohaliku omavalitsuse olemust ega täidetavaid ülesandeid.Tuleb aru saada, et KOKS on oma olemuselt omavalitsuste tegevuse aluskorraldust reguleeriv seadus, mis näeb eelkõige ette kohalike võimuorganite moodustamise ja tegevuse alused ning pädevused ja omavalitsuste töökorralduse üldised alused. KOKS ei ole seadus, milles detailselt reguleerida kõiki kohalike omavalitsuste täidetavaid ülesandeid. See ei ole kõigi valdade ja linnade ja nendele pandud erinevate valdkondlike ülesannete nimistu. Nende erinevate omavalitsustele täitmiseks pandud valdkondlike ülesannete, mida võib kokku olla sadu, sisu ja pädevus kehtestatakse ikka endiselt vastavates valdkonnaseadustes. Valdkondlike ülesannete muudatused, samuti näiteks maksukorralduse muudatused kohalike maksude osas või volikogu valimiskorralduslikud muudatused, kui neid soovitakse teha, tuleb kavandada muude õigusloome algatustega vastavas seaduses. Käesolevad KOKS‑i muudatused neid teemasid ei puuduta.Seadusloome üldist mahtu vähendab senise eraldi kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ületoomine KOKS‑i ja eraldi seadusena kehtetuks tunnistamine.

Eelnõu väljatöötamise peamine siht on olnud tagada omavalitsustele suurem enesekorraldusõigus oma sisemise töökorralduse ja kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel. See on kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja Eesti Vabariigi põhiseadusega, mis näevad ette omavalitsuste tegevuse põhimõtted, sealhulgas enesekorraldusõiguse juhtida ja korraldada kohaliku elu küsimusi oma äranägemisel seadusega lubatud piirides. Oleme veendunud, et haldusreformi tulemusena võimekamaks muutunud linnadele ja valdadele saab edaspidi usaldada oma sisemiste tööorganite moodustamisel, kohaliku elu korraldamisel ja kohalike ülesannete täitmisel järjest enam vabadust. Samuti kavandatakse laiendada valla‑ ja linnaelanike võimalusi kohalikus valitsemises kaasarääkimisel. Lihtsustatakse kohalike hääleõiguslike valla‑ või linnaelanike rahvaalgatuste esitamist, mida ei pea erinevalt praegusest enam esitama kohaliku kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse õigusakti eelnõuna, vaid lihtsalt kirjalikult põhjendatud algatusena. Eelnõuga kavandatakse lisada seadusesse võimalus esitada vähemalt 10% valla‑ ja linnaelanike poolt algatatuna ettepanek kohaliku rahvaküsitluse algatamiseks, mille tulemus oleks kohalikele võimudele soovituslik ja nõuandev. Samas ei pooldanud eksperdid siduvate tulemustega kohalike rahvahääletuste seadusesse sisseviimist, kuna see võib minna vastuollu põhiseadusega määratud esindusdemokraatliku mudeliga omavalitsuste juhtimisel. Eelnõuga lisatakse õigusloomeks reeglid, millest lähtuda omavalitsustele ülesannete panemisel. Selgitatakse, et seadusega pandud kohaliku elu küsimuste lahendamisel peab omavalitsusele jääma enesekorraldusõigus, mille kohaselt saab ta ise määrata ülesannete täitmise täpsema sisu ja korra. Vaid põhjendatud juhul saab siin teha erisusi, kui see on vajalik näiteks kohaliku elu küsimuse ühetaoliseks lahendamiseks. Eelnõuga lisatakse veel kohaliku omavalitsuse tegevuse eesmärgi sõnastus: aidata kaasa oma elanike kvaliteetse, turvalise ja nende vajadustele vastava elukeskkonna ning heaolu loomisele, kaitsta isikute põhiõigusi ja vabadusi, tagada oma elanikele kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused, edendada kohalikku ettevõtluskeskkonda ning tugevdada piirkondlikku konkurentsivõimet omavalitsusüksuste omavahelises ja riigiga koostöös. Omavalitsuslike ja riiklike ülesannete piiritlemise reeglid on juhiseks ja abiks õigusloojale omavalitsustele ülesannete panemisel ning selleks riigieelarvest vahendite kavandamisel.

pikaajalise mõjuga oluliste poliitikameetmete ja seadusandlike muudatuste kokkuleppimisele. Lisatakse kohustus auditeerida vähemalt iga nelja aasta tagant omavalitsuste sisekontrollisüsteemi toimimist, mis aitab kaasa iga omavalitsuse tegevuse õiguspärasusele. Lisaks muudatustele KOKS-is tehakse sellega seonduvad muudatused ka halduskoostöö seaduses, kohalike maksude seaduses ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

Loodan siiralt, et Riigikogu liikmed suhtuvad sellesse eelnõusse, mis on sündinud laialdase valdkonnaekspertide ringi kaasamise ja pikkade arutelude tulemusel, tõsiselt. Kahtlemata vajavad Eesti kohalikud omavalitsused, mille tegevusele ühiskonnal on väga suured ootused, ootused, oma tegevuse alusena võimalikult head värskendatud alusseadust. Aitäh kuulamast! Suur tänu, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun!

volikogu ainupädevus ja nüüd see jääb lihtsalt volikogu pädevusse. See jätab tunduvalt suurema, laiema ruumi. Kui enne oli ikka täpselt viidatud ainupädevus, siis [nüüd] võivad juristid leida sealt selle, et see võib olla ka kõigi pädevus. Või näiteks teine asi, et volikogu esimehe asendaja automaatselt aseesimees, aga olukorras, kus volikogu aseesimees on tagasi astunud, peaks volikogu esimehe asendaja olema kõige vanem liige.

sätestab selle olukorra, kus kohaliku omavalitsuse töötajad kõik kandideerivad äkki KOV‑i valimistel ja siis, kui nad osutuvad valituks, taandavad ennast. See on ju valijate lootuste ja ootuste petmine. Aitäh, Aitäh, hea küsija! Tõesti, need normitehnilised ja keelelised küsimused on võimalik pärast menetluse käigus teravdatud pilguga veel üle vaadata. vaadata. See küsimus, mida te puudutasite, tegelikult oli küll arutlusel. Aga kuna kohalikud omavalitsused on meil üle riigi päris erinevad ja kohati ei pruugi ka parima tahtmise korral olla valituks saanuid ja ametnikke, vaid teinekord ametnikud veavadki kohalikku volikogu oma pädevusega, siis seda seda sätet ei arvestatud. Aga volikogu pädevus tähendabki, et keegi teine ei saa volikogu asemel küsimust lahendada. Ametnikust ja töötajast volikogu liikme volitused teie küsitud juhul peatatakse.

Mina olen ajaloolane ja tuletan natukene lähiajalugu meelde. Teie tegite 2018. aastal avalduse, kus teatasite Isamaa naiskogu nimel, et Isamaa naiste hinnangul võimaldaks rahvaalgatuslikud referendumid suurendada ühiskonna sidusust. Käesolev eelnõu, nagu te teate, ei luba referendumeid, mida te toona nõudsite, vaid reguleerib rahvaküsitluste algatamist. Rahvaküsitlused on palju-palju lahjemad kui referendumid. Aga see eelnõu teeb isegi nende algatamise keerulisemaks kui praegune seadus, ta liigub täiesti vastupidises suunas teie seisukohale. Ma ju tean väga hästi, et ega teie seda eelnõu ette ei valmistanud, aga ma küsin retooriliselt ja ei solvu, kui te ei vasta: kas teil on ebamugav praegu seda valitsuse eelnõu esitada, mis teie ja Isamaa naiste põhimõtetele vastu käib? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ma olin tegelikult ootel, et midagi taolist küsitakse. Mulle küll ei meenunud, et me oleksime Isamaa naiskoguga sellise seisukoha ja avalduse teinud, kus me tegelikult – ma täpsustan teid ei nõudnud, vaid edastasime oma seisukoha. Mina kui poliitikasse tulnud kodanikuühiskonna aktivist tunnetasin oma nahal väga selgelt, et ma sooviksin rohkem kaasa rääkida ja saada rohkem võimalusi kaasarääkimiseks. Nii et ma isegi julgen öelda, et minu toonane seisukoht ja tänane esitatud eelnõu, mis tõepoolest on juba eelmise valitsuse ajal kokku kirjutatud, omavahel vastuolus ei ole. Ja teate, miks? Olukorrad on muutunud. Ma ei ütle, et me peame muutuma nagu tuulelipud koos olukordadega, aga meil on muutunud julgeolekuolukord. Siin mina teiega ei nõustu, kui ma näen, et te praegu pead vangutate.

Ma olen tundnud kogu selle aja jooksul, et minu kui opositsiooni liikme õigusi, mis mulle seadusega on antud, pidevalt rikutakse, näiteks õigust saada informatsiooni, õigust kuuluda komisjoni, tervet rida muid õigusi, õigust moodustada fraktsiooni ja nii edasi, mis ei ole isegi võib-olla ainult seaduses, vaid ka volikogu enda õigusaktides või linna või valla põhimääruses sätestatud. Need seadusemuudatused, mida me täna vaatame, taas ei lahenda seda minu

omavalitsuses, mõistan seda keerulist olukorda. Meil on sisuliselt ju Ida-Viru puhul tegemist eripiirkonnaga, kus võib-olla opositsiooni ja koalitsiooni suhted reguleeritud. Ma ei oska seda kõrvaltvaatajana hinnata, kuid minul endise Tallinna volikogu liikmena võib-olla esines ka teatavat kriitikat ja hetki, kui ma oleksin tahtnud kusagilt

et toetada seda ettepanekut minna halduskohtusse õigust otsima ei ole mõistlik järgmisel põhjusel. Üle-eestiliselt seaduse selliselt muutmine, just nimelt üle-eestilise tekitab väga suure surve halduskohtutele, aga need on Justiitsministeeriumi hinnangul niigi ülekoormatud. Potentsiaalselt tuleks meil kohtulike sisevaidluste lubamise korral juurde 1717 potentsiaalset vaidlustajat. See on volikogu liikmete koguarv.

ebaväärikalt, aga väga mitmeski küsimuses on tegemist kultuurilise eripäraga, mida ei saa võib-olla kohtusse lahendamiseks viiagi. Halduskohtute koormuse kasvamine ongi pigem põhjuseks, miks on sellest sättest loobutud. 25 halduskohtunikku peavad aastas niigi lahendama juba 2500 haldusasja.

midagi Ida-Virule eripärast. Küll ja küll on neid juhtumeid – ma arvan, et siin paljud saadikud minuga nõustuvad – üle Eesti, kui opositsioonile seadusega antud õigusi ei austata.Te tegelikult ei vastanud mu küsimusele. See vastus, et kui te hakkate halduskohtusse pöörduma, siis see suurendab halduskohtu koormust, ei ole ju pädev vastus. Kohus ongi selgeks, et meie õigusi kaitsta, ja kui riik mind ei kaitse, siis ikkagi vastake mu küsimusele, mida ma esimesena küsisin: kuidas on võimalik kaitsta volikogu liikmete õigusi, mis on neile seadusega antud ja mida linnavolikogu enamus või linnavalitsus süstemaatiliselt eirab? Riigikogu liige saab pöörduda halduskohtusse. Kuhu pöördub linnavolikogu liige? see on teie hinnang. Kui ei ole pädev vastus, siis ei ole see teie arvates pädev vastus. Seda olukorda on hinnanud ka Riigikohtu kolleegiumi liikmed ja leidnud sarnaselt teiste ministeeriumide ametnikega, et et seda sätet ei ole mõtet seadusesse panna. Riigikohus on ühes oma lahendis leidnud, et tuleks vältida võimalusi takistada volikogu tööd lausa kaebeõiguse kuritarvitamisega protseduurilistes küsimustes. Neid näiteid, kui opositsioon tunneb ennast kiusatuna, ja ka vastupidiseid näiteid on üle Eesti väga väga mitmeid. Ma ei mõelnud, et Ida-Viru peaks olema kuidagi selles osas eripiirkond. Ma arvan lihtsalt, et teie juhtum on eriline ja teil on ka väga nõudlik suhtumine, ma saan praegu aru, riigihalduse ministrisse ja sellele eelnõule oli suur ootus, et see säte tuleks, aga erinevate ekspertide koostöös on leitud, et ei ole mõtet.

Aga minu küsimus on nüüd KOV‑i autonoomia kohta. Me teame, kuidas päris paljud KOV‑id juba loobuvad oma koolidest, sinna rajatakse riigikoolid. Ei ole enam pikk tee, kui tulevad ka riigilasteaiad. Mis siis kohaliku omavalitsuse pädevuseks jääb? Kuidas me saame näha ette, ütleme, KOKS‑is seda, et ikkagi kohaliku omavalitsuse pädevusse ja korraldada jääks nii koolivõrk kui ka alusharidus, mitte nii, et need suunatakse ära? ära? Paljudel KOV‑idel on võimekus, paljud pingutavad, aga osad juba soovivad kohustustest vabaneda, ja käsi pikalt ees nagu uusmaasaajatel, teevad olemasoleva rahaga lihtsalt rumalusi. Aitäh,

teie küsimusega või selle kommentaariga seonduvalt väikese järelepärimise oma ametnikele. Arutame seda ja vastame teile edaspidi kirjalikult. Aga kui Eduard Odinets on veel siin saalis ...

nii nagu minister siin põhjalikult seda eelnõu tutvustas, arutas ka Riigikogu põhiseaduskomisjon oma 30. mai istungil seda Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu. Sellel hetkel oli meil kohal tollane riigihalduse minister Jaak Aab. Jaak tutvustas meile seda komisjonis samamoodi põhjalikult, nii nagu tegi tänane minister Riina Solman seda

aruteluformaate selles suhtes. Toodi ära ka see mõte, et tõesti seaduse tasemel seda võib-olla niimoodi reguleerida ei ole mõistlik. Samal ajal on välja kujunenud teatud kultuurid ja traditsioonid, mis tähendab seda, et sõltumata sellest, kas liige on koalitsioonis või opositsioonis, peab tal olema õigus osaleda nii komisjoni kui ka volikogu töös, saada selleks täielikku informatsiooni ja vajaduse korral pöörduda kas

põhimõte on olnud, ja KOV‑ile ei anta siin täiendavaid eriõigusi, mis puudutavad omandipiirangute rakendamist. Härra Puustusmaa juhtis tähelepanu sellele, et rahvaküsitlus ja rahvaalgatus on kaks erinevat asja oma olemuselt.

ka otsusteni. Otsused olid sellised. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda juunikuus, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 14. september ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige, siinviibija. Aga kuna vahepeal oli parlamendi töö töö takerdunud ja toimus ka väga palju teisi poliitilisi muudatusi parlamendi töös, siis põhiseaduskomisjon kogunes 11. augustil uuesti seda teemat arutama ja võeti vastu täiendav otsus teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks seadusest tulenevalt kümme tööpäeva peale esimese lugemise lõpetamist.

piires ja valla piires vallaametnikega. Veel kord: vallavolikogu teenindavad ametnikud on poliitiliselt sõltumatud ja nad peavad suhtuma kõikidesse vallavolikogu liikmetesse võrdselt, sest tegemist on ju rahva valitud saadikutega. Kui rahva [valitud] saadik tunneb, et talle tehakse kuidagi ülekohut, siis kindlasti esimene variant, nii nagu ma ütlesin, on see omavalitsuse piires omakeskis ära lahendada. Teine variant on alati pöörduda Justiitsministeeriumi poole õigusabi saamiseks. Kolmas variant on õiguskantsler, kes kindlasti tuleb teatud küsimustes appi ja juhib tähelepanu. Me oleme viimasel ajal täheldanud, et õiguskantsler õiguskantsler on nendes teemades väga aktiivne. Kolmas või juba neljas variant: alati on võimalik pöörduda kohtu poole, aga tõesti, siin me näeme erinevaid kohtulahendeid sellel teemal, nii et see ei pruugi olla lõpuni

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! See eelnõu näeb ette ju ka koosseisu häälteenamust nõudvate küsimuste vähendamist ja põhimõtteliselt öeldakse siin, et see võimaldab KOV‑i volikogu määrusega seada põhiõiguste piiranguid ja nii edasi ja nii edasi. See on ju täiesti absurd. Kuidas te saate sinna eelnõusse sisse kirjutada selliseid asju, mis on selgelt põhiõigustevastased, juba eelnevalt seda teades? Rääkida siin seda juttu, et iga volinik võib minna kohtusse ja siis hakata ennast kaitsma – kas te kujutate ette seda tagajärge? Milleks üldse sellised võimalused luua? Aitäh!

arutelu me komisjonis pidasime, nii nagu ma eelnevalt ka küsimustele vastasin, mis on need variandid ja võimalused. Aga veel kord: nii nagu ma ütlen, ei ole mina seda eelnõu isiklikult kokku kirjutanud, see on meil ikka põhiseaduskomisjonis läbi arutatud, ja nendel teemadel me täpselt arutasime, mis põhiseaduskomisjoni liikmed küsimustena küsimustena ja minister ettekandjana päevakorda tõid. Nii nagu ikka, on võimalus esimese ja teise lugemise vahel seaduseelnõu paremaks teha. Kui tundub hetkel mõistlik, et see eelnõu vajab võib-olla laagerdamist või vahepeal vahepeal tekkinud uue valitsuskoalitsiooni röntgenipilti, siis on võimalik esimesel lugemisel eelnõu tagasi lükata. Teine variant on lõpetada esimene lugemine, teha hulk muudatusettepanekuid ja loota, et need lähevad siia sisse. Nii et seda parlamendi menetlusprotsessi käigus eelnõu parandamise ruumi on siin küll ja veel. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Te ütlesite, et oleks vaja röntgenipilti teha. Ma arvan, et ei, selle eelnõu puhul jääb röntgenipildist väheks, ikka kompuutertomograaf on vaja appi võtta.Aga mul on küsimus seoses kohalike omavalitsustega, kuna see eelnõu reguleerib nende tegevust. Praktiline näide. Põhja-Sakala vallas on kujunenud olukord, et kui 5. oktoobriks ei ole valitud vallavanemat, siis olemasolev koosseis peab laiali minema ja tulevad asendusliikmed. Kui ühel hetkel asendusliikmed otsa lõpevad, siis võib-olla tulevad erakorralised valimised. Minu andmetel ei ole ametisolev volikogu esimees, kes juhuslikult on ka vist teie erakonnakaaslane,

seda nii detailselt, et kes täpselt seda Põhja-Sakala valda juhib ning kes seal neid niite ja allhoovuseid tõmbab, teate teie paremini. Te olete ka sealt piirkonnast valitud rahvasaadik ja võib-olla tunnete sealset eluolu paremini. Me põhiseaduskomisjonis nii detailselt seda Põhja-Sakala teemat ei arutanud.

ettekandja, ma tänan! Teile on veel üks küsimus, ma tänasin nende küsimuste eest, mis siiani on olnud, aga neid tuleb veel. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma lihtsalt tahtsin ettekandjat tänada selle optimistliku vastuse eest. See aitas palju kaasa. Aitäh! Aitäh! Selles mõttes, et kui on vaja abi ja me saame tulla näiteks keskfraktsiooniga kuidagi appi leidmaks tasakaalu erinevate poliitiliste jõudude vahel, siis kahtlemata olen ma valmis tulema nii põhiseaduskomisjoni liikmena, parlamendiliikmena kui ka ühe poliitilise jõu esindajana, et konsensust leida. Kui see huvi läbirääkimisteks või ühise platvormi leidmiseks on olemas, siis seda võime arutada. Aitäh!

tõstab parlamendi väärtust. Aga ma küsin osavaldade ja linnaosade kohta. Kas teil nendel

Aitäh! Vaat seda teemat me konkreetselt ei käsitlenud. Eks selles mõttes KOKS ju annab siin teatud võimalused ja raamistiku ette. Teine pool on see, et kui teil on mõtteid ja soove seda kuidagi esimese ja teise lugemise vahel parandada, siis minu soovitus on esimene lugemine lõpetada.

kogu selle eelnõuga, aga mina keskendun ainult eelnõu ühele sättele, millega täiendatakse olemasolevat seadust, nimelt §‑le 321. See on pealkirjastatud kui "Kohaliku rahvaalgatuse õigus". Vaat selle sättega ei ole meil suuri probleeme, vaid meil on väga suuri probleeme. Teatavasti aitab otsedemokraatia, sealhulgas rahvaalgatus, luua sidusat ühiskonda, väldib poliitika võõrandumist kodanikest ja sidususe kaudu reeglina loob, mitte

punane latern teiste Euroopa riikide seas, on Eesti seda ka kohalike rahvahääletuste puhul. Meil pole ka siin, erinevalt teistest Euroopa riikidest, olnud mitte mingit progressi. Vastupidi, meil on olnud regress. Nüüd ma julgen küsida, eriti proua ministri käest: kas selle eelnõuga muudetakse seda olukorda? Kas sellega tehakse vähemalt üks pisike samm rahvaküsitluste hõlbustamiseks? Nimelt, eelnõu tutvustuses kirjutatakse ja teiegi ütlesite seda, tsiteerin: "Samuti laiendatakse võimalusi elanike kaasamiseks, nähes ette kohaliku rahvaküsitluse." Väidan, et see ei pea paika. Vastava sätte kohaselt on kohalik rahvaküsitlus elanike algatusel võimalik siis, kui seda soovib vähemalt 10% hääleõiguslikest valla‑ või linnaelanikest. Noh, Tallinnas on see 35 000. "Rahvaküsitlust ei saa korraldada valla või linna eelarve, välja arvatud kaasav eelarve, maksude ja seadusest tulenevate hüvitiste ning avalik-õiguslike tasude, valla või linna ameti‑ või töökohtadele värbamise, palkade ja muude teenistussuhetega seonduvate ning seadusega mitte kooskõlas olevate küsimuste üle." Aga proua minister, eelarvesse puutuvad tegelikult ju kõik küsimused ja kõik need teemafiltrid on lootusetult tihedad, mis ilmselgelt pärsib väga tugevasti elanike võimalusi. Muide, proua minister,

linna eelarvest ja vaevalt, et kusagil mujalgi oluliselt rohkem. 0,09%! Mitte 9% ega 90%, vaid 0,09%. Nii, edasi. Rahvaküsitluse ettepaneku õiguspärasust ja kooskõla seadusega hindab valitsus. Kui hinnang on negatiivne, siis rahvaküsitluse menetlus lõpetatakse. Aga siin, proua minister, on selge huvide konflikt, mis muide on sarnane sellega, mis kahe maailmasõja vahelises Eestis väga palju pahandust tekitas. Kujutame ette olukorda, et tõesti saadakse Tallinnas kokku 35 000 allkirja, mida ma ei usu, aga kujutame ette. ette. Rahvaküsitluse peaks käivitama üks või mõni probleem, mille lahendus on vähemalt mingil määral vastuolus volikogu ja linnavalitsuse otsusega. Edasi Edasi seesama institutsioon, kelle otsust soovitakse vaidlustada, otsustab selle vaidlustuse õiguspärasuse üle. See pole muud kui huvide konflikt. Toonitan veel kord: rahvaküsitluse tulemus on volikogule ja valitsusele selle eelnõu kohaselt nõuandev, seda ei pea arvestama. Nüüd küsin edasi: kas neil tingimustel on loogiline, et selle eelnõu alusel hakatakse algatama rahvaküsitlusi? Kas te tõesti seda usute, kui ees on nii tugevad teemafiltrid? Kas keegi tõesti usub, et korjatakse 10% valijate häältest mingi munitsipaalküsimuse puhul, mis ei puutu eelarvesse, selleks et korraldada rahvaküsitlus, mille tulemust ei pea arvestama? arvestama? Mina ei ole muidugi tuleviku-uurija, ma olen ajaloolane, aga mina seda ei usu, et tulevikus ühtegi taolist rahvaküsitlust suudetakse korraldada. Teine asi oleks tõesti siis, kui see 10% oleks nõutav rahvahääletuse korraldamiseks, [mille Meie inimesed on ratsionaalsed, nad ei kipu oma aega investeerima, juhul kui nad teavad, et sellest ei pruugi mitte midagi kasu olla. olla. Lõpuks küsin: kas selle eelnõuga laiendatakse kohalike rahvaküsitluste võimalusi, nagu eelnõu tutvustuses väidetakse? Vastus on ei, vastupidi. Praegune seadus on paindlikum, lubab kohalikul omavalitsusel anda määrusi, mis lubavad selliseid elanike algatusi, mille alusel on tõesti võimalik rahvaküsitlusi korraldada. Näiteks see eelnõu, mille me Tartus esitasime, lükati tagasi väitega, et kohe on tulemas üleriigiline regulatsioon. See oli paindlikum. Aga see üleriigiline regulatsioon, nagu ma ütlesin, ei laienda kodanike osalemise võimalust üldse. Vastupidi, kodanikud soovivad tegelikult muud, soovivad referendumeid, nagu ka lugupeetav minister 2018. aastal soovis. Küllap on loogiline ja arusaadav, et me oleme resoluutselt selle sätte vastu, mis kitsendab kodanike õigusi isegi rahvaküsitlusi algatada. Julgeolekul nõuandvate rahvaküsitlustega pistmist ei ole. Loodan, et ka Isamaa Erakond käitub oma ministri 2018. aasta deklaratsiooni kohaselt ja toetab selle sätte muutmist. Me võime ka Isamaale appi tulla. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Läheme edasi läbirääkimistega. Heiki Hepner, palun, Isamaa Erakonna nimel! Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! KOKS on vaieldamatult üks alusseadusi Eesti riigis, sest ta loob vundamendi meie omavalitsuste toimimisele. Selles mõttes tõesti, nii nagu ka proua minister juba ütles, on teda

vähe mahukamalt see käsile, nii et saab juba sentimeetriga mõõta. Aga see on tegelikult põhjendatud. See on vägagi põhjendatud. Tõesti, ka normitehniliselt ülevaatamine on vägagi oluline just eelkõige hea seadusloome tava kontekstis, et vähendada mitmeti tõlgendatavust, täpsustada

omavalitsused konkreetses maakonnas teevad. Seni oli see ikkagi vägagi bürokraatlik ja kohati üsnagi keeruline. Meil

efektiivistamisele, parandamisele ja nende ressursside paremale kasutamisele, mis omavalitsustel on, et tulemus oleks parem. See on kindlasti väga-väga positiivne ja väärib kindlasti ekstra ülerõhutamist. Aga muidugi, seadus võib olla nii hea kui tahes, kui ikkagi seda tahet ei ole, aga on tahe head tava rikkuda, siis läheb nii, et ei rakendata seadusi vastavalt seadusetähele ja ei nimetata opositsiooni liikmeid komisjonidesse või ei arvestata nendega. Muidugi on see vägagi kahetsusväärne ja nii ei tohiks olla. Aga me näeme ka siin tegelikult riigi teatud tegematajätmisi, mida võib-olla see seadus nüüd küll otseselt ei lahenda, aga mis on olulised. Me teame, siin on käinud ju kunagi vaidlus erakoolide küsimuses, mida siis lõpuks kohus lahendas. Kas omavalitsused ja riik peaksid kohtus käima? No kui on vaja, eks siis tuleb käia, aga ilmselt on parem, kui saadakse kokkulepe ilma kohtuta.

Praegu me arvame need KOKS‑ist välja ja ütleme, et planeerimisseaduses on lahendatud ja et ei peaks nagu dubleerima, et oleks üks konkreetne seadus ja oleks natukene lihtsam lugeda. See võib nii olla, aga me peame jälgima seda, et planeeringutest, eriti valla või linna üldplaneeringust, mis on,

neid tuleb praegu nii nagu seeni pärast vihma – võib rahulikult vilistada omavalitsuste üldplaneeringutele ja sellest ei juhtu mitte midagi.

nimel. Kaheksa minutit. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Alustuseks tunnustan sotsiaaldemokraatide nimel nii eelnõu eest vedanud töörühma kui ka kõiki omavalitsuste inimesi, kes selle kohta oma arvamuse on andnud.Varasema omavalitsusjuhina teeb suurt rõõmu, et Riigikogu menetlusse on jõudnud kohalike omavalitsuste jaoks olulisima seaduse muutmine. See seadus võeti vastu, kui mina olin kaheaastane. Nii nagu ka ministrilt kuulsime, on aastate jooksul seda küll üksikute küsimuste lahendamiseks muudetud, kuid senini ei ole toimunud seaduse terviklikku süsteemset ülevaatamist. Vahepealse pea 30 aastaga on aga meie omavalitsused nii vormiliselt kui ka sisult muutunud.Olen varem varem öelnud, et hea ja hooliv omavalitsus teeb oma inimeste jaoks rohkem kui vaid pelgalt seaduses kirjeldatud ülesannete täitmine. Siiski on rõõmustav, et mitmete senisest suuremat õigusselgust toovate muudatuste kõrval on eelnõus rõhutatud ka näiteks omavalitsuste rolli kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisel. Kohalik omavalitsus tunnetab kõige paremini, mis on piirkonna vajadused. Seega tuleb meil riigina liikuda selle poole, et usaldame ja tugevdame oma omavalitsusi veelgi.Omavalitsuste kasvamisel on ääretult oluline kohaliku demokraatia tugevdamine. Üheks haldusreformi alaeesmärgiks oli ju samuti kohaliku esindus‑ ja osalusdemokraatia tugevdamine ning elanike suuremad võimalused osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel. Kuidas see seni on õnnestunud, saame igaüks hinnangu anda, mõeldes oma koduvalla või ‑linna peale.Hiiumaal Eestis ainulaadse tugevate osavaldadega omavalitsusmudeli juurutamisel oli meie keskseks ideeks just soov, et omavalitsus ei kaugeneks oma inimestest ja arvestaks iga piirkonna vajadusi, vahel erinäolisi vajadusi.Meie omavalitsused pole aga ühesugused. Nagu ka täna siin saalis kuulsime, pole mõnes Eesti omavalitsuses isegi kõigil volikogu liikmetel võimalik oma valijaid Volikogude liikmed on õiguskantslerile korduvalt esitanud kaebusi ja küsimusi oma esinduskogu staatusest tulenevate õiguste rikkumise kohta, on see siis õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni või õigus saada oma kirjalikule küsimusele seaduses ettenähtud aja jooksul vastus. Samuti, kui volikogu liikme õigusi rikutakse, ei ole võimalik tal pöörduda kohtusse, just nii, nagu hea kolleeg Odinets teravalt tähelepanu juhtis.

Seega, austatud kolleegid, soovin meile pühendunud koostööd kohalikele omavalitsustele paremate töötingimuste loomisel. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 626 esimene lugemine lõpetada. Aga ma küsin üle. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. On see ikka jõus? Ei ole. Selge. Siis on nii, et eelnõu 626 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 28. septembri kell 17.15. Läheme edasi. Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu 625 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks tervise‑ ja tööminister Peep Petersoni.

Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest. See oli suvi 2020, kui oli toimunud esimene pandeemiakriisi voor ja meil seisis ees väga must talv. Me nägime ette, et on tulemas palju töötuid, kellel on väga raske toime tulla. Sündis hulgaliselt kokkuleppeid, muu hulgas lepiti kokku töötuskindlustushüvitise tõstmine 60%‑le, aga lepiti lepiti kokku ka töötutoetuse tõstmine. Nii et töötute olukorra parandamisega nähti palju vaeva. Lisaks lepiti kokku see, et

Juba sel hetkel, kui sai seaduseks, et tööampsud on lubatud ja töötukassal ei tohi olla selle vastu midagi, ühtegi mahaarvamist toetuste puhul olla ei tohi, tekkis küsimus, kas need tööampsud tehakse töölepingu alusel või kasutatakse muid võimalusi, ennekõike võlaõigusseaduse käsunduslepingu ja töövõtulepingu paragrahve. Praktika on näidanud, et tegelikult võetigi kasutusele pigem võlaõiguslepingud, 74% ulatuses. Osaline süü on nimelt sellel, et ajutisi lepinguid mitu tükki järjest

arutati läbi sotsiaalpartneritega. Tööandjate soov oli tööampse lubada samal viisil üle turu, mitte piirata seda töötutega. Ametiühingud küsisid omalt poolt katseaega teatud sektoris või ütlesid, et las ta jääb töötutele, aga ka [ütlesid], et kui see läheb üle turu kõigile, siis peab olema tagatud ravikindlustus ka lühikese töölepinguga töötajatele.

Ravikindlustuse seadust sellises mahus muuta ei õnnestunud. Sotsiaalministeerium otsustas, et me liigume edasi ainult töötute tööampsudega, ja nii on selles seaduses ka kirjas. Julgustan teid seda progressiivset otsust või seda eelnõu toetama ja saatma seda edasi teisele lugemisele. Mulle tundub see olevat jumalale meelepärane tegevus ja kindlasti kiidavad seda nii töötajad kui ka tööandjad, kes järjest sagedamini jäävad Tööinspektsiooni

Aitäh! Ma olen valmis vastama küsimustele. tööandjal on muudatuse tulemusel huvi jätkata tööampsutamist edaspidi tähtajalise töölepingu alusel, mis võib vähendada töötute püsivasse hõivesse liikumist. Kehtiva korra alusel võiks eeldada, et tööandja värbab töötu tööle. Mis te arvate, milline mõju jääb prevaleerima? Kas tööandjad käituvad siin nii, nagu peaks olema, nii nagu seadusemuudatuse mõte on?

Loomulikult, töötute puhul me eelistame seda, et nad saavad varem või hiljem selle päris klassikalise töökoha, mis katab nende vajadused, olgu see siis osaajaga või täisajaga [töö], soovitavalt täisajaga. Mina näen seda, et ka need kontaktid

On asju, mida ei saa teha tööampsudena, aga tööampsud kasvatavad usaldust töötaja ja tööandja vahel ning võivad viia püsiva lepingu sõlmimiseni.

kes võib-olla samamoodi saaksid tööharjumuse ja töökasvatuse? Meil on suurel hulgal sõjapõgenikke, kes võib-olla ei leia endale erialast tööd,

Tööampsud on tulnud selleks, et jääda. Lihtsalt oleks parem, kui neid sõlmitaks töölepingu formaadis. Ühesõnaga, riigi huvi on suunata pooli pigem töölepingut kui võlaõiguslepingut

siis sotsiaalpartnerid on pidanud läbirääkimisi ühes küsimuses, milleks on õpilaste lubamine vaba graafikuga tööle hotelli‑ ja restoranisektorisse.

Täna veel üritasime kolmepoolselt seda teemat taas avada, küsides, kas me võime seda teha teatud tingimustel võib-olla üle kogu turu, et kõik noored, ükskõik mis sektoris, saaksid seda tööd teha, aga ametiühingutelt tuli väga väga valulik tagasiside. Hetkel jääb see veel ootama ja seedima, aga töötame sellega edasi. Iseenesest mingisugust väga suurt hirmu

Tarmo Kruusimäe, palun!

Ka suviti ei ole see enam nii tavaks, et ollakse kõik päevad täielikult tööl, vaid üritatakse nautida nii suve kui ka töötegemist. See ongi viinud osaliselt selleni, et sageli töötatakse nende muude lepingute alusel,

võlaõiguslepingud sellesse sektorisse, kuigi nad palgatoetuse huvides vahepeal vormistati töölepinguteks. Põhjus on just nimelt see, et kumbki pool ei ole huvitatud alalisest lepingust, tööandja pigem [rohkem], töötaja vähem. Aga me tegeleme sellega. Oluline on hajutada ametiühingute hirme, kes vaatavad seda olukorda nii-öelda tavatöötaja pilgu läbi, kes on harjunud töötama kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Nendel on hirmud, mida me peame käsitlema, enne kui saame edasi liikuda. Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse.

Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu menetles õiguskomisjon 13. juunil. Eelnõu sisust andsid komisjonis ülevaate sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja ministeeriumi nõunik Liis Tõnismaa. Eelnõu käsitleb võimalust sõlmida paindlikumalt tähtajalisi töölepinguid, seda olukorras, kus ollakse töötuna arvel ja tahetakse teha ajutist tööd. Minister juba äsja seletas seda väga põhjalikult, minu ülevaade on lühike. Jutt on kujundlikult väljendudes tööampsudest. Hea sõna! Minister märkis eelnõu tutvustades, et tööampsud on vajalikud kahel põhjusel. Esiteks saab parandada majanduslikku olukorda. Teiseks, pikaajalise töötuse korral võib mõnikord olla päris raske uuesti tööellu naasta, aga needsamad tööampsud aitavad võimalikku võõrandumist leevendada. Muidugi on väga oluline [põhjus], miks seda muudatust on vaja, see, et töötaja ei jääks ilma tööõiguslikust kaitsest. Praktiliselt suunatakse tööandjaid, kes võtavad ajutiselt tööle töötuna arvel olevaid inimesi, kasutama töövõtu‑ ja käsunduslepingute asemel lühiajalisi töölepinguid. Need tagavad töötajale suurema kaitse. Eelnõu näeb ette, et tööandjal on võimalik töötuga kuuekuulise perioodi jooksul sõlmida kuni kaheksa kalendripäeva pikkuseid tähtajalisi töölepinguid piiramatult. Komisjon arutas seda eelnõu ja ministril paluti täpsustada, kas see uus niinimetatud tööampsuregulatsioon mõjutab tervisetõendinõuet ametites, kus see on kohustuslik. Saime kinnituse, et § 10 täpsustusega soovitakse leevendada üksnes töötuse probleemi, kuid muid nõudeid ei muudeta. See puudutab ka tervisetõendeid ametites, kus see on nõutud. Oli ka küsimus, kas tööampsude võimalus laieneb kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis ajutiselt või alaliselt. Tookordne minister Riisalo selgitas, et kõik Eestis seaduslikult, sealhulgas ajutise elamisloaga elavad isikud saavad tööõigusest kasu samamoodi nagu Eesti kodanikud ja siin alaliselt elavad isikud. Ta rõhutas, et meetmena on tööampsud mõeldud registreeritud töötutele, kelleks saavad olla Eestis ajutise või püsiva elamisloaga ja Eesti kodakondsusega isikud. Muul juhul ei saa ennast töötuks registreerida ja seeläbi ka tööampsude võimalust kasutada. Komisjon tegi menetluslikud otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. septembril. Poolt oli 8, vastu 1. Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Poolt oli ikka 8, vastu 1. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28. september. Selles oli täielik konsensus. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus, ka konsensusega. Suur tänu tähelepanu eest! Aitäh, auväärt ettekandja! Teie ettekanne oli niivõrd põhjalik, et ühtegi küsimust Riigikogu liikmetel ei ole. ei ole. Läheme läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, austatud juhataja! Head ametikaaslased! Töötukassa kodulehelt saavad töötud lugeda, alates 1. septembrist 2020 on töötuna registreeritud inimesel võimalik põhitöö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd, nõndanimetatud tööampse, ilma et töötuna arvelolek töötamise tõttu lõpeks. See, nagu me teame, võimaldab tööotsijatel uue põhitöö leidmiseni olla erialaselt aktiivne. Enne seda on tööd otsival inimesel tulnud lõpetada töötuna arvelolek selleks ajaks, kui teda on kutsutud ühekordset tasulist loengut andma,

Paljude inimeste jaoks on tundunud selleks enda töötuna arveloleku lõpetamine ja pärast väikest tööotsa uuesti arvelevõtmine liiga tülikas ja keeruline. Paljud on kartnud, et midagi juhtub ravikindlustuse või ‑hüvitisega, ja on selles hirmus tööotsast pigem loobunud. Nüüd on selliste väikeste tööotste tegemine tehtud lihtsamaks ja enam ei ole sellist riski.Ajutise töötamise võimaldamisega ei ole muudetud töötuna arvelevõtmise tingimusi. Töötuna saab ennast registreerida inimene, kes ei tööta.

Tööampse on alustanud kokku 16 868 inimest: need 73 084 tööampsu on teinud 16 868 inimest. Kui minna statistikas veel täpsemaks, siis 1–9 korda on teinud tööampse 15 055 inimest, 10–19 korda 1224 inimest,

inimest. Rõhutan, et tööampsud on erineva pikkusega ja see võib mõjutada ka nimetatud tööampsude arvu inimese kohta. Näiteks kui inimene teeb ühes kuus ühe tööampsu, mis kestab kaheksa päeva, siis see läheb arvesse ühe tööampsuna. Aga kui inimene teeb ühe kuu jooksul kaheksa ühepäevast tööampsu, siis lähebki arvesse kaheksa tööampsu. Lõpetuseks tahan öelda, et sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et sisu poolest on täna tehtav ja ja plaanitav muudatus töötute sotsiaalkaitsele positiivse mõjuga. Aga seda, kas tööandjad tõepoolest muudatuse tulemusel eelistaksid võlaõiguslepingutele töölepinguid, kas tööandjad seda ka praktikas teevad,

Aitäh! Anti Poolamets, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel! Aitäh, lugupeetud juhataja! Ampsudest, täna tuleb rääkida ampsudest. Esiteks, mul tekkis imelik tunne, kas meil on natuke semantiliselt rappa läinud see ampsuasi, see on üks koomiline tegelane meil. Vanasti oli selline sõna nagu "haltuura", mis oli ka väga mitmetähenduslik. Siiamaani me teame, mida "haltuurat tegema" tähendab. Äkki oleks õigem "tükitöö" või peaks meie lingvistid tööle panema, et lõpuks leiutada see õige sõna. Minus tekitab Minus tekitab see "amps" ebatõsist [muljet], nagu PR‑kompanii oleks mõne naljaka reklaami välja mõelnud. Aga EKRE ei ole vaimustuses sellest muudatusest. Sellepärast, et justkui hakkab kehtima mingi paralleelne töölepingu seadus. Neid ampse, seda haltuurat võib teha nii palju, et enam ei saa arugi, kus päris tööleping on ja kus see muu tööleping on. Ehk siis satume segasesse olukorda. Vaadake, homoabielu läbisurumiseks, ainult sellel eesmärgil leiutati üks spetsiaalne seadus, nimelt kooseluseadus.

Põhiseaduse rikkumisest ma ei räägigi, sellest tuleb järgmine nädal juttu, kuidas meie õiguskantsler siis meid kaitseb ja kuidas teised meid kaitsevad sel ajal, kui toimub mastaapne üleriigiline põhiseaduse rikkumine,

Me ei näe selle järele vajadust. Meil hakkab talvel kukkuma firmasid nagu doominokivisid, aga nemad tuunivad mingit lepingut, eks ole! Tuunime natukene. see on asendustegevus, vaat see on Taavi Rõivase peenhäälestus. Me tegeleme ampsude lihvimisega,

Nii et tegelikult on tegu paraja juriidilise haltuura ja asendustegevusega selle ampsu lihvimise näol. Ma arvan, et oleks olnud targem jääda praeguse

mingil moel ehk ennast õigustanud, statistika toodi just välja, seda kasutatakse. Ka mina tean inimesi, kes lihtsalt murest sellepärast, et äkki lendavad sealt töötukassa nimekirjast välja, kui ühe artikli kirjutavad, [loobuvad sellest Neile ehk selline olukorra leevendus on mõistlik. Aga kas see on siis üheks päevaks tööleminek, kui ta ühe artikli toodab, või on siin ikkagi vaja käsunduslepingut? Nii et väga võimalik, et olukord läheb veel segasemaks, ja ma ei ole kindel, et see eksperiment on praegu vajalik. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, läbirääkimised on lõpetatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 625 esimene lugemine lõpetada. Seega on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 28. september kell 16. kell 16. Kuues päevakorrapunkt on läbitud. Läheme edasi. Tänane seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 621 esimene lugemine.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Minu tänane ülesanne on rääkida eelnõust, millega muudetakse karistusregistri seadust. Karistusregistri seaduse muutmise seaduse eesmärk on tõhustada koostööd Euroopa [Liidu] liikmesriikide vahel karistusregistrisse kantud andmete vahetamisel.Eelnõu Eelnõu kohaselt viiakse karistusregistri seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2019. aasta direktiiviga 884, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009. aastast teabe vahetamise kohta kolmandate riikide kodanike ja ka Euroopa karistusregistrite infosüsteemi ECRIS suhtes. Nende muudatustega tõhustatakse karistusandmete vahetamist Euroopa Liidu liikmesriikide vahel

mõnes kuriteos süüdi mõistetud. Muudatustega mõjutatud sihtrühmad on Justiitsministeerium ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Muudatustega kaasnevad teatud kulutused infotehnoloogilistele arendustele ja infosüsteemide liidestamisele Euroopa Liidu infosüsteemidega.

aga seal liiguvad ainult liikmesriikide kodanikke puudutavad karistusandmed ja kolmandate riikide kodanikke käsitlevate päringute vajadusi olemasoleva andmebaasiga ei rahuldata.

See põhjustab ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust kõigile osapooltele, nii päringu esitajatele kui ka nende päringute saajatele, isegi siis, kui selles kui selles riigis ei olegi selle kolmanda riigi kodaniku kohta teavet. Sellise olukorra parandamiseks ongi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vastu võetud. Sellega luuakse liidu tasandil ühtne süsteem kolmandate riikide kodanike karistusandmete vahetamiseks ja luuakse olemasolevale ECRIS‑e andmebaasile lisaks ECRIS‑TCN, mis puudutab just kolmandate riikide kodanikke, selline andmebaas või infosüsteem. Sealhulgas hakkavad selles infosüsteemis olema nende süüdimõistetud isikute sõrmejäljeandmed.

selle asemel, et nagu praegu pöörduda iga riigi poole eraldi. eraldi. Andmete töötlejaks saab olema Justiitsministeerium, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, kes on karistusregistri volitatud töötleja. Nende muudatustega nähakse ette, kuidas kolmandate riikide kodanike kohta karistusandmeid edastatakse ja kuidas nendele päringutele vastatakse. See tagab, et liikmesriikidel on kiire ja tõhus ligipääs kesksele andmestikule, mille tulemusena on võimalik kiiresti reageerida kuritegevusest tulenevatele ohtudele. Samuti suureneb liikmesriikide võimekus ennetustegevuses ning kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses. Projekti käigus liidetakse karistusregister siseriiklike andmekogudega ja võetakse kasutusele, nagu ma enne mainisin, ECRIS‑TCN‑i kesksüsteemi pakutavad andmevahetuse teenused. Seda andmebaasi ja sellega liitumist rahastatakse ka Euroopa Liidu poolt.

et keegi omavoliliselt ei saaks kasutada neid andmeid, mis seal liiguvad. Eraldi vajab väljatoomist võib‑olla veel see, et ametiasutustel ei ole vaja hakata koguma mingisuguseid täiendavaid isikuandmeid, vaid kasutatakse neid andmeid, mis on juba karistusregistris olemas. Võib-olla ka seda, et RIK‑il ei ole üheski andmetöötluse etapis ligipääsu sõrmejäljeandmetele. Kogu selle muudatusega, mida kavandatakse, kasvab ka liikmesriikidevahelise teabevahetuse turvalisus. Praegu vahetatakse neid andmeid väga erineval viisil.

möödas. Eelnõu menetlemise käigus peaks kindlasti ka seda korrigeerima. See on minu poolt praegu kõik. Aitäh! Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun!

Aga kuidas need karistused määratakse, see on ikkagi liikmesriigi kohtusüsteemi otsustada. Siin ei saa ma kuidagi Saksamaale mingisuguseid nõuandeid pakkuda, see on ikkagi nende siseriiklik küsimus. Aitäh

kuskile Schengeni musta listi ja siis mingi teine Euroopa riik jälle kustutas neid sealt ära. Kas seda ohtu, et võib-olla koerakoonlased, kes siin on ära märgistatud, saavad hopsti! sõbraliku Prantsusmaa abil jälle siivsateks Euroopa Liidu kodanikeks, enam ei ole? Kui on ikkagi mingi karistus jäänud ja ta on kuskil listis, kas siis listist saab kustutada ainult see liikmesriik, kes ta on sinna pannud? Jaa, täpselt nii ongi. Eelkõige selles mõttes esimesena ongi ta tööriist just nimelt piirivalvuritele, et nendel, kes piiri peal töötavad ja otsustavad, keda nad riiki lasevad või mitte, oleks väga operatiivselt see info inimeste karistuste kohta teada. Hetkel on see väga raskendatud, kui tegu on kolmandate riikide kodanikega või kodakondsuseta isikutega. Küll on see info neil olemas Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike kohta. Selles mõttes see kindlasti muudab meie olukorda siin Euroopa Liidus turvalisemaks, annab nendele ametimeestele ja ‑naistele, kes selle eest peavad seisma, lisavõimalusi kiiremini ja operatiivsemalt tegutseda. Tõesti, sealt karistusregistrist saab kustutada ja need asjad aeguvad vastavalt sellele, millises riigis on milline karistus määratud, milline on selle karistuse aegumise aeg. Vastavalt sellele ka sealt inimesi Aitäh, austatud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun kaasettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister! Õiguskomisjon arutas karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 30. mail. Eelnõu tutvustas komisjonile tollane justiitsminister Maris Lauri ja istungil osales ka ministeeriumi nõunik Mari Keskküla. Kuna sisu on juba tutvustatud ja eelnõu on läbi loetud, siis toon komisjonis toimunud arutelust välja paar olulist punkti. Seadusega võetakse üle direktiiv. See puudutab kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid, täpsemalt nende isikute karistusandmete vahetamist reguleerivaid sätteid.

Minister selgitas tookord komisjonile, et kriminaalasjades on oluline vahetada erinevat infot ja seda eriti riigiülestes olukordades, et saada infot ka kolmandates riikides toimepandud kriminaalsete tegude kohta. Üks näide sellest vallast toodi ka komisjonile: andmevahetus aitab näiteks pettuste puhul tuvastada piiriüleseid mustreid. Oli küsimus komisjoni liikmelt, kas andmevahetuseks luuakse keskne süsteem ja kes seda haldama hakkab. Saime teada, et andmete vahetamiseks luuakse õiguslik alus ja keskset süsteemi hakkab haldama eu-LISA. Andmeid saab praegu samuti vahetada, kuid eelnõu eesmärk on eelkõige muuta protsess kiiremaks, et ei peaks tegema päringuid kõikidele liikmesriikidele eraldi, kes omakorda peaksid siis informatsiooni eraldi kontrollima. Kesksüsteemi saab saata andmeid Euroopa Liidus süüdimõistetud isikute karistuse kohta ning muu hulgas lisatakse süsteemi biomeetrilised andmed, mida hoitakse turvalisuse eesmärgil teistest andmetest eraldi. Oli küsimus, kas kuriteoliikide seas on erandeid, näiteks terrorism, mille puhul karistuse arhiivi kandmisel ei tohiks informatsioon aeguda ja peaks olema kiiresti kättesaadav. Ministri sõnul võimaldab keskne süsteem teha kiireid päringuid. Näiteks juhul, kui kolmanda riigi isik tuleb üle piiri, saab kohe piirikontrollis ühe päringuga kindlaks teha isiku kehtivaid karistusi. Oli ka küsimus selle kohta, kas on andmeid, kui palju isikuid sellises keskses süsteemis saab olema. Nõunik Mari Keskküla selgitas, et ta ei oska täpset arvu öelda. Ta märkis, et ka Eestis on määratlemata kodakondsusega isikuid, kuid kõik ei ole karistatud, ning arvestades karistuse määra, ei pea teatud juhtudel pisikaristuste kohta informatsiooni süsteemi edastama. Komisjoni liikmetel oli ka küsimus, kes ja kuidas keskset süsteemi täpsemalt kasutama hakkab. Kuulsime, et ECRIS‑TCN‑süsteem ehk Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike kohta kohta on suur osa koostalitusvõime projektist, mida juhib ja haldab Eestis Siseministeerium. Aga päringuid hakkavad tegema näiteks piirivalvurid, nagu minister juba selgitas, lennujaamaametnikud, Eurojust, Europol, kellele on antud õigus andmetele ligipääsuks. Tookordne minister lisas, et ka kuritegusid menetlevad asutused, kellel on vaja uurida kolmanda riigi isikute karistatust, pääsevad ligi. Küllap on hea teada, et on olemas kontrollmehhanism, mis tagab, et iga uudishimulik andmetele juurde ei pääsegi. Juurdepääs toimub keskasutuse kaudu, Eestis on selleks Registrite ja Infosüsteemide Keskus, ja samuti on konkreetselt ette nähtud, kuidas päringuid teha tuleb. Eelpool toodud alustel on nüüd juurdepääsuõigus ka prokuratuuril. Komisjon tegi tookord ka menetlusotsused ja need olid järgnevad. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15. juunil, see oli konsensuslik otsus, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, siin oli ka konsensus, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 20. juuni, konsensus, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus, samuti konsensuslik otsus, mille tegid Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ja Vilja Toomast.

just seoses varasemate menetlusotsuste kolmanda punktiga, see tähendab muudatusettepanekute tähtajaga. Mäletatavasti kevadistungjärgu ajagraafik muutus ja ja sellepärast oli vaja seda otsust muuta, see uuesti teha. Nõunik-sekretariaadijuhataja Raini Laide informeeris komisjoni, et Riigikogu juhatuse palvel tuleb määrata eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamiseks uus tähtaeg.

Komisjon oli konsensuslikult nõus ja reaalselt on see tähtaeg 21. september kell 16. Samuti konsensuslik otsus: Jürgenson, Kannimäe, Kaskpeit, Kruusimäe, Pikhof, Poolamets, Tiidus, Toomast. Nemad selle otsuse tegid. Suur tänu kuulamast. Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Nüüd on aeg läbirääkimisteks. Tarmo Kruusimäe, palun, Isamaa fraktsiooni nimel!

justkui suunamudijana tahaksin ma öelda seda, et meil on probleem, et meil on väga palju määratlemata kodakondsusega isikuid, kellel võib olla kaks kodakondsust. Ega sellest enne ei saagi teada, kui see määratlemata kodakondsusega isik on pannud toime võib-olla mõne õigusrikkumise. Kui see [teave jõuab] infosüsteemi, siis sama sõrmejäljega kodanik tuleb välja kui Vene föderatsiooni kodanik.

Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 621 esimene lugemine lõpetada. See on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 21. september kell 16.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

Antud juhul on tegu tsiviil[kohtu]menetluse seadustiku muudatustega. Eelnõu eesmärk on Brüssel IIb määruse sujuv kohaldamine Eestis ja selle parem kooskõla Eesti riigisisese õigusega, mille tulemusel paraneb kohtute ja haldusasutuste koostöö ning lahendite täitmine piiriülestes perekonnaõigusega seotud asjades muutub lihtsamaks.Mida siis täpsemalt muudetakse seda määrust kohaldades? Eelnõus pannakse paika keskasutused, kes määruses ettenähtud kohustusi täidavad – nendeks on Justiitsministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet ning määratletakse ka ülesannete ring, mida peab kumbki asutus määruse kohaldamisel täitma. Justiitsministeeriumi vastutada jäävad peamiselt kohtute ja kohtulahendite tunnustamise ja täitmisega seonduv, samuti rahvusvaheliste lapseröövidega seonduvad ülesanded. Sotsiaalkindlustusameti vastutada jääb lastekaitsealase rahvusvahelise koostöö ja laste teisest liikmesriigist Eestisse paigutamisega seonduv. Mõlemad keskasutused aktsepteerivad teateid, taotlusi ja dokumente lisaks eesti keelele ka inglise keeles.Nende muudatuste ja ka selle määruse alusel on lapse paigutamiseks teise liikmesriiki alati vaja teise riigi eelnevat nõusolekut, välja arvatud juhul, kui laps paigutatakse oma vanema või muu lähisugulase juurde. Seda loomulikult juhul, kui konkreetne riik seda lubab. Eestisse tohib teise Euroopa Liidu liikmesriigi lapse ilma eelneva nõusolekuta paigutada ainult tema vanema juurde.

See on ka praktilises elus tegelikult praegu Sotsiaalkindlustusametile probleeme põhjustanud, nii et on väga vajalik, et see ära muudetakse.Nii. Nii. Samuti kaotatakse eelnõuga tsiviilkohtumenetluse seadustikust lapse ärakuulamise vanusepiir ja sätestatakse, et kohus peab last puudutavas asjas isiklikult lapse ära kuulama, kui laps on suuteline seisukohti omama. Samas võib kohus siiski loobuda lapse ärakuulamisest, kui seda last on juba hiljuti ära kuulatud, et mitte koormata last mitmekordse ärakuulamisega. Eelnõuga määratakse ka Harju Maakohtu ja Viru Maakohtu erialluvus lapserööviasjades. See tähendab, et rahvusvahelise lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel esitatud lapse tagastamise taotlusi menetleb edaspidi Tallinna Ringkonnakohtu tööpiirkonnas Harju Maakohus ja Tartu Ringkonnakohtu tööpiirkonnas Viru Maakohus.

Eelnõuga pannakse paika, et Brüssel IIb määruse alusel väljastavad abieluasjades, vanemlikku vastutust käsitlevates asjades ja lapse tagastamist käsitlevates asjades tehtud lahendite kohta tõendeid kohtud. Lisaks väljastavad nad tõendeid mittetäidetavuse ja piirangute kohta ning võivad tõendeid parandada samadel alustel ja samas korras Eesti kohtulahenditega. Eelnõu annab notaritele ja perekonnaseisuasutustele võimaluse vastastikku teineteise vormistatud abielulahutuste kohta tõendeid väljastada ehk kui kohalik omavalitsus on [lahutuse] vormistanud, siis ka notar saab selle kohta tõendi väljastada ja vastupidi tasumäär selle eest saab olema kümme eurot. Eelnõuga lisatakse perekonnaseadusesse notarite kohustus abielulahutuse asjades Brüssel IIb määruse alusel kohtualluvust kontrollida ja asendatakse rahvusvahelise eraõiguse seaduses eksitav viide 1973. aasta Haagi konventsioonile viitega ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatavat õigust käsitlevale 2007. aasta Haagi protokollile. Kuigi Brüssel IIb määruse näol on tegemist Euroopa Liidu otsekohalduva õigusaktiga, millega soovitakse lihtsustada kohtute ja haldusasutuste koostööd ning lahendite täitmist piiriülese toimega perekonnaõigusega seotud kohtuasjades, siis eelnõuga kavandatud muudatused riigisiseses õiguses on suunatud samade eesmärkide saavutamisele ja tegelikult seda otsekohalduvat määrust Eestis ka juba rakendatakse. Selle eelnõuga me viime enda enda tsiviilkohtumenetluse seadustiku nii praktika kui ka selle määrusega kooskõlla. Selle eelnõu puhul on samuti tegu eelnõuga, mille on esitanud eelmine valitsus ja ka jõustumistähtaeg vajab siin ülevaatamist, see on juba möödas. Algselt määrati see lähtuvalt sellest, millal see Brüssel IIb määrus jõustub või millal see oleks tulnud üle võtta. Aga selge see, et 1. august 2022 on juba möödas ja ilmselt tuleb komisjonil leida uus aeg uus aeg selle eelnõu jõustumiseks. Aitäh! Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei ole. Me saame minna tänase viimase ettekandja juurde, kelleks on õiguskomisjoni liige Anti Poolamets. Lugupeetud aseesimees! Lugupeetud minister! Lugupeetud õiguskomisjoni personal! Lugupeetud Leo Kunnas! Annan ülevaate antud eelnõu käsitlemisest õiguskomisjonis. Me käsitlesime seda kahel korral: 30. mail ja 12. septembril. 30. mai õiguskomisjoni istungit juhatas veel Marek Jürgenson. Komisjoni liikmetest olid kohal Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Eelnõu tutvustas tookordne justiitsminister Maris Lauri.Maris Lauri ütles, et eelnõu peamine eesmärk on riigisisest õigust täpsustades tagada keerulise keerulise numbriga Brüssel IIb 2019/1111 määruse sujuv kohaldamine Eestis. Koosolekul toimunud arutelu käigus küsis Anti Poolamets, kuidas defineeritakse antud kontekstis lapseröövi mõistet. Maris Lauri vastas, et tegemist on olukordadega, kus laps viiakse teise liikmesriiki ilma teise vanema nõusolekuta ja selle käigus rikutakse kokkuleppeid, näiteks juhul, kui kohtulahend pole veel jõustunud. Ta märkis, et uue sõnastusega sisulisi definitsioone ei muudeta, vaid täpsustatakse praktikas tekkinud vaieldavate olukordade lahendamist. Vaike Murumets lisas, et eelnõu pealkiri võib selle pikkuse tõttu olla raskesti mõistetav, kuid definitsioonid tulenevad rahvusvahelisest konventsioonist ja uuesti sõnastamine ei hõlma otseselt nende muutmist, vaid eelnõu reguleerib pigem määruse rakendamise tehnilisi küsimusi. 30. mai koosolekul otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15. juunil, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 20. juuni. Ühtlasi [otsustati] määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Poolamets. Kõik need otsused tehti konsensusega. Aga teatavasti tuli kuum juuni ehk praktiline, tehniline eelnõu lükati kõrvale

Seda me tegimegi sel nädalal, 12. septembril. Nüüd oli juhataja rollis Heljo Pikhof. Õiguskomisjoni nõunik Raini Laide selgitas, et juhatuse palvel tuleks määrata eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamiseks uus tähtaeg, kuna 30. mail esimesele lugemisele saates määratud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on vananenud. Heljo Pikhof tegi ettepaneku määrata muudatusettepanekute tähtajaks viis tööpäeva ja nii õiguskomisjon ka konsensusega otsustas. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile ka küsimusi ei ole. Kas on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 622 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud.